poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče.

Hvala vam lijepo. Izvolite odgovor.

Predlagatelj je vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika HS-a. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Pozdravljam sada ministra financija Marka Primorca, ovo je njegov prvi dolazak u HS, tako da ga pozdravljam u ime svih zastupnica i zastupnika i molimo bi ga da predstavi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, 20 minuta 20 minuta ima pravo predlagatelj, imate pravo i na replike naravno. Izvolite ministre. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem vam na prilici da vam predstavim ovaj Konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona

setom mjera teškim preko 20 milijardi kuna izravno i neizravno pomogla našim građanima, pomogla našemu gospodarstvu i to na nekoliko načina, prije svega utvrđivanjem jedne prihvatljive cijene električne energije za stanovništvo i za gospodarstvo, zatim nizom poreznih oslobođenja odnosno poreznog rasterećenja, a dio tih rasterećenja je upravo i ovaj zakon kojega danas predstavljamo. Isto tako kroz fondove EU dakle osigurali smo mogućnost lakše i jednostavnije i brže subvencionirane energetske tranzicije i konačno paketom odnosno dijelom kreditnih linija i jamstava HBOR-a omogućili svim onim skupinama dakle poduzetnicima koji nisu u mogućnosti temeljem ovih mjera koje smo predložili sanirati apsolutno sve poteškoće s kojima se susreću da zapravo i putem tih linija na neki način osiguraju održivost svoga poslovanja. Što se tiče poreznog rasterećenja u ovom jesenskom paketu porezno rasterećenje se manifestira zapravo u nekoliko poreznih oblika. Prije svega kada govorimo o porezu na dohodak predlažemo dakle niz povećanja zapravo limita za neoporezive primitke, time omogućavamo preko 8 milijardi kuna dodatno neoporezivih primitaka, dakle ukoliko su poduzeća i gospodarstvenici u mogućnosti da dodatno pomognu svojim zaposlenicima. Isto tako u kontekstu potrošnih poreza, dakle trošarina preko 2 milijarde kuna što se odnosi na gorivo, dakle dizel i benzin i naravno Zakon o PDV-u kojim danas, imamo dvije ključne, zapravo dva ključna elementa, to je prije svega smanjenje stope PDV-a na 5% za drvo za ogrjev, sječku, pelete, brikete, energiju iz toplinskih stanica i isto tako stopu od 0% za isporuku i ugradnju solarnih ploča. Dakle to su izmjene koje će u svakom slučaju pomoći našim gospodarstvenicima i našemu stanovništvu. Vlada je već u travnju izmjenom i dakle paketom mjera učinila značajan iskorak u kontekstu PDV-a dakle zbog snažnog globalnog rasta cijena energenata i hrane u cilju ublažavanja poskupljenja i očuvanja standarda građana, izmijenjen je već dakle Zakon o PDV-u koji je stupio na snagu 1. travnja 2022.g. i tu je propisano već smanjenje PDV-a sa 25 i 13% na 5% za čitav niz proizvoda kao što su dječja hrana, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, isporuka živih životinja, isporuka svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuka svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuka žive ribe, te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca, ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuku svježeg, svježih jaja, dakle peradi, sadnica i sjemenje gnojiva, pesticide, hranu za životinje, dakle na cijeli jedan niz proizvoda je PDV značajno smanjen sa ciljem praktički ostvarivanja onog konačnog efekta, a to je snižavanje cijena ovih proizvoda naravno u maloprodaji. Nadalje, propisano je već tim proljetnim izmjenama i proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket, sječku, te menstrualne potrepštine s time da se iznimno isporuke prirodnog plina obavljanje u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. oporezuju PDV-om po stopi od 5%. Već su ovi zahvati u smislu mjera rezultirali i značajnim gospodarskim rastom koji je RH ostvarila u drugom kvartalu, dakle 7,7%. Što se tiče ostalih članica EU zapravo imamo rast koji je odmah iza Slovenije. Jesenskim paketom mjera nastavljamo zapravo ovom dinamikom, pa tako za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena i omogućavanja daljnjeg poreznog rasterećenja i ublažavanje prije svega rasta cijena energenata predlažemo smanjenje stope PDV-a na 5% za isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući i naknade vezane uz tu isporuku, te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2023.g.. Osim toga kako bi se potaknulo korištenje obnovljivih izvora energije prijedlogom zakona predlaže se da se na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje, te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa, te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada PDV obračunava i plaća po stopi od 0%. S obzirom da je bilo dosta upita što to zapravo znači, što je sve obuhvaćeno tim izmjenama odnosno sniženom stopom od 0% dozvolite da kratko pojasnim. Dakle pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radova uključujući grupu opreme, foto naponski paneli, inverter, baterija naravno opcionalno, građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje, ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. Prema tome isporuka i ugradnja foto naponskih panela za proizvodnju električne energije, kao i solarnih ploča za sustave koji proizvode toplinsku energiju dakle za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora oporezivala bi se stopom PDV-a od 0% u slučaju ugradnje na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje, te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnoga interesa, te u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Ono što je važno sama isporuka solarnih ploča bez ugradnje i sve ostale opreme koja prati ugradnju solarnih ploča kao trgovačke robe bila bi i dalje oporeziva općom stopom PDV-a od 25%. To znači da poduzetnici koji kupuju taj materijal plaćaju 25% međutim imaju pravo na odbitak pretporeza, a na onu krajnju isporuku de facto sa cijelim projektom primjenjuje se stopa od 0%. Dakle zbog rasta cijene energenata i inflatornog pritiska, otežanog poslovanja gospodarskog sektora i nepovoljnog utjecaja cijena na standard građana predložene su navedene mjere za toplinsku energiju radi postizanja energetske sigurnosti za isporuku grijanja iz toplinskih stanica, isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, te ukidanje PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih ploča za kućanstva i javne zgrade kako bi se potaknuo prijelaz na obnovljive izvore energije. Ono što je još važno, dakle ovim izmjenama izmjenjuju se i odredbe povezane sa kunom radi uvođenja eura. Budući da je uspostava ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro definirana Ugovorom o EU iz '92. RH je putem svog pristupnog ugovora preuzela obvezu uvođenja eura nakon što ispuni propisane uvjete, kao i druge odredbe koje se odnose na države članice koje rabe zajedničku valutu. Prijedlogom zakona provodi se dakle prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura čime se doprinosi provedbi nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom kako bi RH postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. Također uvođenjem eura bit će uklonjen valutni rizik, te s time povezani troškovi zaštite od tečajnih kretanja što će se pozitivno odraziti i na gospodarstvo. Mi smo već do sada imali priliku vidjeti da su sve ove pozitivne najave, utvrđivanje rokova u smislu samog uvođenja eura, ali i najave u smislu pristupanja RH europskom europskom stabilizacijskom mehanizmu značajno utjecale i na percepciju rizika RH dakle kreditni rejting nam je povećan od strane svih relevantnih kreditnih agencija i to je na povijesno visokim razinama. Dakle u svakom slučaju su i tržišta percipirala ta pozitivna kretanja tako da je trošak zaduživanja RH niži bio čak i u odnosu na neke druge zemlje koje imaju viši kreditni rejting tako da možemo reći da već osjećamo zapravo efekte uvođenja eura i otklanjanja ovog valutnog rizika. Vi znate da je većina dakle i aktive i pasive, dakle kad govorimo o depozitima i kreditima u Hrvatskoj bila de facto u eurima, velik dio našeg javnog duga je bio denominiran u euru, tako da eliminiramo dakle i fiskalni rizik sa tog aspekta i već počinjemo baštiniti te pozitivne efekte. Zahvaljujem naravno svim uvaženim zastupnicima na pozornosti i radujem se konstruktivnoj raspravi u HS-u. Hvala vam lijepo. Hvala ministre. Imate 33 replike, pa idemo redom, prva je na redu zastupnica Vidović Krišto. Izvolite. Gospodine Primorac ove vaše promjene neće imati nikakvog stvarnog utjecaja na život hrvatskog čovjeka. Slikovito, vi ljudima uzmete tisuću kuna pa im date pet kuna i kažete vidite kako smo dobri jer vaše ministarstvo je oličenje nefunkcionalnosti, ali i zlouporaba. Maloga čovjeka se gazi, a moćnicima ne naplaćujte poreze. Nedavno je objavljeno da je jedna osoba u Zagrebu u prostoru od nekoliko kvadrata imala prijavljene 353 tvrtke, preko tih tvrtki se izbjegavalo plaćati poreze. Kako je to moguće? Što radi vaše ministarstvo? Kako je moguće da Porezna uprava nije primijetila aferu INA gdje je riječ o milijardama? Kako je moguće g. Primorac da proračunski nadzor vašeg ministarstva ništa ne čini kada HŽ kao gubitaš primaju državne subvencije, a istodobno po nalogu Plenkovića korumpiraju medije i financiraju kriminalne medijske konferencije? To je protivno i europskim normama. Kako je to moguće? Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo na vašem pitanju. Moram priznati da što se tiče medija i ovoga što spominjete ne znam na što točno mislite dakle na to se ne mogu referirati, ali se mogu referirati na ono što kažete da malo uzmemo pa malo damo, u svakom slučaju ako govorimo o porezu na dodanu vrijednost o općenito poreznim zakonima i o paketu mjera koje smo predstavljali mogu reći da je taj paket mjera vrlo dobro balansiran, da je ciljan, da je usmjeren upravo na one kojima je pomoć najpotrebnijima tako da ova konstatacija ne znam na koji način bi ju protumačio. Ali ako mislite da se nekom uzme da se puni proračun pa da se iz toga nekome plaća, to je činjenica dakle država nema nikakve druge mehanizme osim isplatiti nešto iz proračuna koji se punio i od poreza i doprinosa ili prodaje državne imovine ili zaduživanja, nema nekakve druge opcije jel. Što se tiče ove afere mega direktori dakle da netko ima puno tvrtki,

Povrijeđen je čl. 238. vi ne odgovarajući na jasna pitanja vrijeđate sve hrvatske građane jer vidite hrvatski čovjek je sve siromašniji, a zbog korupcije u HŽ-u u zadnjih sedam dana poginulo je petero ljudi, a vi ne znate o čemu pričamo. Kolegice Vidović Krišto ovo nije bila povreda poslovnika nego replika dobivate treću opomenu i sukladno čl. 241. izričem vam mjeru udaljenja sa sjednice za današnji dan odnosno uzimanje riječi do kraja rasprave o ovoj temi Idemo dalje, kolega Daus izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa g. predsjedniče. Poštovanje g. ministre. IDS pozdravlja 0% PDV-a na solarne panele to je dio i naših zelenih politika u skladu s njima, no mene zanima jedna druga stvar. Ponukani neugodnim iskustvima u Hrvatskoj da li imate alate i ako da koji su da zaštite građane koji žele ugraditi solarne panele, da ta cijena stvarno bude umanjena za PDV odnosno bez PDV-a, a ne da ona poslije u praksi bude ista ko do sada dok je imala 25% na tu osnovicu. Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo na pitanju. Činjenica je da je praktički snižavanje stope PDV-a na niz ovih proizvoda nažalost često nije rezultiralo željenim učinkom, toga smo svi svjesni, međutim ono što možemo napraviti je moliti i apelirati na sve tržišne dionike da također podnesu odnosno nose jedan dio tereta ove krize. Mi činimo sve što Vlada RH može u ovom trenutku učiniti, utjecati na cijene može najelegantnije sniženjem stope PDV-a, međutim ako mislite na koji način možemo nekome narediti da snizi te cijene proizvoda, tu je manevarski prostor znatno ograničeniji. Mi smo sa određenim mjerama to učinili za dio prehrambenih proizvoda kako bi pomogli građanima da kupe rekao bih tako sa nekakvim svojim primanjima prosječnim što više košarica određenih dobara koje se najčešće koriste, međutim ne možemo fiksirati cijene u cjelokupnom gospodarstvu za sve artikle. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Evo kratko pitanje, prvo još ću nekoliko postavit. Ministre kažite kako je moguće da institucije ne vide da jednom umirovljeniku sjedne 500 milijuna kuna nego to mora bankar u Šibeniku vidjeti pa prijaviti, kako je to uopće moguće? Kako vi komentirate da je Dalmacija ostala bez ovih potpora što se tiče električne energije jer nemamo plin, nemam alternativu? Znači Dalmatinci mogu izabrat ili grijanje po skupljoj tarifi ili znači da se smrznu. Zašto? Jel … 2,5 tisuće kilovata plaćat će se po skupljoj tarifi odnosno s 28 eura na 59 eura. Zbog čega ste to napravili? I kratko, kakvi komentirate i gledate na korupciju u INI i da li bi trebali biti raspisani izbori poslije ovoga, a poglavito zbog toga što je kum od Katičića glavni od vašeg tajnika baš upleten i njegova odvjetnička on kao Hvala lijepo. Što se tiče ovih afera mogu samo potvrditi da su službe Ministarstva financija, prije svega Ured za sprečavanje pranja novca, a zatim i Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave imao jako aktivnu ulogu u procesuiranju u procesuiranju na neki način svih ovih slučaja i obavljanju istražnih radnji. A što se tiče ovog drugog dijela vašega pitanja usmjerenog prema zaštiti Dalmatinaca, moram reći da smo radeći zapravo ove analize utvrdili da 87% kućanstava u Hrvatskoj koje troši ukupno 50% ukupne električne energije troši do 5.000 kWh godišnje odnosno do 2,5 za pola godine. A ovaj gornji razred dakle svi oni koji potroše nešto više plaćat će 50% više, ali to je još uvijek daleko ispod tržišne cijene pa mislim da se nitko ne bi trebao na to buniti. Hvala vam. **Jandroković, ne razumije/…prostoru EU. Stope koje se primjenjuju u zemljama EU su standardna stopa, snižena stopa i posebne stope, posebne stope su vrlo snižene stope, nulte stope i parking stopa. Nulte stope primjenjuju se na određene prodaje gdje potrošač ne plaća PDV. Prijedlog je da bi se sa 0 stopa posto oporezovala isporuka i ugradnja solarnih panela odnosno da bi se time poticalo korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvaćanje ove mjere će imati smanjenje državnog proračuna za cca. 120 milijuna kuna, naravno to je sitnica u odnosu na jesenski paket mjera ove vlade za zaštitu kućanstava i gospodarstva. Molim vas, ako bude više zainteresiranih …/Upadica: Hvala vam/…da li će to imati odraza na proračun? **Jandroković, U smislu odraza na proračun dakle možemo reći da je ovo snižavanje stope na 0% prije svega dakle taj efekt bi se mogao okarakterizirati kao porezni rashod odnosno propušteni porezni prihod dakle u smislu nekakvog efekta na proračun ne treba se ništa brinuti da će to biti nekakav veliki udar, međutim to je sve što smo mi u ovom trenutku mogli učiniti uz postojanje fondova, subvencioniranje ugradnje prelaska dakle na obnovljive izvore energije i općenito podupiranja energetske tranzicije ovo je bio doprinos dakle i Ministarstva financija, nas koji vodimo i sukreiramo poreznu politiku da rasteretimo zapravo i taj dio kako bi građani bili što motiviraniji iskoristiti te benefite i obaviti energetsku tranziciju, hvala vam lijepo. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, podržavam ovaj prijedlog zakona jer je pametan, vidi se da se razmišljalo u smjeru ne samo smanjenje, smanjenja potrošnje energenata nego i dodatne povećane a definitivno svaka kuća koja je energetski obnovljena može sa vlastitom proizvodnjom pokriti sama sebe i biti dostatna. Smatram da će ovim smanjenjem stopa odnosno ukidanjem PDV-a na dobavu i ugradnju solarnih panela sigurno se povećati i zainteresiranost građana za ugradnju solarnih panela, te na taj način će se povećati i proizvodnja i povećati udio solarne energije u našem portfelju. Zanima me da li postoji mogućnosti, da li ste razmišljali kako bi se doista taj, to smanjenje PDV-a odrazilo na konačnu cijenu, a ne eventualno da trgovci ostvare dodatan profit smanjenja PDV-a? **Jandroković, Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče o tome se razmišlja već nekoliko mjeseci i u konstantnim smo razgovorima dakle i sa proizvođačima i sa distributerima raznih proizvoda i sa trgovcima u jednom otvorenom dijalogu zapravo pokušavamo i njima pojasniti da je teret krize potrebno adekvatno raspodijeliti. S obzirom da vlada pomaže i gospodarstvu dakle i sektoru gospodarstva kroz snižavanja cijene električne energije, kroz fiksiranja marži kada govorimo o gorivu, prijevoznicima, smatramo da u jednom dijalogu možemo apelirati na njih da snižavaju te cijene, međutim ne možemo ako ste to mislili nekakvom inspekcijom ili na neki drugi način bilo kome utvrđivati da se mora ta, ta snižena stopa reflektirati u konačnoj cijeni jer oni uvijek imaju argumente da ju dodatno povećaju, cijenu naravno. **Jandroković, Poštovani g. ministre možete, možete kroz porez na ekstra profit kojem će baza biti marža i onda upravo oni o kojima ste sada govorili će morati birati između dvije opcije ili biti pošteni ili platiti porez na ekstra profit kojeg onda vlada koristi za pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Ali imam za vas dva pitanja, prvo vrlo konkretno, hoćete li smanjiti PDV na isporuku električne energije kako bi pomogli onim našim sugrađanima koji nemaju mogućnost grijati se drugim putem, znamo da je to najviše izraženo u Dalmaciji, ali taj problem egzistira i drugdje, znači pitanje, mi smo uputili amandman u proceduru, hoćete li to prihvatiti i hoćete li smanjiti PDV na struju kako bi pomogli našim sugrađanima? I drugo, zašto vlada inzistira da INA prodaje HEP-u plin po 40 eura po megavatu kada je Plenkovićevom prijatelju to moglo ić po 20? Hvala. Hvala vam lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle što se tiče oporezivanja ekstra profita, drago mi je da ste to spomenuli, ja sam upravo u odgovoru na jedno novinarsko pitanje što možemo napraviti, iznio jednu takvu mogućnost gdje bi zapravo ukoliko je netko imao povećane marže oporezivali taj dio posebnim porezom na dobit i te, ta sredstva prikupljena redistribuirali. Što se tiče električne energije ja sam osobnog mišljenja da ne treba sa nekoliko različitih instrumenata tretirati isti problem, tako da kada govorimo o cijeni električne energije ona je fiksirana za kućanstva na razini na kojoj je trenutno fiksirana. Isto tako postoji veća tarifa za sve one koji potroše više od toga što smatram da blagotvorno djeluje i na motiviranje građana da štede i trebalo bi se pozitivno naravno odraziti onda i na inflatorne pritiske. Hvala vam lijepa. Povrijeđen je čl. 238. jer ovo je bilo vrlo uvredljivo, uvredljivo prema onima koji si ne mogu priuštiti jer nema mogućnosti. Ako plin nije došao do vaše ulice ili drugi energent vi se morate grijati na struju, ako plin nije došao do Dalmacije vi se morate grijati na struju i to nije vaš izbor, niste vi odlučili trošiti više,

ministar pretpostavljam nije stigao, znadete i sami da je minuta vremenski rok, nije imao, izišao je iz roka. Idemo dalje, kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani ministre, poštovani predsjedniče Sabora. Zakon ovaj koji ste donijeli u Sabor ima u sebi dvije ključne inicijative i uspjeha Vlade. Jedan je ulazak u eurozonu koji nosi kišobran Europske centralne banke i zaštitu, gdje znamo da se Vlada može jeftinije zaduživati pa onda i HEP koji nosi 6 milijardi kuna od 21 milijarde paketa, a drugi je samo paket koji ide prema tome da je snažan, pravedan i da omogući našim građanima da prebrodi ovu krizu. Hrvatska je prošle godine 69% energije proizvela iz obnovljivih izvora energije. Bilo je dana kada smo trećinu energije proizvodili od vjetra. Drago mi je sada da ovim zakonom potičete solare i moje pitanje vama je što je još zeleno u tom paketu od 21 milijarde kuna, snažno potičete solare. Što još ima upravo za tu energetsku tranziciju u paketu? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite odgovor. Pardon, povreda Poslovnika kolega Grmoja. Izvolite. Dakle, povrijeđen je članak 238. Kolega Pavić sada priča o solarima, a kada smo mi predlagali zakon 2017. tada ste glasali protiv toga zakona, a ništa ovo neće riješiti pitanje postavljanja mikro solara kada se ljudima naplaćuje priključak 20 20 000 kuna i više umjesto da im se da kroz određenih pet godina kroz račune HEP-a da plate taj priključak. Dakle, ovdje nema vizije, nema sustavnog rada na tome da naši građani budu energetski neovisni. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja dobivate opomenu. Ovo nema veze sa povredom Poslovnika. Replicirate čak na pitanje replicirate, Kolega Pavić i vi ste tražili povredu Poslovnika, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Žao mi je da kolega Grmoja nije slušao. Hrvatska je prošle godine proizvela 69% energije iz obnovljivih izvora energije. Trećina neki tjedan je bila iz vjetra. Sada ovom inicijativom dodatno idemo u to da podupiremo solare, prema tome četvrti smo do sada u EU po proizvodnji obnovljivih izvora energije, a ovo će biti dodatni vjetar u leđa za energetsku tranziciju. Hvala. Kolega Pavić, dobili ste sada treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi po ovoj točci. Idemo dalje. Odgovorite na repliku ministre, repliku kolege Pavića. Izvolite. **Primorac, Marko** Hvala vam lijepo. Što se tiče energetske tranzicije, ključan je moment naravno rasterećivanja PDV-a, dakle pogona, odnosno pogona za proizvodnju električne energije putem solara. Ministar Paladina je također u svom resoru imao niz mjera i mogu reći da je zapravo već neko vrijeme intencija i Vlade i kroz različite programe sufinanciranja i energetske obnove i obiteljskih kuća i zgrada itd. Međutim, u okviru ovoga paketa mislim da je ponovno važno naglasiti da je Vlada racionalno pristupila rješavanju ovog problema. Nismo subvencionirali sve. Ispostavilo se da da jedan manji broj kućanstava troši jako puno električne energije i kroz utvrđivanje različitih, dakle tarifa smo upravo u smjeru zaštite okoliša razmišljali i o motiviranju, dakle građana i poduzeća Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Kekin, izvolite. **Kekin, Ivana (NL)** Puno hvala poštovani ministre. Ja moram priznati da stvarno baš imam konkretno pitanje u smislu ne razumijem to u zakonu. Da li je isporuka solarnih ploča u potpunosti oslobođena PDV-a ili nije? Dakle, ako ja kao privatna osoba hoću staviti na svoj krov i odem u dućan, da li plaćam PDV na to ili ne? Šta je sa dodatnom opremom i svim ostalim što mi je potrebno da bi bila evo recimo motivirana i stavila si solarke na kuću? Hvala. Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, ovo je konkretno pitanje. Činjenica je da je dodatkom tri EU omogućila, dakle propisivanje i nulte stope PDV-a upravo na ovakve stanice. Ono što je važno, dakle radi se o cjelokupnom projektu. Ja sam vam već djelomično i spomenuo, dakle ako netko kupuje, poduzetnik ili fizička osoba pojedinačne elemente, dakle solare ili kablove ili baterije na to se plaća PDV po stopi od 25%. Poduzeća imaju pravo odbitka pred poreza. Nula posto je na isporuku tog jednog kompleta, međutim ako netko kupuje samo ploču kao fizička osoba na to i dalje plaća PDV po stopi od 25% jer nemoguće je uvesti nekakve mehanizme kontrole. Dakle, netko bi mogao kupiti jako puno tih kablova za energetsku obnovu, a koristi ih za nešto drugo. Dakle, intencija je bila da se zapravo cjelokupan taj paket oporezuje sa nula posto, ali ne pojedinačni elementi tog paketa. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine ministre, dakle zakon o kojem danas raspravljamo zapravo ima dvije dimenzije. Jedna, prva dimenzija je dakle to da to imamo jedan od prvih, zapravo od 66 zakona koji se mijenjaju zbog uvođenja eura i ulaska Hrvatske u eurozonu. Druga dimenzija je zapravo ta da ovaj zakon predstavlja dio paketa jesenskih mjera Vlade Andreja Plenkovića koji se odnose prije svega na porezno rasterećenje građana, onda ublažavanje rasta cijena i zapravo sniženom stopom PDV-a na 5% kada je riječ o isporuci grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drveta, peleta itd. i nulte stope, dakle ukidanje zapravo na godišnjoj razini oko 120 milijuna manje u državnom proračunu s osnove PDV-a i to pokazuje snagu

Jasno je da je ovaj paket mjera financiran iz nekoliko različitih izvora, dio su fondovi EU, dio je Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Međutim, najveći dio tog paketa snosi država. Država, kada govorim o državi mislim na općenito javni sektor, dakle mislim na središnju državu, proračun središnje države, proračune lokalnih jedinica, ali isto tako i na izravne subvencije, cijene de facto od strane Hrvatske elektroprivrede koja je javno poduzeće također je, javnoga sektora. U tom smislu kada smo govorili i o pitanju PDV-a mi smo naravno sve argumente uzeli u obzir, utvrdili određenu cijenu i nismo htjeli to pitanje tretirati malo sa PDV-om, malo sa subvencioniranom cijenom, malo sa ne znam sa nekim drugim instrumentom nego smo odlučili da je najjednostavnije taj teret prebaciti trenutno dominanto na hrvatsku elektroprivredu i pratiti dalje razvoj situacije i intervenirati prema potrebi. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Lalovac izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine ministre, evo sad ste zapravo i odgovorili na ovo pitanje da niste htjeli vezano za smanjenje PDV-a na električnu energiju to prebacit na državni proračun nego na HEP, pa me zanima ako bi se smanjilo sa 13 na 5% koliko bi to iznosilo, jel ste radili kalkulaciju, kada bi se smanjio PDV na električnu energiju sa 13 na 5% koji je to iznos? to iznos? Budući da to ima kad smanjujete PDV privatnicima oni ne moraju smanjiti cijene to se pokazalo, kad to napravite HEP-u oni će smanjit zato što ste i vi i definirali cijene i to drugačije reagira kada kažete javnom poduzeću, drugačije kada to ide na tržištu. Tako da me zanima da li imate ovaj izračun koliko bi to značilo sa 13 na 5% jer znate zašto? Govorimo o solarima, a oni su na nula, plin je na pet, toplinska energija je pet,

Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče. Pa dakle činjenica je da smo razmišljali na koji način raspodijeliti taj teret krize odnosno tih subvencija snižene cijene električne energije i odlučili smo da cjelokupan teret za sada bude na HEP-u odnosno najveći dio tog tereta. Dio je naravno, vi ćete to razumjet bili ste ministar financija, vezan i uz očuvanje odnosno održavanje našeg deficita stabilnim. Dakle, mi ovim paketom mjera smo učinili određene preraspodjele u proračunu, imali smo i neke uštede, ali ono što je važno nismo povećavali deficit, nismo povećavali ni onaj udio javnoga duga u BDP-u i imamo i dalje stabilnu fiskalnu poziciju što nam je izrazito važno za ulazak u europodručje. I to su svi isticali i na tome nam svi čestitaju. Dakle, bio sam na neformalnom sastanku ECOFIN-a baš je oduševljenje opće sa našim mjerama. Tako što se tiče PDV-a trenutno nismo o tome raspravljali, pitanje je sad samo na koji načini odakle subvencionirati ta jeftinija cijena, trenutno je ona na teret subvencije na HEP-u. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre, inflacija raste iz mjeseca u mjesec neumoljivo to vidimo svi, poskupljenja su zaista na svakom koraku, vi ste ponudili nekakve mjere i rješenja, mi smo još kao PDV dali prvi paket mjera puno prije vas, ali eto malo kaskate, no svaka pomoć svakom našem građaninu je dobrodošla. Međutim, čak ni ovim zakonom neće svi biti obuhvaćeni niti se svi griju na ogrjevno drvo, pelete, nit će svi ugraditi solarne panele, međutim oni koji će se odlučiti za solarne panele barem ono što se može vidjeti iz razgovora s građanima i po portalima nailazi na probleme. Dakle čeka se na priključenje na HEP-ovu mrežu to je jedan problem, nemaju svi čak niti saznanja da se može energija pohraniti na baterijski sustav, mislim kako ćete onda građane informirati i motivirati da iskoriste ovo što se ovim zakonom odgovor. **Primorac, Marko** Hvala vam lijepo uvažena zastupnice. Meni je drago da vi meni postavljate sva ova pitanja, mislite da ja znam na sve njih odgovore. Dakle, u smislu priključenja na elektroenergetsku mrežu kako to tehnički funkcionira, na koji način to HEP praktički odobrava, moram priznat da nisam sa tim detaljima upoznat. Dakle, danas raspravljamo o PDV-u o fiskalnoj politici na neki način tu mogu dati nekakav konkretan i konstruktivan doprinos. Što se tiče inflacije vodili smo se zapravo načelom da u smislu borbe protiv porasta cijene energenata pomognemo širem krugu građana. Zbog čega? Zbog toga što neizravno ta pomoć se onda odražava i na cijene ostalih proizvoda, na inflaciju pogotovo kada govorimo o gospodarstvu, dakle ako tu snižavamo određene impute trebali bi se oni odraziti i na cijene ostalih proizvoda. A kada govorimo o općem porastu cijena, tu smo se dominantno fokusirali na one najugroženije skupine građana, to su naši umirovljenici sa najnižim primanjima, osobe koje primaju minimalnu zajamčenu naknadu, dječji doplatak itd., dakle optimalno smo rasporedili sredstva koja su nam bila na raspolaganju. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre. Evo danas raspravljamo o ukidanju PDV-a na solare što su Reformisti predložili prije nešto više od godinu i pol, a da ne govorimo da smo sam Zakon o građevinskoj energiji kao Reformisti predložili još 2013.g. Nije dobro da se toliko čekalo, da je ovaj naš prijedlog koji ste u potpunosti prihvatili na način na koji smo ga mi predložili sada, dakle godinu i pol kasnije, da smo to odradili ranije danas bi već velik dio građana bio zaštićen od ovakvog udara rasta cijena energenata. Moje sada konkretno pitanje za dalje je, kada ćete prihvatiti našu dalju inicijativu, a to je da se ukine PDV na energetsku obnovu zgrada, obzirom da Hrvatska u ovom trenutku troši zbog izrazito starih zgrada i energetski neučinkovitih zgrada,

PDV-a na radove u smislu energetske obnove obiteljskih kuća, zgrada itd., činjenica je da postoje određeni fondovi kojima se subvencionira dakle sufinancira jedan jako veliki dio izgradnje odnosno radova koji se obavljaju u kontekstu energetske tranzicije. Mi smo trenutno suočeni sa jednom krizom koja je de facto bez presedana koja je globalna, koja je vanjska, koja je horizontalna i usredotočili smo se dominanto na kratkotrajne mjere jer kada vidite što se sve događa u našem okruženju i kakvo nas razdoblje eventualno očekuje, morali smo biti spremni i ostaviti određeni fiskalni prostor za daljnje intervencije. Međutim, podržavam sve ovo što ste rekli u smislu promišljanja o energetskoj tranziciji

Hvala lijepo. Uvaženi ministre, da bi se prilagodili i za postavu solarne elektrane koja će generirati snagu proporcionalno raspoloživoj površini za instalaciju i generiranje dovoljne snage za povrat u elektroenergetsku mrežu sustava Hrvatske potrebno je investirati u novi priključak u većini u obiteljskim kućama, zapravo zamjenu postojećeg jednofaznog priključka u novi trofazni priključak snage preko 7 i To u Zagrebu iznosi skoro 1700 kuna po kilovatu samo nominalnog troška bez investicije u tehničke aspekte izmjene cijele infrastrukture. Predložio bih da se uvede mjera istog razreda PDV-a po stopi od nula posto na usluge izmjene jednofaznog priključka na trofazni za potrebe ugradnje solarne elektrane na objektima

Sviđa mi se načelno ideja. Dakle, nismo vidjeli cjeloviti vaš prilog. Ja bih molio da ga onda naravno i dostavite i da ga dodatno argumentiramo. Naravno potrebno je procijeniti i fiskalne učinke takvoga prijedloga, vidjeti što bi nam to zapravo značilo i kakvi bi bili efekti i ekonomski.

Ja vas pitam samo jedno vrlo jednostavno pitanje. Uz ovakvu cijenu koju ste vi sada odredili 69 eura za megavat sat kakav je odnos te cijene u odnosu na danas što naši građani plaćaju, da li je to niže, isto ili više. Zašto je to važno? Sve što prelazi 2500 kilovat sati u potrošnji naših građana idućih šest mjeseci plaćat će se skuplje. Neka obitelj koja troši recimo u prosjeku 5000 kilovat sati, a ne zaboravimo 6 mjeseci je zime kada se jako troši električna energija sigurno će plaćati skuplje električnu energiju vjerojatno negdje oko 25%. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Što se tiče cijene električne energije za kućanstva u ovom nižem razredu ona bi trebala ostati ista, identična cijeni električne energije kakvu građani trenutno plaćaju a onda za onu potrošnju preko 2 i pol tisuće kilovat sati bi se plaćala cijena koja je 50% viša od te cijene. Međutim, ta je cijena i daleko još uvijek ispod cijene koja se trenutno praktički po kojoj se kotira cijena električne energije na tržištu. Ona je bila, ne znam po 700 eura, pa je pala jedno vrijeme prije mislim tjedan dana na četristotinjak eura. Dakle, govorimo o cijeni koja je 10 puta praktički niža od cijene koja se može naći na tržištu. Naravno da Hrvatska elektroprivreda u svom energetskom miksu ima dio struje koju proizvodi, dakle dobiva od nuklearne elektrane Krško, dio iz hidro energije, dio iz solara. Međutim u cjelokupnom tom miksu i dalje je cijena značajno subvencionirana. Evo hvala. suverenisti)** Poštovani ministre, evo svako smanjenje ili ukidanje PDV-a na određene proizvode treba pozdraviti. Međutim, pitanje je koliko će to građani u doba ove financijske krize osjetiti, odnosno hoće li tu ipak pojedini trgovci loviti u mutnom, pa s jedne strane se država odriče PDV-a, s druge strane to građani u konačnici na cijeni tog finalnog proizvoda ne osjete. Imam evo tu dva pitanja za vas. Zanima me koliko je Republika Hrvatska sa današnjim danom ili bar sa početkom rujna uprihodovala od PDV-a sveukupno u državni proračun u odnosu na prošlu godinu. I planira li se dodatno intervenirati, a vjerujem da se radi o većim prihodima i to znatno većim u cijenu goriva koje je ipak uračunato u konačnici u cijenu gotovo svih finalnih proizvoda. Znači da je ono dobrim dijelom i pokretač te inflacije s obzirom da je ono uračunato u cijenu svih tih proizvoda. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Što se tiče prihoda od PDV-a Hrvatska je dakle od početka godine do danas uprihodovala nešto oko 15% više u odnosu na prošlu godinu. Činjenica je da je kada gledate ukupne prihode taj porast u odnosu na prošlu godinu svega 5%. Isto tako valja istaknuti da je ako uzmemo u obzir promet po fiskaliziranim računima taj promet ostvaren u iznosu koji je oko 25%, dakle ¼ veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine gdje možemo zapravo vrlo jasno vidjeti i učinke snižavanja stope PDV-a. Dakle, promet po fiskaliziranim računima je 25% veći, a prihodi od PDV-a su petnaestak posto veći. Evo nadam se da vam to daje i otprilike uvid u razmjere prihoda, dakle u odnosu na vaše pitanje. Hvala vam. u članku 7. se kaže da će biti nula PDV-a na solarne ploče. Vi ste sada u svom objašnjenju govorili o cjelovitom projektu. Dapače, mi smo jako za to i podržavamo i zahvaljujemo, ali solarne ploče i cjeloviti projekt nije ista stvar, pa vam predlažem objasnite nam da se to precizira u članku zakona. Zatim, zanima me još nešto što građani pitaju. Da li taj cjeloviti projekt će isto tako imati u sebi i trošak priključka na elektroenergetsku mrežu koja zna biti dosta visoka, da li će biti trošak prilagodbe postojećeg priključka da li monofazni u trofazni, kupovanje dodatnih kilovat sati itd. i trošak osiguranja solara od elementarnih nepogoda. Puno vam hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, dodatkom 3. koji sam spomenuo nije predviđeno snižavanje stope PDV-a na nula posto za pojedinačne elemente. Dakle, cilj je poticanja općenito energetske obnove i snižavanje stope na cjelovite projekte, dakle na cjelokupan projekt. Što se tiče elemenata koji su uključeni ovdje, ja ću podsjetiti stopom od nula posto ovim prijedlogom zakona bi se oporezivala sva potrebna oprema i radovi uključujući grupu opreme foto naponski paneli, inverter, baterija, građevinska konstrukcija, kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to u izvođenju radova na montaži, projektiranje, ishođenje dozvola i priključenje na elektro energetsku distribucijsku mrežu, dakle sve, komplet cijeli.

niz zadnjih izmjena i dopuna Zakona o PDV-u vidimo da je vlada u cilju očuvanja standarda građana smanjivala stope PDV-a za cijeli niz prehrambenih proizvoda. govorimo o smanjenju stope s 13 na 5% kad govorimo o ogrjevnom drvu, peletima, briketima itd. sječkama odnosno nultoj stopi za isporuku i u gradnju solarnih panela. Mene zanima obzirom da ste rekli da ne možemo fiksirati kao onih devet prehrambenih proizvoda prodajnu cijenu možemo li utjecati na stopu razlike u cijeni odnosno na stopu marže koju bi tribali trgovci odnosno dobavljači imati kao gornju stopu pri isporukama ovih dobara? **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Činjenica je da država ima jako puno instrumenata na raspolaganju, država može ograničavati marže, država može ograničavati izvoz, država može reći odnosno naložiti nekome subjektu da proda nekome drugome subjektu točno preciziranom određene proizvode i činjenica je isto tako da se trenutno nalazimo u razdoblju u kojem tržišta nisu učinkovita u raspodjeli dobara i usluga. Dakle, ovo su situacije nekakvih tržišnih neuspjeha i to su situacije kada imamo te alokativne neučinkovitosti tržišta gdje je državni intervencionizam opravdan i zato vlada nizom mjera intervenira izravno u gospodarske tijekove. Međutim, moramo biti oprezni i dobro balansirati da ne interveniramo baš previše da da ne reguliramo na koncu sve gospodarske tijekove. Tako da pratit ćemo razvoj situacije ako potrebe primjereno ćemo reagirati. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepo predsjedniče. Ministre Primorac, evo drago mi je što ste i kroz ovu repliku pokazali da mislite zauzeti možda jedan drugačiji stav nego što se obično čuje od političara jer ste rekli što se može, a ne što se ne može, pa nadam se da evo u tom smjeru nastavljate i dalje promišljati. Ovaj sveobuhvatni paket koji je vlada kroz ovaj jesenski paket donijela od 21 milijardu kuna kako bi pomogla građanima, posebno najugroženijim skupinama u svakom slučaju treba pozdraviti. U onom trenutku kad se pojavio veliki rast cijena plina jedan dio građana koji su to naravno mogli prešli su na grijanje drvetom i dobro je da je vlada prepoznala taj moment i da smanjuje PDV na ogrjevno drvo. Ono što bi bilo moje pitanje za vas imate li informaciju imamo li mi dovoljno tog ogrjevnog drva da zadovoljimo sve potrebe? A kada je riječ o solarima ovo je svakako jedna dobra mjera i molim vas da promišljate …/Upadica predsjednik: Hvala vam na komplimentima. Činjenica je da kada govorimo o drvetu za ogrijev da drveta ima dovoljno i Hrvatske šume su tu napravile određeni iskorak tako da nitko se ne bi trebao brinuti da drveta neće biti. Mislim da što se tiče solara da sam već u svojim ranijim odgovorima na replike pojasnio sve detalje, tako da evo mogu još jednom istaknuti damo da ćemo pratiti budno situaciju ako bude potrebe za intervenciju u određene druge dijelove gospodarstva u kojima trenutno nismo intervenirali intervenirat ćemo i dalje. Dakle, ovaj paket mjera nije konačan definitan isto kao što nije bio ni travanjski paket mjera u skladu sa mogućnostima, u skladu sa sredstvima koja imamo na raspolaganju u proračunu i u skladu sa potrebom hrvatskih građana i gospodarstvenika reagirat ćemo u datim trenucima. Hvala vam. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Pa evo ja bih htjela još jedanputa da i vi to potvrdite dakle od 2017.-2020. se interveniralo na utjecaj PDV-a i smanjivanje PDV-a koje je bilo preko 3,2 milijarde kuna oslobođenja odnosno neuprihodovanog PDV-a i sada nakon svih tih mjera samo na ovoj mjeri za ograničenje cijena struje je to preko 5,9 milijardi kuna, dakle govorimo o enormnom rasponu koji je vlada zagrabila da bi itekako brinula o standardu građana i poduzetnika. I kada usporedimo cijene koje su na europskom tržištu od 450 čini mi se eura za kWh u odnosu na ono što

i uključila zapravo u ove mjere niz dionika i na neki način na njih rasporedila teret ove krize. Činjenica je isto tako da ova kriza vrlo specifična, dakle ovo je kriza u kojoj klasične mjere fiskalne mjere nisu do kraja učinkovite. Najučinkovitija je tu monetarna politika, dakle povećanje kamatnih stopa. Sa povećanjem kamatnih stopa realno utječemo na smanjenje potražnje, smanjenje potrošnje i to je jedini način da odnosno jedan od rijetkih načina kojima možemo učinkovito utjecati na inflaciju. Međutim, i vlada mora biti oprezna i brinuti o svom deficitu, ne samo zbog fiskalnih razloga nego ni zbog toga što ukoliko se povećava državna potrošnja kroz subvencije i značajna porezna rasterećenja onda dolijevamo na neki način ulje na vatru i to poništava one efekte monetarne politike. Zbog toga su ove mjere toliko dugo birane i balansirane …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… i ministre, pozdravljam svake mjere koje idu za time da građanima bude jednostavnije i jeftinije živjet u ovoj zemlji. Ali imam dosta jednostavno pitanje, vidio sam da vam je to i u samom prijedlogu zakona u javnoj raspravi spomenuto pa ste odbili, ukapljeni naftni plin. Koji je razlog ko što smanjujemo na neki način opterećenje prema građanima za sve energente zbog čega to izuzimate i na tome ostajete i dalje na 25%? Ja sam podnio amandman da to dođe u 5% jer mi je potpuno logično kolege su tu govorile o Dalmaciji, da stvarno jedan dio RH nije imao plin, nema uveden plin, neće koristit benefite ovoga, ali je imao, uveo si ukapljeni naftni plin koji je danas bitno skuplji nego onda kada su ga uveli i mislim da bi bilo pošteno s vaše strane da prihvatite …/Upadica: Hvala vam/…da Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Činjenica je da je vlada oblikujući ovaj paket mjera pokušavala voditi računa o jednom širem krugu dionika, dakle rekao bih najširoj skupini međutim isto tako postoje naravno oni koji u određenim segmentima svoga života možda, ovdje govorimo o energiji, nisu obuhvaćeni ili nisu obuhvaćeni u dovoljnoj mjeri. Ja sam rekao da ćemo i dalje pratiti situaciju i adekvatno reagirati. Ono što vam mogu trenutno reći nismo razmišljali o snižavanju stope PDV-a, ali sam razgovarao sa ministrom Filipovićem i znam da on već ima nekakve prijedloge u tom kontekstu da se i tim ljudima, dakle koji koriste ukapljeni naftni plin pomogne, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Evo poštovani ministre, 26 milijardi sveukupno, vrlo dobro balansirano, jedna od rijetkih zemalja smo koja ima sve pohvale uistinu u jednoj kriznoj situaciji gdje je jako bitno donositi odluke i imati hrabrosti. To je ono što vi imate i želim vas sve pohvaliti, kao i u ratu treba imati odgovornost i snagu donesti ponekad i neke mjere koje nisu baš uvijek u skladu, ali se promišlja i o svom narodu i o čovjeku i uistinu vas želim podržati i zahvalit vam na tome. Evo jedna zamolba, nemojte sve prihvatiti što vam naše kolege iz Možemo! predlažu jel uistinu oni što predlažu ponekad to ode uistinu u dosta krivom smjeru, tako da ne bi bilo dobro, evo puna podrška i pozdrav. Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Evo ja ću iskoristiti priliku kada ste se i vi osvrnuli na opsežnost rekao bih ovoga paketa da sam i u razgovoru sa kolegama ministrima financija drugih država članica EU, pa i sa predstavnicima drugih institucija dakle Christine Lagarde, Europske centralne banke i ostalim dionicima dakle tog skupa neformalnog ekofina razgovarao o paketu mjera. Za sada nema nekakvog jedinstvenog stava o učinkovitosti pojedinih mjera i ono što je važno svi ističu potrebu koordinacije jer naravno građani svih država prate što druge države rade i bili su svi iznenađeni iznosom dakle naših mjera u postotku BDP-a, međutim pojasnili smo dakle o kakvim se mjerama sve radi i sve su mjere pozdravljene, ali je istaknuta potreba snažne koordinacije ne samo između zemalja članica EU u domeni fiskalne politike

stvarno odgovorna vlada i kad je bila covid kriza 40 milijardi, stvarno se može i poduzetnici i stanovništvo ovoga osloniti na našu vladu i na mjere koje ona donaša. Evo ja da se vratim na ovaj naš zakon, vidimo svi smo se nekako okrenuli ovim našim solarima i ovim solarnim pločama i na neki način koliko sam ja razumjela da to mora biti cjelokupni projekat obuhvaćen i znači morate imati projekat, morate imati izvođača, morate imati opskrbljivača i morate imati napravljeni troškovnik i to pozdravljam, znači i direktiva eu ovoga tvrdi da se mora, propisuje da mora biti cjelokupno završeno i mislim da je to jako dobro da se taj cijeli ovoga mogao, onda mogao kontrolirati, pa da ne bi bilo da onda pojedini trgovci mogu zarađivati, nekakve špekulacije, mislim da je to jedino dobro i mjerodavno da je to jedan kontrolirani projekat, hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ja se nadam da će i hrvatski građani to prepoznati i ne samo građani nego i poduzeća da su svjesni zapravo situacije u kojoj se nalazimo i da ovim paketom mjera koji je bio prilično sveobuhvatan i izdašan smo obuhvatili naravno sve one dionike koje smo identificirali kao one kojima je pomoć u ovom segmentu potrebna, ali je činjenica isto tako i to ne smijemo zaboraviti da ove subvencije cijena električne energije koje su na prilično niskim razinama ukoliko ne daj Bože ova kriza značajno potraje, dakle govorimo o ne znam godinu dana, godinu i pol, dvije godine, se neće moći na ovaj način subvencionirati i zbog toga smo ostavili određeni manevarski prostor, dakle i građanima prije svega 6 mjeseci, a kasnije ćemo razmatrati i produljenje ovih rokova da izvrše tu energetsku tranziciju i da postanu energetski neovisni, hvala vam. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Primorac, ja svakako pozdravljam snižavanje stope PDV-a koje donosi ovaj zakon, a posebice stope koje se odnosi na ogrjevno drvo, dakle snižavanje sa 13 13 na 5%, time je vlada itekako pokazala da je socijalno osjetljiva, a posebice prema građanima koji žive u ruralnim dijelovima i koji se dominantno griju na drvo kao što je i Gorski kotar. Naime paket mjera Vlade RH osigurava kroz sustav Hrvatskih šuma dodatne količine ogrjevnoga drva, ali isto tako ogrjevno drvo po povoljnijim cijenama, pa se tako drvo, će se cijene ogrjevnoga drva sniziti sa dvije osnove, s osnove PDV-a koje sam već spomenula, ali isto tako povećanja popusta koje Hrvatske šume daju na ogrjevno drvo i taj se popust povećava sa 5 na 20%, **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa tako je, kao što smo istaknuli postoje različiti mehanizmi temeljem kojih možemo pomoći građanima i utjecati na snižavanje cijena prije svega energenata, Hrvatske šume su tu jedan od primjera, HEP naravno je isto tako dakle javno poduzeće gdje smo mogli izravnije intervenirati. Isto tako kada govorimo o snižavanju PDV-a činjenica je da se nije uvijek to sniženje prelilo na snižavanje cijena, ali kad govorimo o subjektima gdje država ima određene mehanizme izravnije rekao bih to tako utjecati na cijene kao što je recimo energija iz toplinskih stanica kada govorimo o Toplinarstvu snižavanje PDV-a će svakako pomoći jer je cijena toplinske energije trebala biti višestruko veća, a uslijed smanjenja PDV-a i izravnijeg utjecaja na kontrolu cijena smo zapravo uspjeli to zadržati na postojećim razinama. Hvala. **Jandroković, Hvala. Poštovani ministre, PDV se snižavao na mnoge proizvode, ne samo sad ovim paketom nego i inače i svi znamo, kada smanjimo PDV, ne možemo natjerati one koji prodaju određene proizvode da snize i cijenu. Postavljam pitanje zašto Vlada ne snizi PDV na električnu energiju na 5% jer to je jedino mjesto gdje možemo kontrolirati sniženje jer je HEP u državnom vlasništvu. Time bismo pomogli i našim poduzetnicima, pomogli bi, evo, Miro je govorio, našim Dalmatincima koji će se grijati na skuplji, više će plaćati cijenu električne energije, dakle možemo pomoći tom mjerom svima i Most je to danas predložio na konferenciji za medije, evo, što vi osobno mislite o tome? **Jandroković, Hvala lijepo. Pa evo sad ću imat možda malo više vremena, bilo je u sklopu prethodnih pitanja, pojasniti. Mi smo odlučili utvrditi određenu cijenu električne energije i imali smo mogućnost sniziti tu cijenu djelomično subvencijama HEP-a, a djelomično smanjenjem PDV-a, ali ta cijena koju smo utvrdili je zamišljena da ostane na trenutnim cijenama koje su propisane za kućanstva. Dakle snižavanje PDV-a, da smo ga i snizili, onda bi smanjili subvenciju koju HEP daje jer smo odlučili ograničiti to upravo na tim razinama. Dakle svejedno je, HEP je poduzeće u javnome sektoru, HEP će ostvariti značajne gubitke uslijed ovih subvencija, odlučili smo sada dio tereta prebaciti na HEP, država će budno pratiti situaciju, ukoliko bude potrebe i intervenirat će, dakle, nećemo ostaviti sigurno HEP da iznosi sam te gubitke u nekakvom vremenskom duljem razdoblju, tako da je stvar, rekao bih ovdje više i izvora financiranja nego same cijene električne energije, je li? Da smo ju i snizili, PDV, cijena bi ostala ista. **Jandroković, Gordan Poštovani g. ministre Primorac. Evo, moje prve obraćanje vama pa ono što sam ja čuo da ste pošten čovjek i da jeste čovjek struke, pa vas molim bez imalo dociranja s moje strane, ostanite pošten, je li, koliko god je to moguće u svakom pogledu. Moje konkretno pitanje, solari, definitivno potrebni svima i o tome će se govoriti itekako i u narodnom, u no ja vam sad pričam kao Riječanin, imamo situaciju na Kvarneru, Krk, cijelo moje područje. Solari su potrebni, oni se dogode i ljudi ih naprave i onda čekaju do 10 mjeseci jedan čovjek dakle s Krka, 12 mjeseci čeka HEP ODS da ga priključi i onda cijela vaša priča smanjenja PDV-a pada u vodu jer šta ako je netko postavio solare i čeka 12 mjeseci da se prihefta na struju pa vas molim da tu učinite što god možete da se to riješi, da se to popravi na terenu. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Mi smo prepoznali ovaj problem i imali smo u nekoliko navrata, dakle tijekom naših susreta kako bi kreirali ovaj paket mjera sastanke i na ovu temu ja sam i osobno, iako nisam te struke, bio iznenađen što je sve potrebno, od raznih dozvola, pa kada se radi čak i solarna elektrana, ishoditi, od raznih studija, pa čak i ako se ne varam, studije o potrebi izvođenja studije utjecaja na okoliš i svi smo svjesni da je to prilično kompleksno, pogotovo u današnjoj situaciji. Razgovarali smo o načinima temeljem kojih je moguće fleksibilizirati taj okvir, isto je učinio i ministar Filipović sa svojim kolegama na razini EU, dakle pokušat ćemo naći načina da se te procedure

slušali smo danas i ujutro kad smo uključivali se na problem energetike i probleme mjera, itd., i povremeno zaboravimo da je netko rekao da su škrte mjere kad se pretpostavljalo da će biti nekih 5, 6 milijardi, sad je preko 20 milijardi pa vidim da opet je valjda škrto pa htio bih malo da usporedite, ako imate neki podatak utjecaja BDP-a sa svim ovim mjerama, dakle naravno i PDV o kojem sada razgovaramo. Recimo, naime, u Njemačkoj, Italiji, po onim nekim saznanjima vidim da vrlo jasno koji su to podaci i kakve su mjere i na koji način Hrvatska upravo dokazala u Europi da itekako zna razmišljati, da ova Vlada zna u kom smjeru, a ne da je nestrpljiva i da je škrta. **Jandroković, Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče. Dakle što se tiče iznosa paketa mjera, mi smo sa svim dijelovima tog paketa na razini od preko 6% BDP-a, ostale države članice EU su na razinama od 2 do 3%, tako, otprilike. Činjenica je isto tako i to moram istaknuti da nije bilo jedinstvenog odgovora na ovu krizu. I uz potrebu koordinacije, sve zemlje zapravo ističu potrebu kreiranja određenih baza podataka kojima bi se, osim što bi se evaluirali učinci određenih mjera, strukturirala ta baza tako i ostale članice EU vide koja je mjera učinkovita i koju se isplati na koji način primjenjivati. Dakle svi su, rekao bih to tako, tražili odgovore koji su adekvatni i primjereni, neke države su čak i, neću reći lutale, ali koristile određene mjere pa onda ih kasnije povlačile, ali mislim da je naš paket mjera i to su prepoznali i ostali moji kolege, doista cjelovit i usmjeren upravo na one kojima je pomoć najpotrebnija, što je u ovim trenutcima od iznimne važnosti. **Jandroković, Poštovani g. ministre Primorac. Imam 2 pitanja. Prvo pitanje, iz vaših mjera iščitao sam da ćete vi obračune za električnu energiju raditi na temelju preciznih snimka stanja s terena pa me interesira kao cijelo građanstvo, kako ćete to raditi ako je u cijelom sustavu, odnosno u mreži ugrađeno samo 7 do 8% pametnih ugrađenih brojila na daljinu, dakle, to je pitanje broj 1 pa onda pogotovo na ovoj graničnoj razini između 59 i 88 eura po megavatsatu, a drugo pitanje je vezano za solare, dakle ono što mi to, mi to pozdravljamo naravno, međutim, sniženje PDV-a na 0% je u europskim kuloarima prisutno već zadnjih godinu dana. Zadnja odluka je bila smanjenja u 3. i 4. mjesecu odluka 542 2022., dakle zašto vas to pitam, iz razloga što je prije svega inflacija već pojela učinke PDV-a, a drugo zašto vas to pitam da smo i krenuli primjerice u 4. mjesecu, imali smo prilike …/Upadica: Hvala vam/… dakle sunčanih dana iskoristiti već ove godine, hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Što se tiče snižavanja stope PDV-a ta mogućnost koja je propisana dodatkom 3 je donesena nakon što je naš jesenski odnosno ispričavam se proljetni paket mjera donesen, dakle on je stupio na snagu 1. travnja, a tijekom travnja je onda donesen i taj dodatak dodatak 3 kojim je propisana navedena mogućnost. Što se tiče brojila i očitanja ponovno mogu samo reći da me veseli što me sve to pitate, ali ne znam koliko ima pametnih točno brojila i na koji način se očitanja rade. Mislim da za ministra financija znam i više nego što treba o energetici i mislim da sam u ovoj raspravi danas doista konstruktivno raspravljao i na tu temu iako mi to nije nekakvo uže područje interesa i onoga što radim u vladi, tako da mogu samo reći da građani imaju mogućnost unošenja zapravo potrošnje električne energije trenutno ako se ne varam u online sustavima i mogu pratiti koliko električne energije troše …/Upadica: Hvala vam/… da ih ne dočeka nekakvo iznenađenje, hvala. **Jandroković, Gordan predsjedniče. Poštovani ministre, prije nego što vam postavim pitanje iznijet ću jednu konstataciju, šest sati traje rasprava od jutros kada smo krenuli sa jesenjim zasjedanjem sabora, cijelo jutro oporba plače, traži i zaziva ozbiljnu temu jer ono što smo tijekom jutra raspravljali je bila neozbiljna i sad kad je došla jedna ozbiljna tema ja smislim da je PDV, paket mjera, uvođenje eura, ozbiljna mjera, evo prebrojite 7 zastupnika oporbe u saboru, toliko o tome koliko je njima važna bitna tema i koliko je to u stvari sve što rade igrokaz. Ispričavam se, evo g. Brumnić je, pa ih je 8, evo od 75 članova oporbe 7 ih raspravlja ili 8 o ovoj iznimno važnoj temi. Ja sam htio postaviti jedno pitanje, s obzirom da u tijeku još uvijek su mjere koje se odnose na pružanje potpore poslodavcima zbog covida i sad ovaj novi paket mjera 26 milijardi kako će i na koji to način utjecat na predviđeni i projicirani rast BDP-a u Hrvatskoj od preko 3%? **Jandroković, Hvala lijepo. Pa mi smo učinke zapravo ovih mjera već mogli vidjeti tijekom proteklih mjeseci kada smo dobili podatke dakle o rastu našeg BDP-a u drugom kvartalu dakle 7,7%. Smatramo da će i dalje ne samo ovim paketom mjera nego svim drugim mjerama koje Vlada RH čini, ali i pristupom naravno ekstremnim izvorima financiranja, eu fondova, dakle mjere odnosno investicije i reforme koje su propisane i reforme koje su propisane i NPOO-om da će blagotvorno djelovati na naš BDP, očekujemo dakle i dalje snažan rast BDP-a, prema kraju godine određeno usporavanje, međutim ne toliko značajno da nas drastično poljulja rekao bih to tako, hvala vam. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre kao što ste rekli ovim zakonom se vlada odriče dijela svojih prihoda, pomaže našim građanima i gospodarstvu u vrijednosti od 120 milijuna kuna, između ostalog smanjuje se i stopa PDV-a na ogrjevno drvo. Kad govorimo o ogrjevnom drvu moramo reći kao što je već i u replici rekla kolegica Burić da imamo i dodatne mjere pomoći u vidu povećanja proizvodnje za 10%, smanjenja odnosno povećanja popusta sa 5 na 20%, međutim treba reći da je odlukom o minimalnim financijskim standardima vlada dodijelila odnosno dodjeljuje gotovo 95 milijuna kuna našim najpotrebnijim građanima u vrijednosti od 1.050 kuna svakom korisniku upravo za troškove ogrjeva, pa bi vas molila da dodatno upoznate naše građane i sa tom mjerom. Marko** Hvala vam lijepo uvažena zastupnice. Dakle upravo kao što ste vi i istaknuli u okviru minimalnih financijskih standarda pomaže se i toj skupini građana, minimalni financijski standardi utvrđuju se na način da se utvrde određeni troškovi, na razini županija se taj novac dakle redistribuira dalje. Mi smo imali značajne upite i od drugih subjekata koji koriste ta decentralizirana sredstva dakle škola, bolnica itd. koji su se suočavali sa značajnim problemima porasta cijena električne energije i općenito energenata i bili su veliki pritisci na povećanje decentraliziranih sredstava, međutim svim ovim mjerama smo uspjeli sanirati te štetne učinke krize i blagotvorno djelovati dakle i na financijske rezultate tih institucija i njihove potrebe za financiranjem, tako da je i u tom segmentu Vlada RH pokazala da zna što radi i da zna adekvatno reagirati. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče HS. Poštovani ministre, već tijekom do podneva se puno raspravljalo o solarnim pločama, pa je provučena teza da s obzirom se očekuje manjak prihoda od 120 milijuna kuna od PDV-a zbog toga što ide stopa na 0% da to i nije neka značajna investicija jer ako se to preračuna u investiciju to bi bilo nekih 360 milijuna kuna investicija, što mislim da je potpuno kriva teza jer ne radi se ovdje o elektranama koje su namijenjene za nekoliko megavata proizvodnje, tu se prije svega radi o kućanstvu, o zgradama u kojima se stanuje i o javnim zgradama. Moj neki izračun je da je to dovoljno za nekih 7 do 10 tisuća prosječnih kućanstava, s obzirom kako raste cijena struje ja mislim da je i puno više kućanstava u ovom trenutku zainteresirano za ugradnju solarnih panela, pa mislim da će ih i puno više to iskoristit, a svima će bit stopa PDV-a 0%. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Slažem se s vama i vjerujem da će građani prepoznati potrebu ugradnje solarnih panela i općenito energetske tranzicije. Činjenica je da ne samo građani i poduzeća nego i institucije u javnom sektoru moraju napraviti značajan iskorak u tom kontekstu. Mi smo radili i u tom segmentu određene izračune i prijedloge, nažalost suočavamo se sa problemima koji su prisutni već neko vrijeme, a to je prije svega Registar nekretnina, dakle kada govorimo o javnim nekretninama, dakle nekretninama u vlasništvu javnih institucija pa onda i lokalnih jedinica, gradova, općina, županija iako je postojala obveza unosa odnosno evidencije tih nekretnina u središnji registar to se u potpunosti zapravo nije ostvarilo. Kada bi tim podacima raspolagali mogli bi puno bolje procijeniti i solarni potencijal i donositi određene daljnje mjere. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Poštovani ministre. Evo prvo zadovoljni smo da su danas solari i zapravo tranzicija ključna tema ovog prijedloga zakona. Isto tako želimo vam postaviti zapravo dva pitanja koja su nam dosta bitna. Prvi je, razumijemo namjeru zašto se stavlja i ugradnja kao obaveza, međutim s druge strane ako neko sam postavlja solare da li postoji način da se također oslobodi PDV-a nekim dokazom da su solari ugrađeni? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, da li namjeravate li zapravo osloboditi apsolutno sve u nizu od proizvodnje do krajnjeg korisnika za sve oblike obnovljivih izvora energije koji idu u građansku energetiku također PDV-a ili barem staviti nižu stopu PDV-a? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Nažalost ne možemo oslobađati PDV-a tako određene segmente, iako bi naravno vjerojatno to dodatno potaknulo i energetsku tranziciju. Ono što mogu reći je da smo mi ovim prijedlogom zakona odnosno prijedlogom ovih odredbi izravno preuzeli zapravo formulaciju iz tog dodatka tri i ugradili ju u, kako bih rekao, od riječi do riječi praktički sve ono što je bilo moguće smo njome obuhvatili. I izvan tog okvira naravno ne možemo izlaziti kada govorimo o snižavanju stope na nula posto, nažalost. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I idemo na zadnju repliku, kolegica Glasovac izvolite. Poštovani ministre. Ovaj vaš prijedlog zakona, ali i paket mjera dosta je usmjeren na borbu protiv energetskog siromaštva i to je logično i normalno i kamo sreće da je toga više i da je bilo prije s obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj živi negdje oko 700.000 osoba koje žive u riziku od siromaštva. Međutim, od tih 700.000 osoba jedan dobar dio nažalost čine i žene odnosno najveći dio i postoji u Hrvatskoj nešto što se zove menstrualno siromaštvo. Vi kao muškarac pretpostavljam da ne znate koliko košta menstruacija, ali kao ministar, a kao ministar financija biste trebali znati da svake godine 120 milijuna kuna se slijeva u proračun koje plate samo žene zbog toga što su žene na temelju tog menstrualnog poreza. Moje pitanje vama glasi, bez obzira što ste smanjili PDV na 13% u onom prošlom dijelu, smatrate li da je normalno i pošteno i pravedno da još uvijek dvostruko više oporezujete menstrualne obvezne potrepštine u odnosu na kino ulaznice ili dnevne …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ja vam moram reći da imam veliko razumijevanje za temu menstrualnog siromaštva, razgovarao sam o toj temi i sa svojim kolegicama sa Pravnog fakulteta koje su tu bile dosta aktivne i koje su mi pomogle dodatno osvijestiti ovaj problem, kako u pogledu kurikuluma dakle u školama, ali i općenito dakle troškova troškova menstrualnih troškova, tako da ćemo sve prijedloge u tom kontekstu mogu reći detaljno razmotriti ne obazirući se čak na izravno njihove fiskalne učinke u tolikoj mjeri jer oni nisu sigurno toliko značajni. Ali smatram da tu temu treba zapravo cjelovito sagledati, ne samo u kontekstu PDV-a nego i drugih segmenata. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se ministre, možete se vratiti na svoje mjesto. Prvi nastup vrlo dobar. Idemo Idemo sada na izvjestitelja odbora, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta dvojica zastupnika kolega Bulj i kolega Troskot. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepa. Evo cijeli dan čekajuć se rasprava o mjerama, ja samo mogu kazati da ću odmah krenuti od problema ministre. tiče električne energije to sam govorio i danas, a sada bi malo šire i nadam se da će ministar naći trenutak da shvati u biti poruku. Električna energija do 2,5 tisuće kilovata

u Dalmaciji je nemoguće da netko ne prebaci 2,5 tisuće MW u zimskim uvjetima jedino netko baš ko je u nekakvom području gdje je drvo jer nemamo plin. U biti mi imamo plinovod u koji je uloženo više nego u Pelješki most, 500 milijuna eura je uloženo u plinovod koji nikad nije zaživio znači više nego u Pelješki most i Dalmacija je izolirana od ove mjere, Dalmatinci su izolirani, milijun ljudi je izolirano. I zanima me razlog zbog čega je to napravljeno jer u drugim krajevima imaju alternativu plin koju vi subvencionirate jer je plin po MW 42 eura, dok je Škugor nabavljao po duplo jeftinijoj cijeni zajedno sa Katićevim kumom odvjetničkim uredom, kako se zove … nemam pojma, zajedno znači uz direktivu naravno bez vlade u kojoj se vi nalazite to ne bi moglo ići. Još jednom ponavljam, Dalmacija je zaboravljena mjerom električne energije, zaboravljena jer nije isto zamolio bih ministra da sluša skoncentrirano znam da je on novi ministar da se svi žele oko njega malo ogrebat, poglavito ovi iz vladajući pa vjerojatno će bit prigode da se ogrebete za sva ta radna mjesta, bit će ko da su obećana, pa bi samo htio da evo ministar čuje. Znači Dalmacija je zaboravljena jer nema alternativu plin, a s tim da vam moram kazati da 70% energije Hrvatska proizvodi, a hidroenergije samo cetinski sliv rijeke Cetine 1000 MW, nešto manje, nuklearka Krško tri puta manje i onda se vi pozivate na burze koje su po 500 eura, 400 eura po MW jel tako? Za Dalmaciju samo rijeka Cetina dovoljno proizvodi 1000 megavata. Pa čak ste 500% poskupili cijenu za vodovode. Kolega Deur se smije, jer on je došao u Zagreb, tu čuči i dobro je, a doli sirotinja samo se eksploatira. I to je odnos ministre da vi shvatite, novi ste ministar, odnos Vlade kao prema koloniji. Znači, eksploatirate 40% hidroenergije ponavljam samo daje rijeka Cetina, a pošto je već amortizirane hidrocentrale 5 ih je, provjerite koliko je u HEP-u izlazna cijena energije po čemu se proizvodi energija. Recimo na Peruči hidrocentrali, Zakučcu negdje oko 6 eura. A od toga, narod na tome području ruralnom nema apsolutno ništa osim što kažete cijena za vodovod je bila na burzi. Pa za vodu da mi dostavimo iz Cetinske krajine splitskom zaleđu, moramo je dignuti na veliku visinu, velike količine struje, pa je to ministar vaše Vlade pravdao, ovaj košarkaš visoki Filipović, profesor doktor on kaže da se tako zove je rekao da je to normalno, da narod taj, sirotinja iz Zagore plaća struja po tržišnoj cijeni 500% veću za dostaviti vodu, a ona je osnovno ljudsko pravo. Još bih jednom napomenuo da provjerite dobro di su pare od plinovoda za Dalmaciju? Uloženo je pola milijarde eura, jedan pelješki most. Di su pare? Možda to znaju braća Granići, je li? Kako se zove onaj drugi Goran? Nemam pojma. Znači i tu su ukrali pare, napravili plinovod a nigdje plina. Evo kolega ima li u Zadarskoj županiji plin? Pola ima plin u boci iza benzinske postaje tamo, to će nam pojeftiniti nama, Dalmaciji će to pojeftiniti. Drugo nedostaje drva, drva nedostaje na tržištu ogrjevnih drva. Ja vam svjedočim to, ja vam to svjedočim da me zovu brojni ljudi i ne vidim razlog ovo sam upozoravao doli na Županijskoj skupštini župana Splitsko-dalmatinskog, ali on ne shvaća. Ante Sanader ne shvaća, njemu je puno bitniji tunel kroz Kozjak do njegove čestice koju je kupio, tamo neke parcele nego tunel kroz Kozjak koji je milijardu kuna. Ponavljam Dalmacija je zaboravljena. Evo Dalmacija vi zastupnici je nepravedno zaboravljena po pitanju energije, nepravedno zbog plinovoda, nemamo alternativu. Ljudi će u Splitu morati trošiti, morat će se grijat na struju. Kako će ili će se smrzavati? Imat će izbor smrznut se ili ćeš platiti po ovoj većoj tarifi uza sve ono što će biti iza. Ja bih evo sad završio, puštao bih kolegu Troskota koji će isto reći nekoliko bitnih stvari. U ime kluba sad će govoriti poštovani zastupnik Troskot. Kolega Bulj šta vam je? Pa nemojte se derat tu!

Što se tiče same precizne snimke stanja koje je Vlada najavila kroz svoju prezentaciju ona neće moći biti napravljena iz razloga što je u hrvatskom energetskom sustavu samo 7, hajmo reći 8 digitalnih ugrađenih pametnih brojila koji mogu automatski iščitavati potrošnju pogotovo na ovoj graničnoj razini do i preko 2 i pol tisuće kilovata što automatski određuje i cijenu. Dakle, da bi to napravila sad već idu prije samih mjera idu terenska očitovanja brojila. Dakle, prije toga će biti očitano. Ide cijeli set mjera i nakon toga tek ide u šestom mjesecu ponovno terensko brojanja očitovanja a to opet košta naše građane. Brojila su dodatna tematika, međutim ovo šta je Vlada zapravo najavila nije moguće precizno snimiti tako da tu postavljamo veliko pitanje na koji će onda način Vlada određivati po kućanstvima ako neće imati preciznu sliku s obzirom da nema pametna brojila u energetskom sustavu. Što se tiče samih solara mi smatramo da je ovo prekasno. Istina je da je u travnju bila ta treća odluka, međutim i u 12 mjesecu 2021. godine su bile odluke unutar EU kada je došlo do smanjivanja PDV-a, znači do nule, do razine nula posto je bilo u 4 mjesecu 2022. Ali najave sa fiskalnim pomoćima je već bilo 2021. godine. I sad zamislite od 12 mjeseca 2021. kad smo to najavljivali i kad smo radili interpelaciju do danas koliko su porasli materijali, koliko je porastao rad, koliko su porasli ostali svi zavisni troškovi koji su prijeko potrebni da se postave solari. I sad cijeli ovaj PDV, ovo smanjenje koje je tu najavljeno, ta inflacija je već pojela i to se ljudima apsolutno ne isplati. Dali smo i konkretan prijedlog na koji način bismo mogli to pospješiti, to je da recimo država bude intermedijar između kompanija u Hrvatskoj koji se bave sa postavljanjem solara sa jedne strane i s druge strane primjerice imamo možda radnike u škverovima. Sada nemaju posla, pa onda se možda moglo napraviti, sjest za stol, dakle država, osobe odnosno pravne osobe koje imaju tehnologiju postavljanja solara i baterija i s druge strane osobe koje su vješte u mehanici i zavijanju i postavljanju solara koji su primjerice zaposlenici u škveru. I tako smo onda mogli postaviti cijelu strategiju početkom godine, a i radnije kada je MOST već to predstavljao i zalagao se za tako nešto, tako da imamo strategiju postavljanja ako ništa kroz 2022. godinu, pa da onda za vrijeme sunčanih dana ovoga ljeta, da smo napravili neovisnima o energetskom sustavu o kraljevima plina, o kraljevima i kraljicama obnovljive energije, odnosno električnoj struji koja se kupuje iz Bosne i Hercegovine na prljave izvore. Dakle, mogli smo sve to zaobići i naše ljude, dakle omogućiti im energetsku neovisnost. Ono što je problem jest da država to koči i dobro je postavio kolega Miletić pitanje, čak i da g. Primorac i njegov tim smanje porez, ono što se događa na terenu da i iz nagradnih fondova recimo obitelji i kućanstva koja bi htjeli promijenit solare i promijeni im se, 12 mjeseci čekaju da ih se ugradi u mrežu i odnosno u sustav da bi mogli dobivat struju. Zakon odnosno ne tu sad PDV nego električne energije općenito i obnovljive nije predvidio primjerice foto elektrane znači u lokalnim samoupravama, pa da dolazi do simbioze da se naprave solarne elektrane primjerice na školama i da budu na hotelima, za vrijeme ljetnih mjeseci škole koje su zatvorene daju električnu struju dakle hotelima, hoteli koji su zatvoreni preko, preko zime daju preko ljeta školama itd., to se onemogućuje. Ili imate dalje problema ako osoba ima kuću i autopraonicu s jedne strane, isti je vlasnik, ne može radit zamjene, dakle ne može si besplatno slat struju, dakle toliko ima tih administrativnih barijera da ljudi jednostavno su odustali od tako jednog plemenitog cilja, hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnih zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. Izvolite kolega Klasić. Kolega Bulj, vi ne možete dalje govoriti. Izvolite kolega Klasić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS, uvaženi ministre, poštovane kolegice i kolege. Iako se veliki dio ovog prijedloga zakona odnosi na prilagodbu hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura što je zakonski okvir koji moramo utvrdit sa ciljem provedbe nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom, dio prijedloga povezan je s ciljem daljnjeg poreznog rasterećenja i ublažavanja rasta cijena energenata s kojim su građani i gospodarstvo suočeni, te je taj dio na koji bi se ovom prilikom osvrnuo. Rastuća inflacija i potrebe očuvanja standarda građana ubrzali su proces ranijeg planiranja poreznog rasterećenja, te smanjenja PDV-a na neke od ključnih i osnovnih komponenti društvenog standarda. Smanjenje stope PDV-a od 5% na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, te primjenom stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča vlada nastoji potaknuti upotrebu obnovljivih izvora energije kako bi građani i gospodarstvo imali jeftiniju i čišću energiju koja ne proizvodi negativne učinke na klimatske promjene, te kako bi se ujedno smanjilo energetsko siromaštvo najugroženijih društvenih skupina društva. Uštede koje se ostvaruju upotrebom obnovljivih izvora energije HSLS podržava tako usmjerenu energetsku politiku vlade kao što svako porezno rasterećenje smatramo dobrodošlom mjerom jer je nama kao liberalima uvijek u interesu porezno rasterećenje, osobito ono koje u postojećoj energetskoj situaciji otvara prostor za poticaje za uporedbu obnovljivih izvora energije što u konačnici doprinosi i većoj energetskoj neovisnosti RH. Vladino oslobođenje od poreza na solare trebalo bi smanjit cijenu solara i radova koji su potrebni za njihovu ugradnju sve sa ciljem poticanja građana na vlastitu energetsku neovisnost instaliranjem malih foto naponskih elektrana po nižim cijenama od onih koje su danas prisutne na tržištu. Svakako mislim da u vezi s tim pitanjem uz sufinanciranje ovakvih projekata treba znatnije uključiti i Fond za zaštitu okoliša s odgovarajućim subvencijama građanima kako bi to istinski postalo dostupno većini građana i takva energetska politika što više zaživjela u praksi. Solarne elektrane trenutno, trenutačno sudjeluju tek sa 1% u ukupnoj proizvodnji električne energije u Hrvatskoj, što je poprilično zanemarivo i svakako trebamo poradit na podizanju tog postotka. Navedeno rasterećenje sigurno će utjecat na dobavljače u opskrbnom lancu, kao i na definiranje korigirane cijene na sekundarnom tržištu. Potencijalni problem povezan s tim pozitivnom mjerom pitanje je vremenskog okvira realizacije jer je već sada evidentno da nema dovoljno kapaciteta tj. radne snage koja bi izvršila postavljanje i ugradnju solarnih ploča u kraćem vremenskom razdoblju. Budući da snižavanje porezne stope nužno ne znači stvarno posljedično smanjenje prodajne cijene proizvoda držimo bitnim u predstojećem razdoblju pratiti kretanje cijena kako bi snižene porezne stope pozitivno se odrazile na sniženje cijena i proizvele pozitivne poticaje. Raznim manipulacijama i akrobacijama sa cijenama svega i svačega svjedočili smo i mi građani i u okviru dosadašnjih poreznih rasterećenja vlade koji su dosad često koristili brojni trgovci, te samostalno procjenjivali hoće li smanjiti cijenu tih proizvoda ili će smanjiti ili će za smanjeni iznos PDV-a povećat svoju zaradu. Takve prakse nažalost su postale uobičajene, posebice velikih prodajnih lanaca koji često primjenjuju tu praksu povećanjem cijena prije poreznog rasterećenja, a onda se na akciji smanjuje na prethodnu razinu što je čista obmana građana i ugrožavanje pozitivne državne porezne politike. Budući da se procjenjuje da će predložene mjere u cilju daljnjeg poreznog rasterećenja i ublažavanja rasta cijene energenata utjecat na smanjenje prihoda državnog proračuna RH po osnovi PDV-a u iznosu otprilike 120 milijuna kuna na godišnjoj razini, mislim da trebamo osobito obratit pozornost na takve deformacije jer će u suprotnom biti oštećeni svi porezni obveznici, a sama mjera neće proizvesti željeni učinak. Zbog toga se smanjenjem PDV-a možda neće izravno korigirat cijene ni potaknut građane da troše manje-više energenata, međutim evidentno je da će se morat pribjeć svim raspoloživim alternativama. U svakom slučaju trenutno boljih opcija od korekcije PDV-a vlada trenutno nema zbog čega podržavamo ovaj prijedlog, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Zvane Brumnić, izvolite.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Ono što se trebamo zapitati u ovom trenutku zbog čega je ova vlada odlučila se za ove mjere. U stvari kad govorimo o ovim mjerama mjere nisu predstavljene, mjere su predstavljene na vladi, ovdje pred HS nisu predstavljene, nešto je predstavio ministar mi ovdje danas ustvari razgovaramo o dopuni zakona u kojem se uređuje i dio mjera kojima se vlada hvali, a za koja nije rekla kako će ona utjecati na ukupni sustav u RH. A u kojem A u kojem se trenutku nalazimo? Nalazimo se u trenutku i to ne samo u Hrvatskoj nego i šire gdje mešetari i prekupci zarađuju ekstra profite u kojoj barem u Hrvatskoj vjerojatno će se pronaći negdje vani, kriminalci zarađuju milijarde kroz državna poduzeća i gdje se proračuni država pune neočekivano dobro vrlo često kažu premijer i ministri. E sad kad pogledate tko ima više ustvari oni koji ne rade, oni koji na neki način upravljaju ili se kockaju. E sada za ove kockare to je pitanje naše društvene odgovornosti kako ćemo uredit odnos rada i kapitala, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. A što se tiče države je pitanje kako će ono što je više prikupila pravedno raspodijelit? I tu dajete odgovor na ono na šta Europa pokušala godinama sebe predstavit, to je ona Europa kao prostor ili zemlja blagostanja. I zato sam ja vrlo često volio reć da je dobro bit u društvu te Europe odnosno biti dio te Europe. Ali čemu ustvari služe države? Države služe tome da zaštite svoje građane i da im osiguraju na ovaj ili onaj način dostojan ili dostojanstven život. A mi smo danas svjedoci da praktički ove mjere pokušavaju dio života koji je postao nedostojanstven učiniti preživljivim, a mislim da to ne bi trebalo biti dovoljno. Kada pogledate trenutak onda se zamislite i kažete trebalo bi zaboraviti ideološke razlike i trebalo bi te ideološke razlike staviti sa strane, ali onda vidite jednu ideološku razliku koja radi ova vlada još od kad je bila covid kriza, a to je kažem mi smo dali. Ja sam davno objašnjavao da ova vlada nije u onih svojih 40 milijardi ništa dala, a da stvarni trošak koji je imala prema građanima je ustvari isfinancirala Europa. Tako isto i ove mjere s kojima se ovdje pokušavalo pohvalit za koje ja za neke od njih ne kažem da nisu dobre i da nisu potrebne, ustvari ne financira vlada. Odakle se financiraju? Financiraju se iz HEP-a. Ja sam za ovom govornicom nekoliko puta govorio odnosno postavljao pitanje tog HEP-a i zaključivao da je HEP firma u državnom vlasništvu koja ima najveću dobit u ovoj zemlji, pa onda možete zaključiti da je to nekako kasica prasica za one koji su na vlasti. Pa si onda postavite pitanje zašto sada plin kolege tu s moje lijeve strane su postavile zašto se nekom poduzetniku, istini za volju članu HDZ-a prodavao plin za 20 eura, a HEP-u će se kao državnom poduzeću prodavat po 40 neovisno što je na tržištu preko 100. Tu se vratite na ono pitanje jel taj plin hrvatski ili nije, jel ona nafta koja je bivši ministar Ćorić dao, opet kažem dao Mađarima, ja sam s ove govornice nekoliko puta pitao ministra financija da objasni transferne cijene između MOL-a i INA-e, a nijedanput nisam dobio odgovor, shvatite da vlada može sve. I to je u redu, ja se u potpunosti slažem s time da vlada može i treba sve, ali se pitate što je onda radila do sada? Kada pogledate građane koji su cijelo ovo vrijeme plaćali HEP, a taj HEP je proizvodio struju po istoj cijeni praktički po istoj cijeni po kojoj ju je proizvodio i 2019. ili 2020. a razlozi za povećanje cijena struje su bili kao neko tržište. Naš HEP je struju koju je trebao prodavati, ja se nadam u Hrvatskoj proizvodio 27% nuklearnoj elektrani koja je amortizirana ili eventualno povećanje cijene je vezano uz povećanje plaća onih ljudi koji tamo rade, a to odnosno njihove plaće vjerojatno u trošku te struje nisu niti jedan promil. Hidro potencijali sve naše hidroelektrane su sagrađene prije 30-ak godina osim jedne, sve su više-manje u potpunosti amortizirane, ja sam tražio nisam vidio da je bilo nekih posebnih ulaganja iz čega bi se zaključilo da nam je cijena struje iz hidro potencijala jednaka molbi onom gore da pošalje kišu. Ovdje smo vrlo često razgovarali o obnovljivim izvorima, ja sam jedanput zaključio da mi gradimo obnovljive izvre gdje mi to plaćamo, a netko drugi ubire profit. A zašto netko drugi ubire profit? Zato što se HEP svih ovih godina ostvarujući najveću dobit u ovoj zemlji nije sjetio da bi on uložio novce u to, ali je od građana prikupio, prikuplja sredstva za izgradnju obnovljivih izvora itd. itd. A onda je došlo to tzv. liberalno tržište pa smo mi kroz taj HEP naplatili gospodarstvu jednu od najskupljih cijena struje u Europi i tražimo da imamo konkretno gospodarstvo. Nema ovdje ministra, ali bez konkurentnog gospodarstva Hrvatska nema nikakvu šansu jer to gospodarstvo koliko toliko nas održava iznad površine. Ha, postoji još nešto što plaća gospodarsku cijenu struje, a to su vam škole, vrtići i svi javni objekti. Ja za taj problem znam još iz dvije tisućitih i od tada se nije riješio, različite vlade su bile pa se puno puta pitate i onda shvatite da je to onako šuplje, prazno jer ti dječji vrtići su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave su u sastavu ove države, pa pa jednom rukom ubereš porez, pa onda drugom vratiš pa tako u krug. Ovo se koristilo između ostalog i za to da se u danom trenutku određene jedinice lokalne samouprave mogu pritisnuti, jer HEP je mogao ugovoriti sa jednom jednu cijenu, sa drugom drugu cijenu. Moje je pitanje da li ova Vlada to radi i da li razmišlja? Ja moram priznati uopće ne mogu shvatiti nečiju logiku da vrtić, škola, Rebro plaća gospodarsku cijenu struje. Ne mogu! Nemojte se ljutiti, ne mogu i to pogotovo što novce da bi se to platilo daje država. I vidim da mi se vrijeme primiče kraju, postavit ću još jedno pitanje istoj toj Vladi. Vlasnici smo Hrvatskih šuma. Cijena grijanja na pelete je otišla nekoliko puta gore.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Danas je pred nama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i to po hitnom postupku. Naime, sve ono što se događa, a to je da se usklađujemo sa Zakonom o uvođenju uvođenju eura gdje se ovaj zakon kao krovni zakon zapravo uređuje niz pitanja koji su vezani za to time se stvara zapravo zakonita osnova za zamjenu službene valute RH u euro i u smislu osiguravanja pravne jasnoće i pravne sigurnosti uz poseban naglasak na zaštitu potrošača. Kao što znamo Zakon o uvođenju eura je naložio, odnosno donio u odredbama da se iskazuje dvojno, iskazuju cijene i ta primjena je već počela od 5. rujna 2022. Ovaj zakon odnosno izmjena i dopuna Zakona o PDV-u, PDV je kao što znate jedan od najznačajnijih prihoda proračuna i on po zadnjim izmjenama i dopunama proračuna nominalno je planiran na 62,6 milijardi kuna što je relativno u odnosu na cijeli proračun preko 36,6%. Kao što znamo Republika Hrvatska je članica EU od 1.7.2013. a onda je sukladno tome donesen i novi tada usklađeni Zakon o PDV-u koji je usklađen sa direktivama EU i to je bio početak. Sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u dakle uvodi se i sukladno direktivi nulta stopa PDV-a jer je do sada po dosadašnjem zakonu su postojale zapravo 25% kao opća stopa i dvije snižene stope 5 i 13%. Potrebno je unatoč tome što ovdje neki zastupnici uporno žele prikazati kako je ova izmjena i ovaj paket mjera koje je Vlada donijela da je to nešto što nije dovoljno dobro, kako je to nešto što ne pomaže građanima i poduzetnicima. Međutim, moramo se malo sjetiti svega onoga što je bilo prije toga. Sjetimo se da je Zakon o PDV-u se mijenjao pa skoro svaku godinu, dakle od 2016. od kad ova Vlada odgovara za vođenje države došlo je do nekoliko promjena i to na primjer u 2017. znate da je došlo do promjene i preraspodjele stope PDV-a sa 25% i na 13% na određena dobra i usluge i tada je bilo jako dobro pozdravljeno upravo to što su se na primjer smanjila stopa PDV-a za komunalne usluge i za mnoga dobra. Od siječnja 2018. u Zakonu o PDV-u omogućilo je odbitak 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila, zatim povećao se prag za ulazak u sustav PDV-a na 300 000, pa se onda obračunske kategorije pri uvozu dobara i usluga su se isto tako uključile da se može primjenjivati. Od 2019. je npr. došlo do smanjivanja PDV-a na lijekove, na 5% za bezreceptne i receptne lijekove. Isto tako je proširena smanjenja stopa PDV-a, evo samo djelomično ću navesti, od 13% na sve novine, časopise, itd., na isporuku svježeg mesa, jestivih proizvoda, klaoničkih, zatim, voća i povrća, itd. Osim toga je isto tako došlo do primjene porezne stope na isporuku betonskih čelika i željeza, a od 2020. npr. smo imali smanjivanje stope PDV-a na 13% za pripremanje i usluživanje jela i slastica izvan ugostiteljskog objekta, itd. Dakle, ono što je još valja napomenuti, da se povećalo prag za primjenu stope oporezivanja prema naplaćenim naknadama ili fakturama sa 3 na 7,5 milijuna kuna, da bi se taj taj prag u 2021. povećao na 15 milijuna kuna. To je za poduzetnike bilo itekako značajno jer su tada mogli upravo brinuti o svojoj likvidnosti i mogli su na taj način upravljati svojim financijama puno, puno kvalitetnije i bolje, što je, što se pokazalo u prethodnom periodu itekako značajno. Kada gledamo sve ono što je primljeno od 1. travnja 2022., smanjena je stopa na, od 5% na isporuku prirodnog plina koja se primjenjuje za određeno razdoblje do 31.3.2022., a isto tako su se smanjile stope sa 25 i 13 na 5, za dječju hranu, jestiva ulja, itd., cijeli niz dobara i usluga. Isto tako, to se odnosi i na toplinsku energiju, ogrjevno drvo i sl. Ono što bih htjela još istaknuti da je upravo sa ovim promjenama i izmjenama, da je, kada gledamo kumulativno od 2017. na 2020., dakle samo na teret neuprihodovanog poreza na dodanu vrijednost, skoro 3,3 milijarde kuna, dakle unatoč tome što su se stope smanjivale i na taj način je taj efekat na proračun bio znatno velik. U ovom periodu i u ovim izmjenama Zakona se osim toga uvodi i nulta stopa gdje, kao što je to u samom prijedlogu iskazano, ovim se smanjuje očekivani prihodi od PDV-a od 120 milijuna kuna. Kada pogledamo efekte koje imaju ove mjere, a to sam i u replici spomenula, gdje je samo za očekivane troškove koji će, koje će se namiriti iz prihoda samog HEP-a, da je to preko 5,9 milijardi kuna, onda ne možemo ne utvrditi da se itekako vodilo računa o svim segmentima društva pa ono što kolege krivo tumače, a to je da kako će i na koji način se pratiti potrošnja i kako će građanstvo odnosno poduzetništvo plaćati i na koji način će se to evidentirati, pa i do sada je postojala akontativna uplata mjesečnog ili kvartalnog iznosa za struju, uglavnom mjesečnog i s obzirom da postoje rasponi potrošnje, onda je to isto tako moguće patiti i moguće naplaćivati po različitoj prosječnoj cijeni, da li će to biti 59 eura ili 80 eura po megavatu, megavatsatu, dakle do,

imaju ograničene cijene električne energije gdje su sada one 62 eura po megavatsatu. Dakle odnosi se to na vrtiće, škole, fakultete, institute, knjižnice, muzeje, bolnice, zdravstvene ustanove, doma za starije, itd., itd., komunalna poduzeća, vodovodi i odvodnje, prema tome, tu je već sadržana preko vrijednosti od 1 milijarde kuna. Ova prethodna je preko 3,1 milijardu kuna. Dakle, vodilo se računa o svim segmentima i sigurno da ćemo ovaj Prijedlog zakona Klub HDZ-a podržati. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Pred nama je danas zakon svih zakona što se tiče Ministarstva financija. To je ono što je najvažniji zakon, Zakon o PDV-u. To je kad pitate poduzetnike danas ili građane koji zakon se treba mijenjati, svi će reći samo PDV, daj, samo mi dajte PDV i sve će u ovoj državi bit super. Samo ga ukinite, nemojte ga plaćati i nama će biti, imat ćemo državu blagostanja. Kad čujete zahtjeve, je li, zahtjeve poduzetnika, najviše se zapravo govorimo o PDV-u i onda kad dođete u situaciju

upravo tu hranu koja je na 5%. Tko je tu lud? Gdje su ti apeli svih njih koji su govorili smanjite to, bit će nam dobro. Sad u povijesti …/Govornik se ne A najskuplje energente, ne samo energente hranu danas plaćamo. Sad postavljam pitanje gdje je odgovornost svih onih u ovome cijelome lancu. I sad, pazite koji apsurd danas se događa? Da je Vlada potrošila sve svoje instrumente fiskalne politike u borbi sa inflacijom, potrošila. Znate zašto? To je ministar danas ovdje javno rekao da on apelira i moli poduzetnike da smanji cijene jer je država napravila svoj dio, što znači da fiskalnim mjerama ne možete više utjecati na tržište. To ono sve što su se oni govorili sa jedne strane da će se dogoditi danas se ne događa, danas se ne događa. Tako da stvarno imamo jednu apsurdnu situaciju da ove mjere koje Vlada s jedne strane čini ja osobno nikad neću kada se neke stvari koje su dobre za Hrvatsku, dobre za građane nikad neću podmetat nogu Vladi, nego što je dobro, dobro. Nešto što možemo razmijeniti mišljenja da mi mislimo da bi trebalo ovo ići. To je samo razmjena mišljenja koje modele ćete izabrati. Zato sam vas danas pitao kojim modelima ćete ići? Hoćete li ići odabrali ste da ide da se to prebaci na HEP, taj jedan dio, onda s druge strane bi bilo da kažete da možemo razumjeti tu politiku kako će HEP podnijeti to, jer HEP ima oko 16 milijardi kuna prihoda godišnje. Neto dobit je ove godine bila negdje oko milijardu. E sad postavljam pitanje ako u ovome modelu što ste predstavili je 6 milijardi kuna gubitak HEP-a, samo u ovome drugome modelu. U prvome modelu je isto oko 2 do 3 milijarde kuna gubitak HEP-a i onda govorimo o onih 400 milijuna eura, oko 3 milijarde kuna što HEP mora puniti ona skladišta. To je mimo onoga svega 6 milijardi jedan, 3 i pol milijarde drugi. Još onih 300 milijuna eura, oko 3 milijarde koje HEP mora napuniti i skladište Okoli jer ga nisu htjeli ovi drugi puniti po onim visokim cijenama, pa se onda otvorila ova stavka u proračunu. Ne znamo gdje će se knjižiti, još uvijek ne znamo hoće li se taj gubitak knjižiti na HEP-u ili kroz državni proračun, da nam kažete tko će te i kada te gubitke gledajte podmiriti. Jer ako HEP mora kupiti struju po 600, a prodaje je građanima po 60 imaju li oni novaca za kupit po 600 a naplatit od nas za 60 likvidnosno. Broj dva, to je gubitak koji će se vjerojatno prebaciti u budućnost i koji nema šanse da se može podmiriti iz nekih neto dobiti i zadržanih dobiti, to je jednostavno nešto što će se morati. Hoće li HEP s druge strane morati odustati od investicija? To je isto vrlo važno pitanje, jer ako će morati na sebe preuzeti 12 milijardi kuna gubitka u godinu dana hoće li možda investicijski ciklus HEP-a, jer nemojmo zaboravit da je HEP isto jedan od važnih kotača u gospodarskome rastu Hrvatske. Zato cijelo vrijeme pokušavamo razumjeti, znači ne da vam nešto podmetnemo, nego da razgovaramo, da vidimo, da stvarno ono što mi možemo vam pomoći, da stvarno raspravimo ne sa zlom namjerom, nego da razumijemo stvarno gdje idemo, da nam se ne dogodi da elektro energetski sustav pukne za 6 mjeseci, jer vi ste rekli oni to mogu podnijeti. Ok, recite nam kako mogu 12 milijardi podnijeti na 16 milijardi prihoda? Pa da ako imate to razrađeno, da nam zapravo već u tom modelu razuvjerite, pa ćemo vas i tu podržati ako je tako. Nikakav tu nije problem. Kada govorim u ovome dijelu ministar je govorio da moramo brinuti o dugu i o deficitu, a nemojte zaboraviti da inflacija pogoduje i što se tiče smanjenja javnog duga jer nominalno raste BDP, nominalno raste vrlo visoko. On je otišao skoro na 400, koliko? 440 milijardi je otišao BDP i da imate istu razinu duga da se ništa niste zadužili on bi, relativni udio bi pao. Inflacija pogoduje i što se tiče duga i što se tiče deficita, tu nećete imati problema, nego mene ono što brine i to je ono što onaj drugi korak, ja ne brinem da će vam inflacija poremetiti javne financije. Mene brine što ako dođe recesija? E tad će lupit na javni dug, e tad lupa i da imate istu razinu javnog duga kada vam pada BDP dovodi vas u jedan zatvoreni kotač i onda je problem rasta kamatnih stopa ovo što se događa. Mene to brine, mene brine sad korak iza ove inflacije a to je recesija. E to je ono što je opasno za javne financije, to je ono što je još opasnije da sve ove izdašne mjere koje ćete stvoriti da će se platiti kada dolazi do recesijskog, a sve su veće najave u tome dijelu kako se već za to bit pripremljen. Jer nemojmo zaboraviti da je inflacija monetarni problem i da ovdje ukoliko, da koliko god ubrizgavate i pomažete vidite da nema efekta, a nema efekta zato što nema ni kontrole. Nemojmo to zaboraviti. Svi stalno vrše pritisak na Vladu. Ja sad postavljam pitanje na sve ove vladine agencije, uvijek govorimo o Hrvatskoj narodnoj banci koja se zavukla u mišju rupu u ovome dijelu, ostavila je Vladu u potpunosti da se bavi inflacijom, a njezin zadatak je da se bavi, bar da komuniciraju oko toga kako će postupiti sa Europskom centralnom bankom itd. Što je sa kontrolnim mehanizmima oko cijena? Jer nemojmo zaboraviti ovo nije tržište danas, ovo nije tržište. Vlada zamrzava cijene proizvoda, to znači da nema tržišta. Jedno pitanje za Državni zavod za statistiku. Ako je inflacija 12% službeno, 12%, ja sam ih zamolio a oni su to mjerili inflaciju od 12% da nam kažu, nama ovdje u Saboru gdje su oni to mjerili tih 12% pa da idemo kupiti tamo gdje je to porasla cijena 12%. Mislim da bi to bilo korektno, je li, da svima nama i građanima kažu, evo, bili smo tamo, u tim i tim dućanima, tamo je inflacija 12% i ako je 12% inflacija, pa onda država nema šta zamrzavati cijenu proizvoda. Pa ne možete zamrzavati cijenu proizvoda na inflaciju od 12 %, a znate zašto ih je Vlada zamrznula? Pa zato što su pojedini artikli otišli izvan svake kontrole, je li? Zato što su cijene otišle 100% kod ulja, kod jaja, kod brašna, otišle su 100% i zato je Vlada zamrznula cijene. Znači nije inflacija 12% kad govorimo o osnovnim artiklima, a zato se ponovo vraćamo na kontrolne mehanizme, kontrolne mehanizme i HNB-a i DZS-a i HNB-a i DZS-a i svih vladinih, Državnog inspektorata, itd., i svih ovih mjera koje će, Vlada mora upregnuti sve agencije, sve ono što može, da ono što kad radi, da može iskontrolirati. Isti vam je primjer vam je za Hrvatske šume sada, ovdje je zapravo kolega .../Govornik se ne razumije./... govorio. Ako povećaju se cijena ogrjevnog drva, ovdje ste smanjili na 5%, je li tako? Smanjili ste na 5%, mi ćemo to podržati. Šta znači smanjenje 5% ako je cijena ogrjevnog drva otišla sa 300 kuna na 600 kuna po metru, po kubnom metru, je li? A tko kontrolira koliko je bila sječa? Pa Hrvatske šume. Pa šta vam znači ovih 5% ako niste kontrolirali Hrvatske šume, šta vam to znači? O tome pokušavamo razgovarati. Ako dajete neke mjere, nekome, pa ne može taj sutra doći na Vladu, dobit subvenciju. Ne može dobiti, ako je povećao cijenu proizvoda 100%, sada tražiti subvenciju. O tome govorim, ako će Vlada pomoći i treba pomoći, onda ga mora i kontrolirati šta je taj radio na tržištu i ako je prodavao po 100% većom proizvodu da ga se javno objavi i da sutra ne može dobiti ni poticaj ni mjeru ni HBOR-ov kredit. E to ćete onda imati mjere jer ovako samo ubrizgavate, a nemate određenu kontrolu. SDP će podržati ovaj dio Prijedloga zakona i sve ono što .../Upadica: Hvala./... argumentirate ćemo podržati. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima i kolege. Dakle, vidimo da navedeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama donesi neke korekcije stopa PDV-a koje bi trebale ispuniti dva cilja, prvi je da građanima grijanje ove zime bude dostupnije, a drugi je da navodno krenemo konačno u mjeru zelene energetske tranzicije. Naime, živimo u vremenu, prije svega i prije svih drugih kriza, živimo u vremenu klimatske krize koja je zahvaljujući nekim drugim krizama, hoćete energetsku, ratnu, izbjegličku, zdravstvenu, konačno došla u prvi plan i sad je već jasno i postoji načelni konsenzus, dakle i na razini EU da je potrebno postići klimatsko neutralno društvo i to kroz svega 20 i nešto godina. Radi tog ambicioznog zadatka na razini EU donesen je Zeleni plan kao strateška odrednica prema klimatski neutralnom društvu do sredine stoljeća uz pripadajući zakonski paket Spremni za 55 koji obvezuje države članice, dakle i Hrvatsku na 55% smanjenje emisije ugljika do 2030. Tu je i nedavno donesen ad hoc paket mjera za smanjenje ovisnosti o uvozu fosilnih goriva REPowerEU kojeg je važan dio i prva solarna strategija cijele EU. Navedena strategija, kao i preporučeni paket mjera su naravno, poticajni, no oni su zapravo mrtvo slovo na papiru, ako mi sami, dakle ne prihvatimo se ozbiljno tog, ja bih rekla, najvažnijeg i generacijskog zadatka koji je pred nama, koji je zapravo generacijski iz razloga što nas obavezuje radi naše djece, radi njihove budućnosti, da aktivno, hrabro, energično i konačno krenemo u smjeru zelene energetske tranzicije, dakle u smjeru prelaska na obnovljive izvore energije, u smjeru energetske samodostatnosti koje je važan dio i solarna energija u Hrvatskoj i to prije svega ona koja je u vlasništvu građana i koja je u vlasništvu lokalnih zajednica. Naime, solarna energija, kao izvor električne energije nikada nije bila jeftinija, ona je povoljnija od bilo kojeg drugog izvora energije, čak i bez poticaja. Dakle, pritom mala solarna elektrana, dostatna na vlastite potrebe kućanstva stane na gotovo svaki krov. Razdoblje povrata te investicije koja, recimo, košta 50 tisuća kuna za elektranu koja na 5 kW iznosi 8 do 12 godina, a sa ovakvim poskupljenjem energenata kakvo vidimo i očekujemo, to će vrijeme povrata biti još kraće. Dodatno, solarna energija ne može poskupiti usred krize, ne može se zatvoriti ventil. Ne može vas nitko spriječiti da sami proizvodite energiju za vlastite potrebe. S porastom cijene energenata, vrijeme je, kao što rekoh, povrata je kraće, a isplativost fotonaponske elektrane zapravo samo raste. Ona ne može poskupiti, ne može se iscrpiti, održiva je. Osim toga, male integrirane solarne elektrane su radno najintenzivniji oblik ulaganja u obnovljive izvore energije, dakle one produciraju radna mjesta. potpuno je jasno da poticanje ulaganja građana, poduzetnika, lokalnih zajednica, obrtnika u male integrirane solarne elektrane višestruko korisno za zajednicu. No koraci ili bolje reći, koračići koji su tu predstavljeni i koje bi građane trebali potaknuti u tom smjeru su u svakom smislu nedostatni. Oni su nedovoljno energični, a nisu ni sasvim jasni. Dakle i nakon opetovanih replika nas i dalje zovu proizvođači i udruge koji kažu da i dalje ne razumiju tko, što i u kojim situacijama je oslobođen plaćanja PDV-a. Kada bi postojala ozbiljna namjera i volja za zelenom energetskom tranzicijom, onda bi se građansku energetiku ozbiljno poticalo. O tome govorimo doista već godinama, ali ne govorimo samo mi, govore udruge o tome. Evo, konkretno, samo u ovom mjesecu, zelena udruga za energetiku izdala je solarni manifest u kojem daje vrlo jasne i vrlo konkretne smjernice temeljene na referencama koje je potrebno poduzeti. Dakle prije svega potrebno je izmijeniti propise koji koče instalaciju solara, ograničit trajanje postupka izdavanja dozvola na maksimalno 3 mjeseca. potrebno je uvesti obavezu instalacije krovnih solara za sve nove i javne i komercijalne zgrade koje imaju veću površinu od 250 m2. U duljem roku potrebno je uvesti obavezu za postojeće zgrade, kao i za nove stambene da moraju staviti solare na krovove. Potrebno je da Vlada RH uspostavi snažan i sveobuhvatan program potpore za krovne solarne sustave, među ostalim u kombinaciji sa skladištenjem energije i sa dizalicama topline koje se ovdje recimo u ovom spuštanju PDV-a uopće ne spominju. Potrebno je uspostaviti nacionalni program potpore kako bi se od 2023. osiguralo masovno uvođenje solarne energije na krovovima pri čemu se treba dati prednost najprikladnijim zgradama za brze intervencije. Potrebno je vezati uvođenje solarnih panela sa obnovom krovova za koje znamo da nas čeka i da će ih puno biti i vezati to uz skladištenje energije. Potrebno je smanjiti PDV na 5% na opremu koja koristi obnovljive izvore energije. Potrebno je smanjiti ili ukloniti iz tarife naknade za obnovljive izvore energije energije iz cijene električne energije onima koji koriste ili sami proizvode obnovljive izvore energije. Potrebno je poticati hrvatske proizvođače opreme koja koristi obnovljive izvore energije. Potrebno je ukloniti ograničenje od 80% priključne snage elektrane za proizvodnju za vlastitu potrošnju i omogućiti lokalnu razmjenu viškova, dakle omogućiti trgovinu, omogućiti skladištenje u baterije i tome slično. Potrebno je hitno započeti sve aktivnosti i radove na ojačanju i obnovi distribucijske mreže jer ona trenutno nema proizvoda, nema kapaciteta da bi mogla prikupiti sve što bi zapravo male elektrane sa krovova građana mogle proizvesti. Potrebno je hitno povećati ulaganja u dodatne obrazovne i strukovne programe da kvalificiramo radnu snagu koja je za to potrebna, dakle projektante, instalatere solarnih elektrana i druge struke koje su nam zapravo za jedan takav podvig potrebne. I na koncu, što je isto jako važno. Zakonska regulativa u Hrvatskoj trenutno propisuje izuzetno zahtjevan proces registracije energetske djelatnosti tzv. organiziranje energetskih zajednica, čak i za ono bazično dijeljenje energije unutar energetske zajednice. Npr. ako stavimo nekakvu malu solarnu elektranu na školu i ona želi ono što što proizvede podijeliti sa 10-tak zainteresiranih korisnika u blizini škole potrebno je u ovom trenutku ispuniti niz tehničkih uvjeta, izraditi 3-godišnji razvoj investicijski plan, opis informacijskog sustava, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora i slično umjesto da se samo popišu obračunska mjesta i ključ raspodjele energije kako je to definirano evo već u Sloveniji, tu 30 km Brežice. Zašto bi svi ovi koraci bili važni? Jer ako doista želimo motivirati brzu obimnu solarizaciju onda moramo ići sa stvarnim olakšavanjem da grade vlastite solarne elektrane, to ovaj nejasno sniženi PDV sasvim sigurno neće postići, a činjenica je da kad bismo to napravili mogli bismo 25% potreba za svom energijom koju imamo proizvoditi kroz solarne elektrane. Uz to kad bismo koristili javne zgrade, škole, bolnice, domove zdravlja, vrtiće, osim što bismo mogli proizvesti energiju koja bi povratila sav ulog stvarao bi se dodatni prihod za lokalnu zajednicu i za JLS i kao što sam i kao što sam rekla stvarate dodatna radna mjesta, uostalom mogli bi se i dijelovi tih foto naponskih modula proizvoditi kod nas. Sve navedeno pomoglo bi ublažavanju energetske krize činjenica je da ako ne pređemo na obnovljive izvore energije onda ćemo ostati u permanentnoj krizi zato što se cijene ugljikovodika neće spuštati na razine iz 2019. i 2020.. A naravno osim jasnih i evidentnih koristi za saniranje energetske krize za naše, ovu, slijedeću i prek slijedeću zimu ovakav bi iskorak doista pokazao da smo spremni približiti se klimatskim ciljevima, da smo spremni ograničiti količinu ugljika, da smo spremni raditi na tome da se zadrži porast globalne temperature, dakle pokazali bismo bazičnu solidarnost i bazičnu empatiju prema onima koji dolaze i koji ostaju nakon nas, to su ljudi naša djeca i meni zaista nije jasno što se čeka. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačne rasprave, pa će prva govorit poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo još jedanput da se osvrnem na ono što se događa sada u ovoj najnovijoj izmjeni Zakona o PDV-u. Dakle, cilj je da se sa ovim promjenama u ovom zakonu izmijenjene stope PDV-a od 5% na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke uz to primjeni stopa, nulta stopa PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih ploča i time se potaknulo korištenje obnovljivih izvora energije. Uz to ovaj zakon i definira i regulira one kaznene odredbe koje su bile iskazane u kunama, a sada trebaju biti određene i iskazane u eurima, njih se nismo doticali jer nam očito kazne nisu sada u fokusu. Ali ono što bi htjela reći da se i tu pazilo upravo ono što po tumačenju samog zakona se pazilo na način kako se one zaokružuju, koliko se usklađuju sa direktivama i na koji način se onda reguliraju. Jako je važno napomenuti da sa ovim mjerama i sa ovim izmjenama, a usporedila bi to upravo i sa mjerama vlade i paket koji je, koji je donesen, dakle da je za ograničenje cijene struje i toplinske energije dakle na teret HEP-a predviđeno preko 5,9 milijardi kuna, da su porezne olakšice i smanjenje trošarina na gorivo 2,8 milijardi kuna što je skoro 9 milijardi kuna samo za to. I onda kada čujemo ovakvo relativiziranje uopće nastojanja onda neke osobe uopće nisu svjesne da npr. postoje problemi u dobavi čipova kako za automobile tako i za mjerila. Evo kolega koji je stručnjak u tom dijelu kaže i mjerila koja bi se trebala ugraditi u ovom slučaju ukoliko prelazimo na sustav solarne energije da i tu postoji zapravo zbog upravo ove krize koja je izazvana i pandemijom, a isporukom i prekinutih lanaca dobave da je i tu veliki problem jer onda ne možete automatski primijeniti upravo to što želite da bi se moglo implementirati u sustav. Osim toga dragi kolege solarne ploče, a tu su tehničari puno bolje potkovani od mene, znamo da solarne panel ploče su itekako proizvod koji izaziva veliko onečišćenje okoliša, dakle mi to baš u Europi i nemamo u proizvodnji. Prema tome, i o tome treba voditi računa što to dalje znači i na koji način ćemo onda sustavno zapravo i o tome razmišljati kako i na koji način stimulirati i postići ono što želimo, dakle to se nikako ne može preko noći. Da li je trebalo prije? Možda je, možda smo se trebali ugledati i na neke naše susjede, ali mislim da još uvijek s obzirom na naše energetske potencijale da smo itekako daleko u boljem položaju od nekih jačih europskih države, prema tome ne treba plakati za prolivenim mlijekom. Ono što bi još istaknula da su samo ove mjere koje je vlada predložila se skoro osam milijardi kuna odnose i na kredite za obrtna sredstva za subvencije kamata za poduzeća u teškoćama te jamstva za kredite izvoznicima u teškoćama te bespovratne potpore poduzetnicima za energetsku tranziciju, dakle i to još 1,9 milijardi kuna. jako puno mjera je obuhvaćeno i da ono što je rekao kolega Lalovac potrebno ih je i kontrolirati, ali isto tako mislim da su itekako kvalitetne …/Upadica Sanader: Vrijeme./… i dobre. Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Poštovana kolegice, evo čuli smo zadatak je države štititi i pomagati svojim građanima. Mi smo sad u situaciji neusporedive krize i covid i agresije Rusije na Ukrajinu i zapravo većina tih problema koji su sad, ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu je uvjetovano izvan naše moći. Meni samo smeta kad vidimo da država ulaže sve napore i vlada, pa samo ovaj paket sad o kome govorimo 21 milijardu trebaju pomoći našim građanima i onda se to sve Mislim da je to apsurd kojem nije mjesto ovdje izgovarati. Ja znam da ljudi mogu prigovarati jel se moglo prije, jel se moglo više, jel se moglo, ali sad smo mi u situaciji da država kupuje nešto

Hvala lijepa kolega Šimičević. Da, kad usporedimo sve ono što se dogodilo do 2020. i '21. dakle preko 40 milijardi koliko je koštala samo covid kriza, pa onda dodamo još ovih 21 sada, dakle tu vidimo upravo snagu države koja je uspjela kroz konsolidiranje državnih financija itekako stvoriti dovoljne prostore i akumulacije da može pomoći građanima i poduzetnicima i unatoč tome naš javni dug pada. On je sada na nekih 74%. Dakako da tu treba biti vrlo oprezan i da tu se mora i balansirati i kao što je rekao ministar i vrlo oprezno o tome voditi računa. I zbog toga je i prednost upravo članstva EU da smo jedan dio sredstava mogli povući i iz tih fondova. Emil Daus. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepo predsjedavajući. Uvažena kolegice. Same ove izmjene Zakona o PDV-u mislim nije toliko potrebno pričati, što se IDS-a tiče će ih podržati i svako ono nastojanje da se pomogne građanima je dobrodošlo poput spuštanja PDV-a na 5% ili na 0% zavisno o robama i uslugama. moje pitanje, da li smo svjesni svi zajedno, da li ste vi svjesna da postoje dvije Hrvatske, ona koja je uređena ili teži maksimalno njezinoj uređenosti i ona koja nije? Postoji mnogo objekata koje još uvijek ne znaju što je fiskalizirani račun, najčešće se oni busaju u prsa da su najveći domoljubi, a u mirnodopsko vrijeme domoljub znači poštivat zakona pa i Zakon o PDV-u, pa i svoje obaveze. I mislim da bi puno više bio puniji proračun RH kad bimo regulirali i to pitanje jer nažalost da, imamo dvije Hrvatske po tom pitanju. Hvala. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega. Ja ne smatram da imamo dvije Hrvatske, imamo jednu Hrvatsku i dovoljno o tome borilo borilo i mučilo i mislim da svi trebamo težiti da u toj jedinoj Hrvatskoj zaista svi poštuju zakone. Ono što je kritično, a to je npr. evo postavljanje upravo antena da bi se pokrio sustav da bi mogli se prikopčati na Internet, morate imati i signale, dakle ako će neko bojkotirati postavljanje tih i takvih uređaja onda nećete imati ni signal, onda se ne možete prikopčati ni na Internet, onda nemate ni fiskalizirani račun. E to je sad pitanje do kud smo došli i kolika je svijest svih građana Hrvatske da to što se radi da je to u interesu svih. Sljedeća replika poštovani Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice Perić. Vlada je sa novim mjerama ne samo što je utjecala na smanjenje električne energije za građane, nego je da kažem i vratila cijenu električne energije za brojne poduzetnike u odnosu na ono što su oni sad dobivali zadnjih nekoliko mjeseci. E sad, moje je pitanje šta mislite hoće li oni vratiti cijene? Znači država će im reći da vi nećete više to dobivati po tržišnim cijenama ili ćete kupovati jer ste dobili veće račune, sad ćete dobiti, od 1.10. ćete dobiti manje račune i to košta toliko. I sad postavljam pitanje da li mi imamo kontrolne mehanizme ako će se država odreći i tim poduzetnicima podmetnuti leđa da kupuju cijene po nižoj električnoj energiji imamo li kontrolne mehanizme da vidimo da se i te cijene koje su možda u jednom dijelu bile opravdane, da se u tom jednom dijelu i kontroliraju i da se vrate. Zahvaljujem.

a trebamo isto tako upitati određene i našu Vladu, institucije na koji način ćemo to kontrolirati da li će i tu biti zadiranje u onaj dio ekstra profita, pa se eventualno bude moglo na taj način iskontrolirati i na jedan način kazniti upravo one koji to ne naprave. Ali da je pitanje teško, je. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani Mišel Jakšić. Poštovana kolegice kao što je rekao kolega Lalovac podržat ćemo ovaj zakonski prijedlog kao što smo rekli i da podržavamo načelno prvi paket mjera bez obzira da li mislili, ne mislili, da li su zakašnjele i da su mogle ponešto biti drugačije. Ono što je moje pitanje, izrađeno je sa paketom mjera koji se tiče grijanja i plina. Ono što je rečeno od strane premijera da će to sve ići kroz javne isporučitelje energije prema kućanstvima. S obzirom da imamo situacija, a recimo Koprivničko-križevačka županija je jedna od tih pa i u našoj okolici, da oni koji su dobili kao javni isporučitelji na natječaju ne primaju nova kućanstva da bi ih opskrbljivali energijom. Kako će se država i Vlada postaviti prema tome i koji je plan za te ljude? Jer čekanje, razvlačenje, odbijanje bi ljudima i u mjesec, dva moglo napraviti enormni porast troškova. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kolega Jakšić da vi imate problem s time, vjerojatno ćemo to doznati sutra kad budemo imali sjednicu Odbora za gospodarstvo, gdje će biti Izvješće HERA-e i vjerojatno će oni imati odgovor na to na koji način će biti omogućeno građanstvu da se priključi i uđe u sustave. A ja se nadam da će se to uspjeti kao što evo je bio veliki udar i na poduzetnike, ali i na građanstvo za cijenu električne energije, pa se evo na ovaj način to ipak uspjelo iznivelirati. shvaćam vašu zabrinutost za opskrbu plinom, a evo mi u Dalmaciji tih problema na žalost nemamo. **Sanader, Ante Hvala vam poštovana kolegice Perić. Evo ja mislim da još jedanput treba istaknuti ne samo ovaj zakon i snižavanje stope PDV-a, nego generalno sve vladine mjere za pomoć gospodarstvu i građanstvu posebice sa aspekta ogrjevnog drva koje sam malo prije spominjala. Naime, ovaj zakon snižava stopu PDV-a sa 13 na 5%. Osim toga, tu su mjere Hrvatskih šuma gdje se povećava njihovo snižavanje cijene sa 5 na 20%. Što će to u konačnici donijeti? Donijet će to da na cijenu od 20 metara kubnih ogrjevnog drva bit će umanjenje cijene za skoro 1000 kuna temeljem upravo Zakona, odnosno smanjenje PDV-a na cijenu ogrjevnog drva. A kad gledamo sveukupni efekt iz zakona iz travnja i ovoga

utjecati na cijenu ogrjevnog drva, međutim na tržištu se događaju i anomalije, pa je onda potražnja veća od ponude i onda se događa da su cijene rasle. To nije To nije dobro i mislim da u tom smjeru isto tako treba ići dodatna kontrola da se, da cijene ne bi enormno rasle uslijed potražnje za ogrjevnim drvom. Sljedeća replika, poštovana Andreja Marić. je koji su to dijelovi države, odnosno državnih firmi koje koče projekte koje ova Vlada predstavi. Kad govorite o solarima osim činjenice da ih treba kupiti, da ih treba ugraditi problem je HEP. I danas mnogi koji su ih ugradili ne mogu riješiti priključenje na mrežu zbog HEP-a. HEP je državna firma. Plin i nafta, bivši ministar je sa ove govornice gdje vi stojite objašnjavao da to nije hrvatska nafta. Danas vidimo da je to hrvatska nafta i da kao što sam ja onda govorio moglo se na ovaj način, moglo se kroz …/Govornik se ne razumije./… na crpljenje riješiti ovaj isti problem. Kolegica je sada spomenula šume, ja sam ih se dotaknuo na kraju svoje rasprave … …/Upadica Sanader:

jer na taj način zapravo i oni sami imaju smanjenje pritiska na trošak električne energije koji se nabavlja puno skuplje i sigurno, sigurna sam da će i vlada i Ministarstvo gospodarstva utjecati na to da taj sustav bude što učinkovitiji kako bi zaista pojedine javne ustanove, poduzeća i građanstvo bilo u elektroenergetskom sustavu i na taj način zapravo da bi mogli dobiti što jeftiniju energiju, hvala lijepo. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Borisa Lalovca. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Ma samo kratko vezano, većinu sam zapravo rekao u ime kluba, Kluba zastupnika SDP-a vezano za izmjene i dopune Zakona o PDV-u i razumijem da, zbog čega je zapravo i vlada, zašto je i vlada išla sa ovakvim modelom pomoći, jedan dio da ide na HBOR kao pomoć za, za financiranje onih poduzetnika, drugi dio na HEP, a jedan manji dio na državni proračun zato što ono što nas zapravo očekuje na državnom proračunu su kolko god oni pune i prihodovnu stranu proračuna jel rashodi će biti također veliki izazov jel. Sada ministar mora pregovarati, naravno kreće u pregovore sa sindikatima za povećanje osnovice jel naravno da ljudi ne mogu drugačije nego moraju se boriti da bi se protiv inflacije sa nekakvim povećanim prihodima, pa su tu sigurno nekakve 2 do 3 milijarde. Dolaze svakako indeksacija mirovina, ovih 6%, čini mi se i da je ona negdje oko 3 milijarde kuna. Tu je naš prijatelj Vili jel tako koji se pojavi svako na kraju godine da mu fali 3 milijarde u zdravstvu nevezano kolko je umrlih, kolko je liječenih, kolko je lijekova potrošeno, kolko je, kolko uopće u Hrvatskoj ima osiguranika, kolko uopće u Hrvatskoj se liječi ljudi itd., svake godine zapravo troškovi zdravstva ovaj se penju čak nevezano za covid, čak nevezano za covid, ovaj tu je i slijedeće godine su i ove obiteljske mirovine jel tako, slijedeće godine ja mislim, čini mi se ide i nabava aviona. Tako da ovaj ja razumijem da će sada bit pritisak ogroman i da će taj dio, samo mi još nije jasno gdje će onaj dio se, dio, dio troška HEP-a gdje će se ovaj proknjižit, oće li ić u proračun, hoće li ić u proračun ovaj dio što mora, mora ovaj dio HEP prebaciti na sebe, ovo što je država davala jamstva da se taj dio kupi, tako da sigurno ove modele koje sada zapravo vlada predstavlja oni jesu kratkoročni, oni jesu kratkoročni modeli, međutim ono što bi mi voljeli vidjeti kad već te kratkoročne modele predstavljate jel, a najavljuju se dugoročne krize u Europi jel i ono što smo mi čuli od svih europskih čelnika da je ovo nekakva 10-godišnja kriza energenata jel, mi bi volili čuti od vlade jedan dugoročniji plan za energiju u Hrvatskoj jel je činjenica da nakon ovoga da zapravo i mi možemo isplatiti ova sredstva isključivo jel smo imali dobru turističku sezonu isključivo smo imali dobru turističku sezonu, a da za slijedeći paket mjera također moramo vidjeti, evo kao što je rekao ministar hoćemo li se za njega zadužiti a vidimo da i to zaduženje sada više nije jednostavno, ne znam kolko su sada prinosi, vjerojatno 3,5%, oni su sad puno veći nego što su bili zbog pritiska i podizanja pritiska na Europsku središnju banku da podiže kamatne stope, imaju pritisak, a samim time rast će i prinosi na hrvatske obveznice, a samim time rast će i troškovi rashoda kamata u proračunu. Tako da bi voljeli vidjeti ono što smo govorili doprinos, znači ne samo kad govorite vlade nego doprinos i javnih poduzeća u svemu tome, doprinos lokalne samouprave. Ajmo biti potpuno otvoreni, Hrvatska, a ukoliko bude dugoročno energetska kriza ovakva kako budu znači ne godinu dana neće moći izdržati, izdržati ovakav ustroj, preustroj lokalne zajednice jel oni neće imati, neće imati za struju i za režije. Ukoliko nemaju za režije oni ne mogu bit na teret državnog proračunam, e to ćemo mi morat ovdje jednom donijet odluku. Znači sve sada što se financira financira se dotacijama iz Ministarstva financija i kako koga možete povući za ruku, doć do premijera Plenkovića ili doć do ministra možete li mi platit režije, e a ukoliko ne bude se moglo platiti za sve takve stvari dugoročne neće moći biti ovakav preustroj. Tako da će ovo što sada zapravo i donosimo kolko god jesu kratkoročne mjere sigurno će izazvati i dugoročne efekte i na gospodarstvo jel nemojmo zaboraviti, modeli koji su se temeljili u Njemačkoj, Njemačka je imala takav model, jeftini ruski plin i izvoz u Kinu i to je model u kojem su oni punili čak i dio eu sredstava. Ovaj model gdje imate skupe energente, poduzetnici ne mogu nositi taj teret dugoročno, će se morati mijenjati poslovni modeli, a u tome će sigurno prednjačiti država. Hvala lijepa. Poštovani kolega, prije još u govoru ispred kluba spomenuli ste po meni jednu od ključnih stvari, a to su kontrolni mehanizmi. Kako po vama, vama je to struka i bivši ste ministar, koji su to kontrolni mehanizmi i na koji način kod moguće zlouporabe trenutne situacije i eventualnog neargumentiranog povećanja cijena, kako to zaštititi same građane? Hvala. Evo zahvaljujem. Znači ono što smo zapravo spominjali, nemojmo zaboraviti tu ni energetsku, znači naše agencije kao što je HERA i oni svi koji zapravo bi trebali određeni dio kontrolirati, određeni dio cijena energenata i kada država daje određenu subvenciju, to što sam postavio pitanje i kolegici .../Govornik se ne razumije./..., ako daješ već subvenciju i imaš evidentirano da si dobio subvenciju, s druge strane moraš imati, znači svaki onaj tko dobiva subvenciju iz državnog proračuna mora doći toj istoj državi i prenositi i reći što radi na tržištu. Moramo imati te mehanizme. Mi smo malo društvo, nemojmo zaboraviti da energetski sektor kontrolira 2, 3 kompanije, naftni sektor isto 2, 3 kompanije, to nije veliki problem. Trgovački sektor kontroliraju 7, 8 trgovačkih lanaca, te se, po segmentima društva se to može napraviti samo mora Vlada upregnuti sve ove agencije i sve ove zapravo što imaju veće plaće od premijera da napokon rade svoj posao. Glamuzina. **Glamuzina, Katica (Nezavisni)** Kolega Lalovac, kolega Daus mi je malo uzeo, uskočio u pitanje, htjela sam vas nešto slično pitati, ali ću vas onda pitati sljedeće. Izgovorili ste da je Vlada iskoristila sve alate fiskalne politike koje je imala da bi pomogla hrvatskom gospodarstvu, da bi nam pomogla da izađemo iz ove krize. Rekli ste da nakon što su oni sve iskoristili da su cijene i dalje, da plaćamo i dalje najskuplje cijene prehrambenih proizvoda i energetike. Ako je Vlada napravila sve, tko je onda kriv što su cijene takve, koga vi zapravo kritizirate? Tko je odgovoran što su cijene takve kakve jesu na tržištu? **Lalovac, Boris (SDP)** Percepcija građana uvijek da je odgovorna za sve što je zapravo u društvu se dogodilo je odgovorna Vlada. To je percepcija uvijek građana. Pa Pa i ako negdje se nešto dogodi, uvijek će zapravo postaviti pitanje premijeru. Zato ja cijelo vrijeme ne razumijem, ako već nose toliki teret imaju državni aparat koji je, moramo reći, velik jer je izgurao cjelokupni, koliko god imaju, su imali primjedbe na taj državni aparat, on je izdržao i Covid krizu, izdržava i ovu dio energetske krize. Međutim, taj dio ne razumijem, da ih ne pozovu i ne traže povratne informacije, da ako se ovo što ste rekli, da znaju što se događa na tržištu. Nažalost dogodilo se da ne znaju šta se u INA-i radi gdje imamo vlasništvo, je li, pa da ministar, druga, treća, četvrta razina ne zna i onda kad vam se to pogodi, kad vas to pogodi sa ovim nekontroliranim cijenama, onda kako mogu kontrolirati da znaju što se događa na tržištu, a ne znamo u kompaniju koju bi trebali kontrolirati. To nažalost to se zajedno nažalost pogodilo i tu je ta sad percepcija koju treba Vlada nažalost vratiti da može kontrolirati procese. **Sanader, Ante (HDZ)** Replika, poštovani Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Lalovac. Moram priznati da se slažem s vašim promišljanjima i vašim stajalištima koje ste iznijeli u ovoj raspravi. Drago mi je da smo kolege na sličnome tragu jer ovo je treća replika, ide u tom smjeru jer ste iskazali i više puta i kroz replike i kroz izlaganje u ime kluba bojazan da nećemo moći kontrolirati situaciju, posebice kod aktera koji će podizati cijene i koji već podižu cijene, a primaju nekakve benefite vezano za stabilizaciju energenata. Ja moram naglasiti, ako sam dobro slušao ministra i premijera prije dok je najavljivao ove mjere, sve ove mjere su donesene i raspravljamo je sa svim akterima, i HUP-om i Komorom i sindikatima i vjerujem da je naglašeno da će se pratiti situacija do kraja 11. mj., tad tad će se vidjeti sve brojke, ponovo sjesti sa svim akterima i vidit ćemo tko je bio nekorektan i nepošten i vjerujem da tu Vlada i da će tu država uskočiti upravo sa svim ovim agencijama koje ste vi napomenuli i da ćemo tu uspjeti stabilizirati situaciju. Hvala. Ma zahvaljujem. Znate u čemu je samo mali problem? Uvijek kad smo .../Govornik se ne razumije./... Vladi, oni moraju premijera pripremiti da on bude u prednosti, a ne da zapravo on pita njih. Jer vi danas da idete nešto pitati, prvo kome će se obratiti, obratiti će se Vladi i premijeru pa će on morati pozvati pitanje agencijama šta i ovi, oni radi. O tome se radi, da agencije, da ovo što se dogodilo, čisto pitanje INA-e, je li, kako je uopće ta firma mogla dobiti dozvolu, to nije odgovornost Vlade, to je odgovornost agencije koja je dala odobrenje, u konačnici. Ta agencija je dala odobrenje i sve se zapravo zahuktala cijela priča kad je ta firma dobila licencu, a da je ta agencija radila, vjerojatno kvalitetno taj dio svog posla, u taj dio ne ulazim, je li, možda do ovoga svega ne bi ni došlo. Vidite kolika je odgovornost onih na nižim razinama, a ne da netko sa viših razina cijelo vrijeme mora popravljati nekakav posao. Hvala lijepa poštovani kolega. Evo, spomenuli ste da je Vlada ponudila niz kratkoročnih modela da bi pomogla građanstvu, no pitanje je što nas zapravo čeka u narednim mjesecima, odnosno na duge staze. evo sad kad govorimo o ovom Zakonu, već smo nekoliko nas spomenuli u replikama, da neće svi imati koristi od ovog sniženja PDV-a na ogrjevna drva, na panele, itd. Mi smo kao SDP podnijeli amandmane i na snižavanje struje na 5%, menstrualnih potrepština, tražili smo u 3. mj. da se smanji PDV, recimo na mesne prerađevine, što je i mesna industrija tražila pa su nas odbili, sigurno još ima mjesta za poboljšanje, a kad govorimo o ovom energetskom dodatku koji će jedan dio umirovljenika dobiti, tu također, ima mjesta za riješiti problem jer imate umirovljenike gdje u bračnom paru samo jedan mirovinu i ne ulazi pod energetski dodatak.

A kad kupuju proizvode u trgovinama ono što kupuju, njima su ti proizvodi narasli 100%. Znači ne kupuje umirovljenik, on kupuje onu najosnovniju namirnicu i zato smo ovdje cijelo vrijeme predlagali da ovaj model indeksacija mirovina koji je nekad bila da uzima opću razinu cijena, a opća razina cijena im je danas pokazala, zato sam se ja malo ovdje i postavio pitanje DZS-u, da nam kaže gdje to za 12% imaju, su kupili, oni su izmjerili 12% inflaciju, da promjene model indeksacije mirovina, da uzmu zapravo onu košaricu koju koriste umirovljenici i da to bude model usklađivanja njihovih mirovina jel onda neće biti sigurno ovih 12% ili 6% kako je sad nego će bit puno više. Mislim da je to puno pravednije za umirovljenike i predložili smo taj model promjene indekasacija mirovina prema stvarnoj košarici. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika šefa stranke kad je razgovarao s ministrom spomenuo je ekstra profite, to vi niste spomenuli u izlaganju, ali čisto me zanima na koji način promišljate s obzirom da je nekakva direktiva u EU odnosno ono razgovor jesu na energetskim kompanijama. E sad, ako ćemo mi primijeniti isti princip energetske kompanije će bit prije svega u hrvatskom vlasništvu pa sad oporezovat HEP nema smisla, INA-u oporezovati nema smisla za potrebe ovog pitanja sam pogledao recimo PPD, ja se ne slažem s tim ljudima, ali gledam tržišno u njihovim financijskim izvještajima njihova neto marža vam je 1% kad se pogleda neto dobit u odnosu na prihode. Znači rasli su im i operativni troškovi, a s druge strane i prihodi. Dakle, to je pitanje broj jedan. Zapisao sam si samo što ste rekli 3,5% to je bilo zaduživanje na unutarnjem, na domaćem tržištu, vani bi to bilo puno više pogotovo što investitori odlaze u Ameriku s obzirom da FED zbog svoje situacije može puno brže dizat kamatne stope nego ECB. Hvala. Zahvaljujem. Evo ovako sad jedno pitanje, znači ova kompanija koja je radila ovu preprodaju što je dobila od HERA-e dozvolu jel tak, koliko je imala temeljni kapital? 20.000 kuna. Šta Šta se dogodilo prošle godine, godinu dana poslije? Imaju koliko promet? 200 milijuna kuna. Zar se tu nije trebala lampica palit nekome, ne u banci nego u toj regulatornoj agenciji? Zar se njima nije trebala upalit lampica da su nekome dali, da su nekom dali za 20.000 kuna da se bavi energijom i u godinu dana zaraditi 200 milijuna kuna, zar se tu ne bi trebala palit lampica? I sad ja postavljam pitanje, jel to ekstra profit, jel to hrvatska kompanija? Je to je hrvatska kompanija. Jel je treba ekstra oporezovat? Da. Znate zašto? I onda bi se odmah došlo do toga ako imate koje su to energetske kompanije i ako imate njihove prihode isti sekunda da znate da se nešto dogodilo na tržištu što nije normalno, da jedan čovjek sa 20.000 kuna …/Upadica Sanader: Vrijeme./…u godini dana ima prihod 200 milijuna. Poštovani kolega Lalovac, s obzirom da u puno rasprava provlačite i provlačimo da podržavamo ovaj smjer u kojem se krenulo jer smatramo da moramo imat čim veći stupanj konsenzusa da bi naši građani i gospodarstvo lakše prebrodili ovu ovu krizu koja nije nastala u Hrvatskoj i moramo svi zajedno vidjeti kako da se iz nje iskobeljamo. Ali pitanje svih pitanja ako smo spremni na raspravu, ako smo spremni na konsenzus zašto vladajući na kraju dana izbjegavaju raspravu, dogovor, argumentiran argumentiran dijalog kako stvoriti Hrvatsku energetski neovisnu, što napraviti s INA-om, kako oporezivati ekstra profit, kako oporezivati špekulante i kako oporezivati sve one ko u svim dosadašnjim krizama koji su se već krenuli enormno bogatiti, a znamo da u svakoj krizi obično oni najsiromašniji plate najviše, a oni koji imaju najviše se samo bogate? Zahvaljujem, hvala g. potpredsjedniče. Zahvaljujem. Ne znam, to će vam zapravo ministar odgovoriti kada zapravo završno bude govorio zašto ne prihvaća određene prijedloge. Mislim da uvijek pokušavamo sagledat situaciju i korak ispred šta će se događati, zato smo cijelo vrijeme govorili, zato sam uvodno danas i rekao o svim onim rashodima zapravo šta čeka ministra, ne samo do kraja godine nego šta čega ga i sljedeće godine i zato je tu jedna određena bojazan ako snažno povećaju kamatne stope, ako se već nažalost nema dobrih vijesti, nažalost nema dobrih vijesti danas kojagod je vijest je dobra. I zato sam ja osobno rekao da ovaj paket mjera je dobar, ako ništa psihički da smiri građane, barem u tom psihološkom dijelu da smiri da se drži određeni dio pod kontrolom jer nikome ne treba zapravo nered u ovome dijelu. Jel svaki put kad je u državi nered javljaju im se oni koji zarađuju ekstra profit, uvijek vam je to tako, bio to rat, bila to energetska kriza, bila to kriza bilo kakvih dijela. I zato država …/Upadica Sanader: Vrijeme./… moram Poštovani kolega Lalovac, vi ste se dva puta u svojoj raspravi ustvari dotakli jednog od tri temeljna cilja odnosno modela upravljanja, a to je kontrola. Moje pitanje vama je da li smatrate da HERA ovakva kakva je zadnjih, ja kažem ja sam prije dvije godine upozoravao na to da oni praktički su sebe odmakli od svega i ne rade ništa, oni su bili upozoreni doslovce od HNB-a. Svako ko je pročitao izvješće HNB-a gdje je jasno pisalo da će … i rast neovisno znači to je bilo prije ukrajinske krize krize da HERA nakon tog izvješća nije niti reagirala, niti upozorila. Nakon toga smo sada vidjeli da je praktički ona bila ta koja je omogućila jednom poduzeću milijardu kuna ekstra dobiti. Moje pitanje, na koji način

znači da budu doslovno sa tim imenima tvrtki koje su dobile licence, koliko su koja tvrtke trgovale. Ako je ovo sad pokazalo da oni nisu mogli vidjet, oni koji su odobravali licencu da se nešto dogodilo znači oni su prvi, ma kakva banka, kakva porezna ili ovo, oni su prvi trebali vidjet. Ako već si nekome dao licencu pa šta ja radim u agenciji za 15.000 kuna plaću, a ovaj je u godini dana zaradio 200 milijuna, pa šta mi ovdje svi radimo? Šta mi ovdje svi radimo ljudi moji pa tamo postoji nekakav biznis nekakav u godini dana, samo si uzeo preprodao bez skladišta, bez …, bez ičega, samo ulaz izlaz zaradiš? Pa šta mi svi ovdje radimo, šta radi premijer ovo? Nek ide radit, nek ide tako u tu firmu radit, ako je to poruka da se takve firme ne mogu detektirati na početku. Slijedeća replika poštovani Marin Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Lalovac, molim vas, evo vi ste financijski stručnjak, ja sam završio filozofiju i teologiju, ali čini mi se da bi svi političari, o sebi govorim, trebali bit manje ocijepljeni od naroda, pa govorim vama, al ministre stvarno bez patetike govorim vama, u Hrvatskoj imamo 188 tisuća samohranih roditelja, 188 Državni zavod za statistiku kaže da je medijalna plaća u RH 6.500 kuna, pa s kojim čarobnim štapićom, s kojim platit knjige, platit jedan kredit koji imaš, platiti režije, pa kako, pa kako, g. Lalovac što vi mislite kako hrvatski građani preživljuju iz dana u dan iz tjedna u tjedan, a meni se čini da ovdje svi mi skupa, a neki posebnije živimo kao neki čardak, mi smo kao u nekom fluidu, mi mislimo pa nama je dobro, pa jel ljudi kuže, jel ljudi kuže da će narod kad se probudi da neće bit dobro koje god mjere mi sad njih izmišljali. da će sigurno pogoditi, pogotovo ovo što ste spominjali veliki dio umirovljenika, prvenstveno koji ne mogu doć ni do ove medijalne plaće jel, ona je 6,5 tisuća kuna. Imate veliki broj umirovljenika koji imaju do 2 do 3 tisuće kuna Tako da su to, to mehanizmi koje kažem kolko god kad percepcijski se dobije jel da vlada ubrizgava taj dio novca jel da bi smirila određeni dio jel na tržištu, događa vam se efekt da ga ne možete napraviti ukoliko niste postavili ovo što smo cijelo vrijeme pokušavamo rekli kontrolne mehanizme svih dijelova institucija jel da oni mogu detektirati te stvari jel, jel ovo je, ovo je završni čin, to je završni čin bio jel, znači, a zamislite kolko još takvih firmi ima koje ne znamo jel, kolko još ima takvih majstora što samo jedan, pa zaradi tolke pare

zaposleni odnosno ovi koji su u agencijama, nije tu samo HERA, tu je i HROTE u pitanju, međutim postavlja se pitanje tko je te ljude tamo imenovao, tko ih je tamo postavio i zašto je postavio baš te ljude, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, gledajte kad hoćemo dobiti podatke o tome da znamo tko je sa čime trgovao, sa kojim količinama plina unutar HROTE-a te podatke ne možete dobiti, dobivate samo podatke na nivou nosioca skupine, bilance skupine, a što se dešava unutar te skupine nemate pojma, prema tome analizu ne možemo napraviti mi sami, možda bismo mogli kad bismo tražili podatke službeno na neki drugi način, nemam pojma. Nadalje, vlada je sa ovim svojim mjerama uzela jedan dio novaca dobiti od HEP-a koji bi inače završio u proračunu, možda će bit nešto više ovoga završilo na nekim drugim mjestima, međutim radi se o tome da nisu napravili apsolutno ništa da se promijeni zakon i dalje moramo ići kod agregatora i dalje moramo imati zajednicu samo do prve trafo stanice i dalje ne možemo napravit ono što bismo trebali napravit da bismo bili efikasniji u proizvodnji slolarne energije. Zahvaljujem. Pa naravno da će uvijek kažem percepcija javnosti, zato ja sam ovdje postavio pitanje jel me kolega Bačić pitao jel da ta linija to mora biti na nižim razinama, pa tek da dođe do premijera jel. Ovdje se sad događa da premijer mora odgovarati za nešto što je zapravo na puno nižim razinama se dogodilo. To govorim da nije sustav dobro postavljen jel, sustav državne uprave kako god hoćete jel, da on možda mora se, da njemu bude muka da o tome odgovara jel, a oni koji imaju veću plaću od njega i to i to i to im je promaklo jel i sad smo se ovdje uhvatili jedne agencije, takvih agencija ima more jel, takvih agencija ima more jel. I zamislite ovo što ste rekli da mi ovdje u saboru kad raspravljamo o tome ne možemo dobiti te podatke jel, šta mi moramo napraviti da možemo dobiti i možda i kroz kontrolne mehanizme saborske rasprave jel, pojedinih tematskih sjednica Odbora za gospodarstvo da se tamo ako treba biti sjednica u tajnosti bude tajna, ali da saborski zastupnici znaju šta se događa u energetskom sektoru. Gledajte sad taj energetski sektor je pitanje nacionalne sigurnosti. Ja ne vidim razloga da ako je nešto pitanje nacionalne sigurnosti…/Upadica: Vrijeme/…da se ne može raspraviti. mislim da je vlada ipak razmišljala unaprijed kada je od ovih 21 milijardu skoro 9 milijardi je usmjereno upravo na gospodarstvo. Prema tome, to je bit da se sačuva i očuva gospodarstvo, a onda ćemo itekako imati s čime raspolagati. Ono što bi vas još pitala, 21. rujna 2012. je sabor donio izmjenu i dopunu Zakona o trgovačkim društvima gdje su tada uvedena i tzv. jednostavna trgovačka društva j.d.o. za 10 kuna. Kako je moguće tada da ste dozvolili tako nešto i da ta ista društva stvaraju isto tako velike porezne dugove i na jedan način cijeli sustav ruše, a vidimo da niti ova od 20 tisuća sa temeljnim kapitalom ne možemo kvalitetno istražiti. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem. Vi ste ta društva od 2016. ukinuli jel, jeste ih ukinuli, jesu oni ostala dalje? Vi mene pitate zašto je nešto uvedeno 2012., a vi ste zadnjih 6.g. i pitate me, znači ja sam očekivao da ste vi rekli da smo mi to sad ukinuli, vi niste nešto dobro napravili, pa smo mi sad ukinuli Moram priznat to ne razumijem. A kako može od 10 kuna biti toliki porezni dug tu vam je porezna uprava, to moram pitati, to niko ne može, ne smije znati da je, porezna uprava mora odgovoriti na to pitanje kako se na pojedinom referentu može stvoriti takav porezni dug ako ima takvu kompaniju jel. Ona može raditi da se otvori taj dio, otvori se taj dio prema kao nekom slobodnom poduzetništvu, međutim danas vam temeljni kapital ne znači ništa temeljni kapital vam ne znači ništa, pa i ova kompanija je imala 20 tisuća kuna temeljnog kapitala, pa je, pa je, to je da je, da je bila samo forma jel. Tako da ako treba mijenjati ovaj dio, pa promijenite jel, pa promijenite jel, već 6-7.g. ako vas je to tolko brinulo o tih 10 kuna. Ja, ja osobno to ne podržavam jel, ali dapače ako vidite da nešto nije dobro išlo, Bože moj, fala Bogu, 6-7.g. smo tu, promijenite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, javio sam se za repliku jer ste rekli da bi trebalo napraviti dugoročni plan za energetiku. Slažem se sa vama, a mislim da ćete se i vi sa mnom složiti da je za to nužan konsenzus i kontinuitet da bi imali dugoročni plan energetike. E sad ću vam spomenuti primjer hidroelektrane Ombla. …/Upadica: Hidroelektrane?/… Znači to je hidroelektrana za koju su papire pripremale nekoliko vlada, vjerojatno još i u vrijeme Račanove vlade je krenulo. Onda je praktički donesena politička odluka vaše vlade kad ste vi bili ministar da se ta elektrana ne gradi iz pretpostavljam političkih razloga jer je u to vrijeme bilo interesantnije se dodvoravati onim trendovima koji su rekli i to je iz ekoloških razloga neprihvatljivo, a u stvari imala je građevinsku dozvolu što znači da je imala sve ishođeno

Pa zahvaljujem, kažem ne sjećam se, ne bavim se to djeluje inteligentno. Ali ponovno je isti odgovor kao i ovaj. Znači od 2016. se to onda radi? Od 2016. znači mi smo to poništili, vi ste došli i to ste odmah prepoznali kao dobar projekt i od 2016. to funkcionira?

O.k./… Tako da ako nešto nije, dapače. Mislim donesite, imate većinu, bez ikakvih problema donesite novi …/Govornik se ne razumije./… radite. Razumijete? Mislim ne razumijem sad, sad ova dva pitanja nekakva gdje uopće vas nisam napadao. Vi meni se nešto vraćate u 2012. i meni nešto predbacivate? Svaka čast, svaka čast. **Sanader, Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege pa prvo ću pokušati odgovoriti kolegi Lalovcu. Kolege s desne strane su svih ovih godina spavali. Najgore je što to nije smiješno, ali da se nastavim na svoju raspravu koju sam imao u ime kluba. Ova država bi trebala brinuti prvo o svojim resursima koji se nalaze što u javnim poduzećima, što ih kontrolira kroz agencije i tada bi imali bitno manje problema. Ja sam prije dvije godine upozorio da HERA ne radi svoj posao. Mislim da te godine čak ni Vlada nije nije dala pozitivno mišljenje na izvješće HERA-e nego ga je samo primila na znanje i da do dana današnjeg se po tom pitanju ništa nije promijenilo. Sad zašto se nije promijenilo? Kako je uspjelo promicati milijardu kuna u INA-i, a ja sam apsolutno siguran da će istih ili sličnih takvih tvrtki i ugovora biti i u drugim državnim poduzećima. Mi ovdje govorimo o paletama, nitko se ne pita što rade Hrvatske šume. Hrvatske šume pet posto svog fonda mogu svake godine posjeći, odnosno dati nekome da posječe i onda neki dan gledam na emisiji to nisam stigao u replici reći 80% svoje proizvodnje izvoze. Znači mi damo jeftino šumu da je posijeku, oni izvezu, a hrvatskim građanima cijena ide u nebo. Pa onda neka hrvatska Vlada donese odluku da onaj koji siječe hrvatsku šumu mora prvo zadovoljiti hrvatske potrebe naravno uz zaradu. Ja ne govorim da netko treba raditi bez zarade, ali ne treba raditi uz ekstra zaradu. Ovdje kad govorimo o ekstra zaradama, te ekstra zarade se ne nalaze samo u plinskom ili naftnom biznisu. Ja sam jedanput postavio ovdje jednom ministru pitanje da mi pokuša odgovoriti što se desilo od mlijeka od dvije kune koje smo otkupili od osobe koja ima kravu do 16 kuna koliko je bilo Dukatovo mlijeko nakon što smo smanjili PDV. I nitko mi nije odgovorio kod koga je to završilo. Je li to završilo u Dukatu koji je u tom trenutku postao potpuno strana kompanija ili je to ostalo u vlasništvu trgovačkog lanca koji je onda uzeo adekvatan profit. Hoćemo to tako zvati? Tako da su to stvari na koje ova država treba paziti. To je ono čemu ona služi i što ona treba uređivati. Ja ću sada, nema ovdje ministra, spomenuti jednu stvar jedno je pitanje da smanjimo cijene, a drugo je pitanje da omogućimo da manje trošimo. Jedna od toga je, ja sam to u Zagrebu vrlo često govorio ali to kroz jedno uho unutra, kroz drugo van. To je energetska obnova zgrade. Znate da u staroj zgradi 60 kvadratni stan plaća grijanje više nego u novoj zgradi 100, 150 kvadratni stan samo zato što nema onu termo fasadu. Jel' zadatak države to omogućiti? Jel' zadatak države možda to i sufinancirati? Jer sada nas više košta ovo što moramo hajmo reći pomoći građanima, nego što bi nas koštalo da im je država obnovila fasade tih zgrada. Nekada je stiropor koštao ispod sto kuna po kvadratu. I uz to još jedan problem koji se vrlo malo spominje, a to je pitanje javnog prijevoza. Ja sam apsolutno siguran da je ministar svjestan da je bitno jeftinije i i jednostavnije voziti 50 ljudi s jednog mjesta na drugo i da ćemo potrošiti manje goriva nego ako se svaki od njih mora vozit u vlastitom autu. E to pitanje javnog prijevoza treba riješiti od državne razine naravno, pokušat nekako usuglasit sa jedinicama lokalne samouprave. **Sanader, Ante Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Pa zapravo spominjali ste ovaj dio danas što se smanjiva PDV na 5% za ogrijev na drvo i zapravo ja mislim da je kolegica rekla da se smanjuje s obzirom za ove izmjene negdje 50 kuna po kubiku metru kubnom da se smanjuje cijena. E sad se postavlja pitanje ako to kontroliraju Hrvatske šume, ako je cijena bila 300 kuna za kubični metar drva, sad je 600 kuna, država je rekla da će pomoć sa 50 kuna. Koji su to troškovi narasli na 250 kuna po kubiku koji kontroliraju Hrvatske šume i ako vlada daje određeni doprinos pa šta vi mislite gdje je tih 250 kuna otišlo da građani sad kupuju skuplje? Otišlo je u ekstra profit negdje van. Ja sam rekao bilo je na televiziji gdje je lijepo čovjek koji radi to rekao mi 80% svega što proizvodimo izvozimo i zato nema ovdje jer trenutno se isplati izvesti. Ova država treba prvo brinut o svojim resursima. Naravno nije problem, možeš sjeć, jedan od uvjeta siječenja je da proizvedeš toliko i toliko proizvoda za ovo tržište, a ostatak možeš izvest ne tiče nas se po kojoj cijeni. Ali prvo treba zadovoljit, kriva riječ naša šuma. Mišel (SDP)** Poštovani kolega Brumnić dobro ste detektirali između ostalog i problem Hrvatskih šuma zato jer i tamo su se plele svakakve priče od sumnje na korupciju do toga kako se upravlja sa šumskim fondom i gdje on u kojoj fazi završava. No ja bih povukao jednu paralelu sa INA-om i to sad ne čak s ovih milijardu kuna gdje smo vidjeli da je bilo plina po drugačijim cijenama nego što smo maglili građane, da je plin tako i tako jer Rusija, Ukrajina da sad ne nabrajamo sve što je do toga dovelo nego jedno drugo pitanje. Da li je vama normalno i uobičajeno da iz tjedna u tjedan imamo telefonske sjednice vlade gdje se kao diktira cijena nafte, goriva i gdje se spašava građanstvo od enormnih poskupljenja koja su bila u jednoj fazi opasno krenula u nebo, a onda ta ista INA na polugodištu objavi rekordnu dobit? Gdje je tu jednadžba i kako smo se doveli u takvu situaciju? **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Pa ja sam apsolutno siguran da je ta rekordna dobit INA-e proizašla iz vrhunskog upravljanja INA-om i kvalitetnog nadzornog odbora i kvalitetne uprave čiji je predsjednik istini za volju zbog nesposobnosti podnio ostavku. Ali šalu na stranu. Ta rekordna dobit je proizašla iz toga što su se cijene nafte vratile na cijene prije početka krize odnosno gore su 10, 15%, a cijena naftnih derivata je ostala na ono kak se to kaže kockarskim cijenama 50% iznad cijena koje su bile. Ja sam nekoliko puta s ove govornice govorio da tamo negdje 2008. cijena nafte bila 130 130 dolara i da smo tada benzin plaćali 12,00 kuna, sada ne razumijem gdje je ta razlika u cijeni? I ja dan danas ne razumijem gdje je ta razlika u cijeni osim u kockarskim džepovima. Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Brumnić spomenuli ste u vašoj raspravi energetsku obnovu tj. nedostatak iste pa čisto da ne ostane visit u zraku, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sama vlada je baš upravo i nedavno donijela odluku o produženju roka za sufinanciranje energetske obnove, vi ste možda referirate na to da prošle godine nije bio ovaj poziv i nije, ali ta sredstva će se prebaciti u ovu godinu. Mislim da je osigurano nekakvih 400 milijuna kuna, ako vidite ovdje po Zagrebu dosta većih stambenih objekata, zgrada i kuća je upravo dobilo dobilo odluku o sufinanciranju. Prednost imaju obiteljske kuće koje su nažalost u potresu oštećene i vlada sufinancira 80% same energetske obnove, tako da evo čisto da ne ostane u zraku taj projekt ide dalje i vjerujem da će donijet rezultate. Zahvaljujem na replici poštovani kolega Bačić. Ako se dobro sjećate onda kad je bila prvi put rasprava o Zakonu o obnovi tada vam je predlagano čak su pisani i amandmani da i obnovu stavite odnosno energetsku obnovu stavite u taj komplet pa ste odbili. Tako da moram priznati jasno se vidi put kojim idete. Ja vam ponovo govorim, ova država kada bi o svom trošku obnovila u Gradu Zagrebu, a i u drugim dijelovima više, govorim o višestambenim zgradama samo na ovoj sada razlici cijene energije bi država imala profit, samo to. Što duže čekamo to nam je šteta veća, nju danas plaćaju de facto građani koji moraju trošiti dva, tri puta više toplinske energije da bi zagrijali prostor na 22 stupnja jer imaju loše zidove. Ali to treba biti politika države koja će bit kontinuirana i ne nekako čovjek bi rekao zatvorena, a ispada da je vrlo zatvorena. (SDP)** Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Dobro veče, lijep pozdrav svima i ono što se već nekoliko puta provuklo ispred strane oporbe, kad se priča o ovim zakonodavnim izmjenama, naravno da se to proširilo na cijeli paket koji je Vlada izprezentirala prošli tjedan, sigurno je da smo to spremni podržati i da ćemo na kraju dana podržati jer je definitivno, da kad zbrojimo i oduzmemo sve ono što se događa u Europi, svijetu, sve ono što nam se najavljuje, sve ono što već sada vidimo da se događa u RH, da je sigurno da je potrebno naći određeni vid konsenzusa i naći i politički i poslovni model iza kojeg ćemo svi zajedno biti spremni stati, koji će zaštititi interese naših građana i čim više zaštititi interese našeg gospodarstva jer pod a) ne bi bilo fer i korektno, kao što se dogodilo 2008. g. nakon što su svi ugledni analitičari, ekonomisti, političari trubili kako to liberalni kapitalizam funkcionira i da je normalno, ako neka tvrtka i tvornica više nema svoje tržište, da 100 ljudi mora otići doma i na burzu jer eto, to je liberalni kapitalizam, onda 2008. kad je došla prva ona financijska kriza su sve to pogazili i bilo je normalno da se spašavaju banke i špekulativni kapital jer ne daj Bože da oni propadnu. Nismo baš čuli da je netko rekao, neka špekulanti propadnu, ostali su bez para i to je to, čak štoviše, isplaćivali su si bonuse. S druge strane, ne bi voljeli da se to sada dogodi, da opet onaj najizloženiji sloj ljudi otplati nešto što su zakuhali neki drugi koji imaju puno više kapitala i koji puno puta utječu na masu odluka koji se tiču onih malih građana koji na kraju dana obično to sve plate. Naravno da je ovo vrlo važno i da se malo smanji neizvjesnost koja se je uvukla među građanstvo i opravdano se uvukla jer naravno, kad pratiš koliko se kreću neke cijene i kolika je stopa inflacije koja je realno, puno viša nego što je mi prikazujemo što se najavljuje vezano uz energente, nije lako i nije jednostavno, poglavito ako smo svi zajedno najavljivali da ne znamo što čeka našu javnu upravu, što će biti sa školama, što će biti sa vrtićima, što će biti sa domovima umirovljenika, što će biti sa bolnicama i da sad ne nabrajam cijeli set onog društvenog standarda na koji su naravno, naši građani s apsolutnim pravom navikli. Dakle to je nešto što definitivno trebamo pozdraviti. No, ono što moram provući, da jednostavno mislimo da ovo nije dugoročno rješenje nego je sad nešto za prvi udar i žao nam je s obzirom da postoji volja oporbe da se o tome priča i da se nađe konsenzus, da nismo krenuli u smjeru što što to možemo promijeniti već danas da ne bismo o tome trebali pričati za 3, 6, 9 mjeseci jer, ako pričamo o energetskoj samodostatnosti RH, počevši od INA-e, neću se sad vraćati na aferu, previše puta je danas spomenuta, ali tu nam može i mora biti jasno koliko i tu još uvijek imamo snage u hrvatskom potencijalu nafte i plina. Naravno, ako sve odlazi u Mađarsku i ako Mađari diktiraju, nemamo, ali ako nađemo zajednički konsenzus i velimo da, idemo vratiti INA-u u hrvatske ruke, onda ga imamo jako puno. Znamo i sami koliki potencijal imamo u HEP-u i drago mi je da sad konačno dobivamo, ne sve odgovore, ali neke odgovore što to HEP može i kako može on ovaj puta pomoći hrvatskih građanima. Spomenute su i danas Hrvatske šume gdje isto tako imamo ogroman prostor i mislim da smo svi svjesni da ako pričamo o Hrvatskim šumama, već 30 godina se one u puno situacija, pogotovo na onom srednjem ili nižem levelu vode na vrlo čudne i vrlo netransparentne načine, samo vjerojatno to još do danas nije došao na red da se raščisti kako Hrvatske šume funkcioniraju u ovih 30 godina, ali imamo puno tehničkih stvari na koje apeliram i na ministre i Vladu da se u narednim tjednima raščiste, nešto mi je korektno odgovorila kolegica Perić, potrebno je ljudima dati odgovor kako će se grijati, pogotovo ako javni isporučitelj koji je prošao na natječaju jednostavno veli da neće preuzimati nove klijente ili nova kućanstva. Danas su spomenuti solari, ono što mogu reći, Koprivnica, kao moj grad, ima puno spremljenih solarnih projekata, nešto još krećemo spremati, ali se isto tako, masa projekata počinje vraćati jer projektanti vele da je HEP toliko usporen i toliko zatrpan da se strpimo i da je pitanje što će od toga biti. Danas je spomenuti i energetska obnova, mogao bih nekoliko lokalnih primjera nabrojiti kako takvi projekti sporo idu jer kasni materijal, nema radne snage, uredba Vlade očito zasad nije dovoljna, dakle puno toga još tehničkog bi trebali posložiti da možemo reći da imamo sveobuhvatan paket mjera. Hvala lijepo. Imamo replika, prva je poštovani Zvonimir Troskot. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani kolega Jakšić. Prvo samo jedna mala digresija na vaše izlaganje. Bilo je banaka koje su riknule i da nisu bile spašavane, primjerice Lehman Brothers, ali zašto su spašavane kuće tipa IEG ili ostali i da su kasnije isplaćivani bonusi i igrani golfovi, to je veliko i dobro pitanje. Ali da se sad vratim na drugu stranu. Dakle postoje recimo, na temelju ovih mjera određeni vrtići koji su u gradu i bit će privatnih vrtića i postoje dakle određena diskriminacija u cijeni energenata koji će plaćati gradski vrtići i privatni vrtići. Vidite li tu diskriminaciju pod broj 1? 2, da li imate takav primjer u Koprivnici, i 3, ako da, kako ćete se postaviti kao grad Koprivnica? **Jakšić, Mišel (SDP)** Apropo Lehman Brothersa, da, nekoga su morali pustiti niz vodu da bi narod bio zadovoljan i da bi pljeskao. Pa u ovom dijelu u koji nisam išao duboko da očekujem da se puno toga tehnički rastumači i olakša ljudima, definitivno je to. Grad Koprivnica ima gradski iliti javni vrtić, kojima je osnivač grad Koprivnica, imamo 3 privatna vrtića i još plus toga kao grad smo prvi u Hrvatskoj to pokrenuli, mislim da smo i dalje prvi u RH po glavi stanovnika, obrte dadilja koja isto tako imaju svoju određenu predškolsku ulogu i ovo što danas vidimo je da bi se tu mogle pojaviti velike disproporcije i jednostavno smo svjesni i polako se spremamo na to da ili će netko konačno razjasniti što to je kao i ovo sa kućanstvima, kao i što se s toplanama i kotlovnicama, u Dalmaciji još gore jer plin nemaju ili jednostavno ćemo kao grad morati ići sa proračunskim sredstvima da spasimo roditelje jer drugog puta osim povišenja cijena za ljude koji imaju privatne vrtiće i obrte znate da neće biti. Dakle, nešto što je lijepo isprezentirano bi se na kraju opet moglo slomiti na građanima. odnosno probleme na terenu. Dakle, već i sad prije nego što se ovaj zakon donese mnogi ljudi kada žele si ugraditi solarne panele nailaze na problem dugog čekanja na priključenje na HEP. Imate primjere, evo i kolega je spomenuo, ja sam isto nešto naišla na podatke čak i do 12 ali nije jednako po cijeloj Hrvatskoj. Znači negdje to bolje funkcionira, negdje lošije. Sad kad ljudi prionu nadamo se i ovom obliku energije HEP će sigurno biti pod većim priljevom zahtjeva. Oni tvrde da će oni sve riješiti. Kako će riješiti ako nisu do sad rješavali sve kako treba? I ovo što ste spomenuli primjer vaše lokalne sredine gdje ova vaša agencija REA čini mi se da radi dobar posao, pa evo ako možete malo onda svojim primjerom ponuditi rješenje i

u vlasništvu između ostalog i grada Koprivnica, no da, REA sjever radi doista jedan dobar posao i ne samo za naš grad, nego i za sve partnere koje imamo i koji stvarno bubre bez obzira što smo svi skupa sad u jednoj zanimljivoj i specifičnoj situaciji i moramo uopće vidjeti kako ćemo recimo ići na zajedničke nabave za struju i plin za naredno razdoblje jer mjere vrijede šest mjeseci. To je sad jedno veliko pitanje i svašta nosi u sebi. No, ako pričamo o solarima mi recimo imamo tu sreću da smo na bazene postavili solare i da imamo odobrena europska sredstva kroz norveški …/Govornik se ne razumije./… za postavljanje solara na tri najveće gradske osnovne škole i to sad ide. Ono što smo krenuli dalje razrađivati tri projekta koja radimo na novo uz one koje već imamo spremne nešto za što nam se prije govorilo da će nam trebati kroz strukture HEP-a jedan do tri mjeseca sad nam je rečeno evo prije par dana da se spremimo na šest do devet mjeseci, ali da se ne nerviramo jer će sredstava u fondu biti i to će se produžavati samo zima dolazi.

tisuća 173 umirovljenika, radnička mirovina prosječna je 2900 kuna i onda imamo HDZ-ovcima je to smiješno, kolegama. Molim vas hrvatski narode koji to gledate, ne svima, ali evo kolege se smiju u prvoj klupi. 2900 kuna ljudi imaju mirovinu, njima je to smiješno, a meni se plače. Imamo 188 000 samohranih roditelja koji sami žive s djecom, plaćaju knjige, hranu, svu školarinu, odjeću svojoj djeci. Sa kojim čarobnim štapićem kolega? Sa kojim čarobnim štapićem? Pa do kada misle vladajući da će narod šutjeti na ovu nepravdu? Ljudi nemaju s čime živjeti! Vi ste vladajući! Vi imate legitimitet … …/Upadica Sanader: Mislite ovo vi ste vladajući na mene u Koprivnici ili na kolege iz HDZ-a? …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Jer ako je u Koprivnici tu moram reći da sam bez obzira što isto ima svakakvih slučajeva sretan jer Koprivnica ima recimo omjer umirovljenika i i radne snage šesti u Hrvatskoj 1,9 naprama 1. I sad da vas ne zatrpavam sa statističkim podacima, mogu se složiti ili ne složiti sa vašim stilom ali mogu reći da shvaćam tendenciju vaše rasprave i zato je i velika odgovornost na nama na oporbi, da jednostavno skrećemo pažnju na takve situacije, da skrećemo pažnju i sa svojim mjerama i sa svojim politikama i da jednostavno tamo gdje je moguće doslovce pa tjeramo vladajuće da ponešto od toga prihvati, da svi zajedno nešto za te ljude napravimo. To je jedini put.

pokazuje na nas zastupnike HDZ-a koji se smijemo njegovim izjavama što nije točno. On nije bio uopće u fokusu toga, a osim toga ćemo zaista govoriti o istini onda i o umirovljenicima i o samohranim roditeljima i o naknadama onda se vidi koliko su se one višestruko povećale u odnosu na prethodno razdoblje. Počeli ste dobro, onda ste završili na replici. Opomena. Željko Pavić poštovani, izvolite replika. **Pavić, Željko (Nezavisni)** gotovo predstavnike svih klubova da će glasati za taj zakon i vaš klub i naš klub, jer će ovaj zakon ipak pomoći ljudima da lakše prežive barem ovu zimu. Međutim, činjenica je a to sam spomenuo u svojem govoru, zato se i javljam da će zapravo siromašniji postati još siromašniji. Zašto? Nema šanse da jedna obitelj dvoje penzionera ili dvoje ljudi koji imaju minimalnu plaću krenu u recimo ugradnju panela, solarnih panela na svoj krov. To što je Vlada ukinula PDV za solare, prekrasno, super, pohvalno. Međutim, za najsiromašnije to ništa ne znači. Zašto? Zato što nemaju novaca da uopće krenu u tu investiciju i tu je problem. Tu trebamo naći nekakve mjere da pomognemo tim najsiromašnijima da oni to mogu napraviti, da mogu to ugraditi na svoje krovove. Nadalje, imamo još jedan problem koji je vezan za Pa dobro jasno je kao pekmez da inflacija uvijek najviše pogodi one koji imaju najmanje i oni to najviše osjete na svojim plaćama, penzijama, na svojim nekim prihodima i na stilu života jer im uvijek puno manje fali do onog nekog ruba koji prime. Tako da zato u konačnici ćemo i podržati očito unisono ove mjere, jer bez obzira što se ne možemo uvijek oko svega složiti ipak je bolje bar nešto pokušati napraviti nego pokazati ljudima da nam nije stalo. Naravno da mi iz oporbe mislimo da bi trebali napraviti još više, jer ako pričamo o tome kako se inflacija ponaša prema siromašnima, a kako se ponaša prema bogatima ja bih tu samo skrenuo pažnju na to da masa onih koji imaju novaca, nešto je možda i sumnjivog porijekla je iskoristila ovo ljeto, ovu inflaciju, ovu krizu da sumanuto kupuje nekretnine po Hrvatskoj, od u mom gradu Koprivnici gdje su cijene kvadrata eruptirale do Zagreba, do Jadrana, i sad imamo situaciju da netko ima po 10 nekretnina. Možda se tu i ministar vrati na postavke kad se bavio više znanošću pa i odluči tu neke stvari zakonski izregulirati .../Upadica:

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa kao što smo čuli, ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, on prije svega se odnosi i provodi prilagodbu hrvatskog zakonodavstva s uvođenjem eura. Međutim, ono što sigurno naše građane će najviše veseliti, to su porezna rasterećenja i ublažavanje rasta cijena energenata s kojima se građani i gospodarstvo suočavaju. Tako se smanjuje, čuli smo, PDV na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuku ogrijeva od drva, peleta, briketa i sječke sa 13 na 5%. Također, isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, ovim zakonom se oslobađa plaćanja PDV-a. Vlada se samo ovim Zakonom odriče dijela svojih prihoda kako bi pomogla građanima i gospodarstvu u iznosu od 120 milijuna kuna. Treba se prisjetiti da smo do 1. travnja imali PDV na ogrjevno drvo i njegove prerađevine 25%. Od 1. travnja do sada imamo smanjenje na 13% i sada ponovno imamo smanjenje na 5%. Time se želi ublažiti udarac za kućne proračune građana. Smanjenje PDV-a na isporuku grijanja iz toplinskih stanica te ogrijeva drva, peleta, briketa i sječke, pomoć je za preko 60% naših sugrađana jer upravo toliko ih se na taj način grije. Toplane omogućavaju grijanje za svega 6% naših sugrađana i znamo koja naselja i koja područja imaju takvu mogućnost, dok se na drva griju gotovo 50% naših sugrađana. Tu su najčešće i oni koji žive u ruralnim krajevima, u manjim sredinama, najčešće su i skromnih primanja, potrebitiji, a iz ranjivijih skupina. Ogrjevno drvo pak postaje sve popularnije i zbog brojnih prednosti u odnosu na druge energente, poput lož ulja, struje, plina. Drvo je jeftinije i zbog toga što imamo mogućnost obnavljanja šumskih površina, a i ekološki prihvatljivije. Kad govorimo o ogrjevnom drvu, treba reći da se planiraju osigurati i dodatne količine po povoljnim cijenama, čuli smo, tako se povećava plan proizvodnje od strane Hrvatskih šuma za 10% sa milijun metara kubnih na milijun i 100 tisuća Imamo dodatni popust s 5 na 20% za cijenu po metru kubnom i očekivano je da takvu mjeru će koristiti oko 35 tisuća korisnika i za to je planirano izdvojiti 32 milijuna kuna. Jednako tako, Vlada je Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i troškove ogrjeva osigurala dodjeljivanje bespovratnih gotovo 95 milijuna kuna za troškove ogrjeva. Naime, po korisniku bit će dodijeljeno 1050 kuna za ovu namjenu. Kad govorimo o isporuci i ugradnji solarnih ploča, tom primjenom od 0% odnosno oslobađanje, sigurno će se potaknuti korištenje tih obnovljivih izvora energije. Vrijednost te mjere je 25 milijuna kuna. Tu treba naglasiti da je Vlada za poduzetništvo i potpore za prijelaz na energetski učinkovito gospodarstvo od uvođenja novih energetskih štedljivih tehnologija, ulaganja u proizvodnju električne, toplinske ili rashladne energije iz obnovljivih izvora od sunca, vjetra, geotermalnih izvora, osigurala 1,9 milijardi kuna i to malim i srednjim poduzećima od 750 tisuća do 7,5 milijuna kuna, a srednje kapitaliziranim od 2 do 25 milijuna kuna. Osim smanjenja tj. ukidanja PDV-a za isporuku i ugradnju solarnih ploča, poticaj je predviđen i na način da ako nije zapriječeno prostornim planom, da se olakša izgradnja sunčanih elektrana na površinama poljoprivrednog tla, šumskog tla, odlagalištima otpada, napuštenom kamenolomima, gospodarskim zonama, i dalje. Ovim mjerama će se sigurno povećati udio obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji koja je prema podacima na razini 31%, iako znamo da je prosjek europski 22% i da je svega 6 zemalja ispred nas, naš cilj je što više povećati udio obnovljenih izvora Ulaganja u obnovljive izvore energije jača našu energetsku neovisnost, .../Upadica: Vrijeme./... a svim ovim sredstvima ćemo osigurati sigurno mirniju jesen i zimu našim sugrađanima. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev. Vjerujem da će svatko pozdraviti vašu raspravu i mjere Vlade, ali drago mi je da ste, puno smo pričali o mjerama, malo smo spomenuli upravo obnovljive izvore energije i ovo smanjenje, tj. ukidanje i oslobađanje PDV-a na ugradnju solara. Ja bih to malo proširio, žao mi je, nisam uspio ministra to upitati, tu, pitao bih ministra gospodarstva, ali i ministra financija, mislim da bi trebali iskoristiti upravo ovu krizu i malo proširiti paket. Naime, obavezali smo se i Zelenim planom i sve ovo što nam je EU komisija poslala i ovaj postotak udjela i električnih vozila na našim cestama koji je sada minimalan, mislim da je ovo i prilika i da smo trebali iskoristiti ovaj moment i ukinuti PDV na nabavu svih električnih vozila i da budemo turistički prava eco friendly destinacija, da natjeramo javnu upravu da upravo koristi ta vozila i da budemo primjer u Europi, tako da vjerujem da još to nije kasno, može se napraviti izračun, ali evo nadam se da će ministar financija imati to u planu. Hvala lijepa kolega Bačiću. Ja vjerujem da će o ovoj vašoj hvale vrijednoj inicijativi razmisliti i Ministarstvo i Vlada i da će na jedno od sljedećih sjednica i novim paketom porezne reforme upravo i to biti prihvaćeno. Međutim, kad govorimo o solarima, ja bih se još jedanput vratila na njih, s obzirom da sam vidla da ima nekakvih dilema, tko ima pravo na 0%, a tko po, obvezu 25%, da tako kažem. Znači kad je u pitanju krajnja potrošnja, kad netko kao krajnji potrošač će isporučiti odnosno ugraditi solarnu ploču, on plaća, odnosno ne plaća uopće PDV. Kada se radi o isporuci, znači nekom poduzetniku, tada je isporuka i ugradnja solarnih ploča po stopi od 25%, ali onda on ima pravo povrata, znači opet i on je na neki način na iznosu kao da i ne plaća PDV jer mu se to izračunava kao predporez. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. I vi i ja naslušali smo se u ovom Saboru rasprava o mikrosolarima i toga što bi sve trebalo, međutim, vrlo malo toga pričamo šta smo već napravili u zakonodavstvu kako bi se što više upravo solarnih ploča ugradilo u RH. Kad smo donosili zakon o tome da ustvari HEP glumi svakom proizvođaču električne energije koji ugradi solarne ploče na svoju kuću bateriju, tad o tome nitko puno nije htio pričati nego kaže, to je dobro, ali, i onda šta sve nije dobro. Ali, stvarno ljudi to još uvijek ni dan danas ne razumiju. I zato ja pozivam i oporbene i nas vladajuće da probamo manje kritizirati, a više pričati o tome što već je i što ljudi mogu iz sveg onog što smo već u ovom Saboru donijeli kad je vezano uz solarne ploče. Hvala lijepo kolega Totgergeli. Ne samo kad je u pitanju ovaj Zakon nego i svi ostali zakoni, najčešće slušamo kritike, a kad treba dati neki konstruktivni prijedlog, tu su škrti ili gotovo da ih i nema. Kad su u pitanju poticanje i izgradnja sunčanih elektrana, kao što sam rekla, osim što se radi o oslobađanju na PDV i država se odnosno Vlada odriče tog prihoda, isto tako je omogućeno da sve ono što nije zapriječeno prostornim planom, da će se olakšati izgradnja sunčanih elektrana na brojnim površinama, kao što su i gospodarske zone, poslovne, proizvodne namjene, odlagališta otpada, napušteni kamenolomi i poljoprivredna tla i sl. Međutim, da je Hrvatska ipak po tom pitanju dosta napravila, govori Eurostat koji je u 2020. je objavio da smo mi na 31% udjela kad je pitanje udio obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji, a europski prosjek je 22%, svega 6 zemalja je ispred nas. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Branka Bačića. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Cijelo vrijeme ili uglavnom govorimo o smanjenju stope poreza na dodanu vrijednost koja je ovim Zakonom predviđena za ugradnju solarnih ploča, za upotrebu drvenog ogrijeva i to je ono što trebamo pozdraviti i mislim da smo tu jednoglasni u ocjeni da je dobar prijedlog izmjena Zakona o PDV-u. U drugom dijelu, odnosno služi za usklađivanje zakonodavstva sa činjenicom da Hrvatska 1. siječnja u eurozonu, da je euro poslije nacionalna valuta, u tom smislu idući tjedan nas očekuje rasprava o 65 zakona ovo je 66. od kompleta svih onih zakona koje ćemo donijeti ovdje u HS-u kako bismo uskladili hrvatsko zakonodavstvo činjenicom ulaska u eurozonu. No, ono što bih ja želio reći, to je činjenica da mi doista, da bismo ušli u euro područje, podrazumijevalo je niz zakonodavnih mjera postupanja hrvatskog gospodarstva, prilagodbe hrvatskog gospodarstva, ali prije svega, javnih financija u Hrvatskoj. Posljednjim izvješće o konvergenciji koja ga je donijela EK i koga smo raspravili Hrvatska je jedina od 7 promatranih država u EU koja je ispunila sve kriterije da bi ona mogla ući u eurozonu. Ta činjenica da je u tih 5 promatranih kriterija Hrvatska jedina od 7 promatranih država koje su u isto vrijeme razmatrane, govori, da je Hrvatska, prije svega, uredila javne financije, a to uređenje javnih financija u Hrvatskoj podrazumijeva činjenicu da smo u vremenu ove dvije Vlade, HDZ-a i naših koalicijskih partnera najprije utvrdili mastriške kriterije, da smo izišli iz procedure prekomjernog deficita državnog proračuna, da smo izišli iz procedure makroekonomskih neravnoteža, da smo uredili da nam je rast BDP-a kroz čitavo tu, čitavo to vrijeme, da smo smanjivali itekako javni dug prije nego što je, ne samo Hrvatska, nego i svijet i EU ušla u pandemiju Covida-19, pa su se onda poremetili i u drugim razvijenim državama bitni makroekonomski pokazatelji, ali da smo u tom vremenu, zahvaljujući takvim javnim financijama već u drugoj godini, što je svijet ušao u pandemiju, bilježili drugi po veličini rast BDP-a u Europi i da smo tim trendom nastavili, pa tako smo, evo, već smo to i čuli od DZS-a, ali to je potvrdio i Eurostat, u prvom i drugom kvartalu, druga država po rastu BDP-a u Europi, što jako puno govori. To treba biti iskren, govori o, o aktivnosti hrvatskog gospodarstva, prilagođenju novim, novim načinima poslovanja i rada, ali govori jako puno da je vlada sa svojim mjerama koje smo donijeli ovdje u HS na početku pandemije prije svega covid potporama kada smo uz Maltu najviše sredstava direktno upucali ako tako mogu reći ili proslijedili u hrvatsko gospodarstvo kako bi mu sačuvali likvidnost poduzeća i kako bismo očuvali radna mjesta i njihove poslovne aktivnosti, točno dimenzionirali i kalibirali te naše mjere da možemo i u vrijeme velike, velike krize ostati čvrsto na nogama ako tako mogu reći i da nam se onda nakon pandemije dogodi druga kriza koja je uvjetovana jednim dijelom i pandemijom, a drugim dijelom ruskom agresijom na Ukrajinu i dakle u tom vremenu velike krize rasta cijene energenata i inflacije Hrvatska još uvijek bilježi iznimno visok rast, visok postotak zaposlenosti i nikad manju stopu nezaposlenosti. U takvim uvjetima mi možemo danas i večeras u HS raspravljati o i ovakvoj mjeri izmjenama Zakona o PDV-u, mi u takvim uvjetima možemo razmišljati o ulasku u eurozonu premda mnogi drugi to osporavaju. To možemo napraviti iz razloga što smo uredili javne financije, što smo sredili i uredili okvir u kojem djeluju hrvatski gospodarstvenici…/Upadica: Vrijeme/… što smo čvrsto stali iza njih u vremenu kada je to očito bilo …/Govornik se ne Hvala lijepo. Kolega Bačić, pozdravljam sve što ste govorili i ne znam danas smo evo cijelo jutro raspravljali o tome zašto mi raspravljamo o ovom zakonu malo kasnije nego što se to htjelo od strane oporbe vidljivo je da ne skrivamo ništa. Ovo je dobar zakon, oni su mislili da mi nešto skrivamo, da je loše, pa da mi to bježimo od naroda, da nam narod ne gleda itd.. Kad vidimo ovaj paket, pa kad vidimo što su rekli mediji koliko će bit 6 milijardi, pa vođa oporbe progresivne on je kazao ništa ne pristajem 15, izađe vlada s 21, umjesto da kažu sve je dobro oni i dalje imaju 100 problema. Sad idu nekakvi paketići njihovi sitni, sad oni nešto nude nakon što su se osramotili na onome i opet obezvrjeđuju ono što zaista vlada čini. Pokazali smo na prvom paketu ove godine od 5 milijardi da ga možemo provest, ja ne vidim da nećemo provesti i ovoga da građani dobiju ono što trebaju dobiti bez ikakvih problema nek se ne sekiraju. Zahvaljujem kolega Boriću. Vidite kad je nekome kasno radit u 3 poslijepodne to onda puno govori o njemu jer posao zastupnika je raspravljati i komentirati, pa kad vam je kasno mislite da je 3 poslijepodne, 4-5 i da je to kasno ja ne znam kad bi oni radili, nemam pojma, valjda bi trebao sabor radit do 12 ili do 11 i u 11 ugasiti sve i prestat jer više to kao nikoga ne interesira, ja ne znam u čemu je ova satnica u kojemu raspravljamo o ovome zakonu išta lošija od one oko 10 ili 11 ili 12. Tim više ne da se mi sa ovim zakonom nemamo što sakrivati, ovo je jedan od zakona koji govori, a to sam mislim u svojoj raspravi pokazao, koliko i kakva državna administracija može ovaj zakon pružiti. Ovaj zakon može pružiti samo uređena administracija koja zna kako i na koji način pomaže, pomoći svojim sugrađanima i mi se s time hvalimo, a pogotovo ne bi ovakav zakon sakrivali od očiju javnosti nego, nego i meni je žao što nije on raspravljen prije, ali mi se čini da je ovo vrlo prikladno vrijeme za raspravu u HS. **Sanader, Troskot. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani potpredsjedniče HS čl. 238. obmanjivanje javnosti. Kolega Borić i kolega Bačić su prije 10 minuta bili u gostionici HS i mi koji ovdje radimo i cijelo vrijeme smo tu nećemo dozvolit ovo patronizirajuće prigovaranje, tako da ovaj, ovo, ovo nema smisla, dakle nije ga bilo do prije 10 minuta u hrvatskoj sabornici, a prozivanje oporbe za nerad je sramota, evo hvala lijepo. Josip Borić slijedeća povreda poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238., zaista ne znam čemu ovo od kolege Troskota, on inače zna otići do nekih drugih ovaj visina u svojim raspravama, mnogima se čudimo da vi to nekada znate izgovoriti, znam što ste izgovorili za neke naše kolege ovdje, al da sam ja bio u gostionici prije 10 minuta, ja sam sjedio ovdje gore kod kolegice, ja ne znam gdje ste vi, očito nakon onog skupa u Mostu je nastao nered, to vi sami rješavajte, organizirali ste se, radili ste i sad imate nered, to je na vama da rješavate, a nas ostavite na miru, mi smo cijelo vrijeme ovdje. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo nije bila povreda poslovnika, vaša replika, dobivate opomenu, to je vaša treća opomena. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo ja ću odmah priznati da sam ja bio u gostionici se osvježiti s jednom kavom, cijeli dan sam ovdje od ujutro od pola 9, mislim da to nije nikakav grijeh otići u saborsku kantinu no nije to moje pitanje. Čuli smo iz uvodnog izlaganja i ministra da prosjek EU kada je u pitanju smanjenje i poboljšanje standarda građana je negdje oko 3, 3-3,5%, 3-3,5%, Hrvatska ide čak do 6 i preko 6%. To jasno govori da hrvatska vlada itekako ima sluha za ono što se događa na globalnom tržištu, pogotovo na tržištu energenata, sa ovim što nam se dogodilo naravno i sa ruskom agresijom na Ukrajinu. Ja bi rekao da kada se stavi u povijesni kontekst ova vlada je u ovih 6.g. je pokazala u biti odgovornost kakvu bi trebale pokazivati vlade kada je u pitanju zaštita standarda i općenito zaštita svojih, svojih građana. (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Ivanoviću, sve i da sam bio, a nisam bio u toj gostionici o kojoj govori kolega Troskot ja bi to rekao. No da bi mene neko vidio u gostionici mora on doć u gostionicu, a sada ili se g. Troskotu pričinjavaju HDZ-ovci svugdje gdje god se on makne i gdje nas nema, to je na njemu ili svjesno obmanjuje javnost tvrdeći da smo mi bili tamo gdje nismo bili, ali kolega Troskot da sam bio ja bi to, ne bi bježao od toga. Dakle, kolega Ivanoviću u pravu ste, ja sam to i već maloprije rekao, ovakav paket mjera, ovakav prijedlog mjera može donijeti država, a o tome je čini mi se uvodno govorio ministar ili u replici. Imao je ministar sastanak EKOFIN-a mislim u Pragu ovaj tjedan.

Drago mi je da ste spomenuli da smo jedina država koja smo u ovom periodu od 7 država ispunili kriterije i ušli u, ulazimo u eurozonu. Osim toga, htjela bih napomenuti da se dokazuje više puta da je Vlada u ova dva mandata reagirala upravo pravovremeno i adekvatno i to je ono što čini mi se oporbu smeta i ne žele priznati onako kako je i da se zaista nastoji zadržati ekonomska aktivnost poduzetnika. To je ono što je itekako u ovim mjerama istaknuto, a osim toga rast BDP-a u drugom kvartalu je preko 7,7% što je isto značajno, a i pad javnog duga na 74%. Dakle, to su sve kvalitetni učinci ove Vlade. Odgovor. mjerama državnog intervencionizma reagirala kako bi spasila hrvatsko gospodarstvo prvi puta sa Zakonom o izvanrednoj upravi u tvrtkama od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku kada smo spasili najveću privatnu tvrtku, a više od toga spasili brojne zaposlenike u tvrtci i OPG itd. itd. Brojne vjerovnika malih vjerovnika te tvrtke i veće, je li najveće hrvatske gospodarstvenike, a sa ove lijeve strane smo gledali slike gdje su se naslikavali sa glavicama kupusa itd. što je to bio njihov najveći doseg. Drugi puta kada su nam tvrdili da će nam pandemija u Hrvatskoj rezultirati sa 400 000 nezaposlenih danas ih je 105000 u Hrvatskoj, 105000 nisu pogriješili puno, nego 295000 zaposlenih u državi koja ima ukupno ima milijun i 640 tisuća. I treći puta sada i svaki puta su te mjere bile pogođene, kalibrirane jer smo kroz njih samo rasli sa BDP-om, a to je svrha Vlade. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Bačić, vi ste govorili o paketu mjera onim koji su ranije doneseni, što to znači i što je Hrvatska učinila u odnosu na druge zemlje EU, a danas smo dosta kritika čuli što je to učinjeno, odnosno da nije ništa učinjeno za naše umirovljenike, samohrane roditelje i Ja bih tu još jedanput istakla i molila vas i da vi kažete par rečenica na tu temu. Mi u ovom paketu mjera imamo posebne mjere usmjerene umirovljenicima, posebno on korisnicima doplatka za djecu, posebno za studente, posebno za zaposlene, posebno za nezaposlene, posebno za one koji s odnose na javni prijevoz. Gotovo da nema kategorije koja nije obuhvaćena uz normalno sve naše građane, kućanstvo i poduzetništvo. Slažem se, slažem se kolegice Juričev-Martinčev. Najviše od onoga što za umirovljenike činimo to je rast prosječne plaće, jer kroz rast prosječne plaće iz indeksaciju raste i prosječna mirovina. I nikada prije nije bio udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći kao što je to sada. Dakle, to je veliki iskorak, a za minimalne mirovine ovim paketom idemo na tri posto povećanje uz indeksaciju. Mislim da su već umirovljenici to i osjetili. Nikad nije dovoljno, uvijek je malo i treba pomoći umirovljenicima, pa ako smo onima sa najmanjim primanjima, sa najmanjim mirovinama intervenirali sa 1200 kuna kao energetski dodatak na mirovinu do onih koji imaju 4000 kuna koji će primiti primiti 400 kuna. Dakle, posebno je ovaj program namijenjen umirovljenicima i obuhvatit će oko 800 000 umirovljenika u Hrvatskoj, dakle one čija je mirovina manja od 4000 kuna. Ali kažem najveći ustupak je velika indeksacija i rast plaća u Hrvatskoj. Slijedi pojedinačna rasprava, poštovani Raukar-Gamulin. Dobro večer! Prije svega bih zahvalila vašim suradnicima gospodine ministre koji su nam pojasnili ipak rekli bismo nedovoljno konkretnu definiciju nula PDV-a na solarne panele i male solarne centrale, tako da ja bih isto tako građanima kao što ste vi meni pomoglo bi ih uputila svakako da pogledaju na vijestima pod nazivom, pod naslovom „Stopa PDV-a od nula posto na isporuku i ugradnju solarnih ploča. Tamo je doista sve vrlo precizno objašnjeno. I eto dragi građani ima v vas jako puno koji to pitate i kojima nije jasno i tamo se to može još dodatno pojasniti i vidjeti. Nadalje, postoji jedan poseban problem, a to su peleti. Mi naravno pozdravljamo smanjenje PDV-a na 5% na isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, no na žalost smanjeni PDV neće utjecati na cijenu jer građani po svojim konkretnim iskustvima smatraju da bi trebalo uz PDV olakšicu zapravo zamrznuti cijenu peleta i staviti pod kontrolu veliki izvoz prema Italiji. Dobavljači rade što hoće, građani svjedoče da na postojeće cijene imaju praksu tko da više taj dobiva prvi, a za ostale što ostane ako ostane. ovakvo tržište peleta je naprosto neodrživo, a govorimo naravno to znamo o ekološki prihvatljivom grijanju koje se poticalo u proteklim godinama i sada kada su naši građani većinom oni manjih materijalnih primanja, da ne kažem sirotinja uložila u peći i kotlove nemaju mogućnost nabave peleta niti po normalnim cijenama, niti po garanciji isporuke. Nama je proizvođači dižu cijene, krše unaprijed potpisane ugovore s distributerima, dakle, zaključak je da samo smanjivanje PDV-a neće, nažalost olakšati situaciju korisnicima dok god se ne počne kontrolirati izvoz. Evo, jedan građanin kaže da ga je prošla sezona grijanja koštala otprilike 7 tisuća kuna, a da po današnjim cijenama bi ta ista količina za njega bila otprilike 22 tisuće kuna, što je povećanje od 300%. iz perspektive distributera, to otprilike izgleda ovako, oni potpišu ugovor za isporuku po određenoj cijeni, netom prije isporuke proizvođač podigne cijenu, građani nam svima javljaju da pouzdano znaju da neprestano se mijenjaju rokovi isporuke jer naime, dođu Talijani, kupe po većoj cijeni, građani ostaju bez peleta. Za hrvatske distributere rade kao na dražbi po principu tko da više i zbog toga distributeri nabavljaju skupe pelete iz Francuske, Švicarske, Poljske, a naši se izvoze. I po svim informacijama ispada da su peleti i drva energenti koje zapravo nitko ne kontrolira. A što se sa šumama, nekontroliranom sječom, to je pak posebna priča, to svi vrlo dobro znamo, o tome bi tek trebalo povesti zaista ozbiljno računa i zaštititi šume od ogromne devastacije i zloupotrebe i nadam se da nije potrebno naglašavati egzistencijalnu važnost šuma u ovim, usuđujem se reći, strašnim vremenima klimatskih promjena. Evo, sad znamo, dobili smo najnovije vijesti iz Čazme koje su katastrofalne. Ukratko, da ponovim, smanjenje stope od 5% nažalost neće puno pomoći, dapače, izgleda da neće uopće pomoći građanima i utjecati na cijenu peleta koja je sa 20, 30 kuna odletjela na 60, a to govorim o najjeftinijima, znači to je još puno, puno više nego treba poduzeti dodatne mjere kao što je ograničavanje ili čak zabranu izvoza, kao što je napravila Slovenija, Srbija i BiH, znači zemlje u okruženju te zamrzavanje cijena kao u slučaju benzina. Potražnja za peletima je od prošle godine porasla 139%, potražnja za pećima na pelete 124% je povećanje i to su postotci koje ja zaista mislim, obvezuju Vladu i da te građane zaštite od nestašica, od divljanja cijena, to, što nažalost samo smanjenje PDV-a neće uspjeti, možete se svi realno informirati o toj situaciji na Facebook grupi Peleti grijanje i ubrzo ćete shvatiti da su ljudi očajni i da te trebaju ozbiljnu intervenciju države. Hvala. Željko Pavić. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovana zastupnice. Ne znam da li ste slušali, da li ste čitali, ja sam se baš nedavno protivio izvozu našeg rudnog bogatstva u inozemstvo. Konkretno, radi se o kamenom agregatu jer su Slovenci zabranili otvaranje novih kamenoloma. Međutim, kod nas se forsira, i dalje se otvaraju kamenolomi, da se uništava naša priroda i da bi se to izvozilo prema njima. Ista stvar je i sa našim drvenim bogatstvom. Znači to je naš fond drvni koji mi uništavamo, nažalost, uništavamo ga prekomjerno da bi ga izvozili. Međutim, sami smo si krivi što to ne proizvodimo u Hrvatskoj. Znate zbog čega? Jer smo uništili jedan dio drvne industrije i vi sada kada dođete u tvornice koje proizvode pelete, mislim da su dvije, tri tvornice, to zna možda g. Totgergeli, koliko ih ima trenutno u Hrvatskoj, nijedna od njih nije ovoga, bez sirovina. Znači one sve imaju dovoljno sirovina, ali mi nemamo kapacitete da bismo sve ono drvo koje imamo, koje siječemo, da bismo ga potrošili pa da onda izvozimo. A kako ga izvozimo i po kojim cijenama i tko imam tu ektra profit, to je drugi par cipela. Zahvaljujem kolega na komentaru, rekla bih, s kojim se u potpunosti slažem, dapače. Mislim da smo svi itekako svjesni apropo kamenoloma još od priče o kamenolomu u Pučišćima i o prekomjernom iskorištavanju kamena, prekomjernim izvozima koji, eto, su odlazili opet u neke privatne džepove, a nije se u, na državnom nivou vodilo računa o tim prirodnim našim bogatstvima i vrijednostima, a sada u ove situacije, ovakve energetske krize, ovakve inflacije, mislim da je zaista krajnji čas da se obrati pažnja, dapače, vrlo značajno, sa restriktivnim mjerama i da se zaštiti i kako šume, tako i građu drvnu i onda u konačnici i drvo za grijanje, tj. pelete jer to je našim građanima sada apsolutno, rekla bih, egzistencijalno pitanje, ne rekla bih, nego jest. Sljedeća pojedinačna rasprava, poštovani Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege, uvaženi ministre sa suradnicom. Prije svega, evo, čestitam svima koji su ostali do kraja ove rasprave kraja ove rasprave i rekao bih, evo, jučer smo praktički počeli sa odborima, a danas je prvi dan zasjedanja i to onog jesenskog zasjedanja HS-a i hrvatska hrvatska Vlada je odmah na stol donijela nešto što čini dobro hrvatskim građanima. To treba pozdraviti i pozdravljam sve one koji si iz opozicije govorili da je ovo dobar paket, da je ovo nešto što donosi koristi dobrobit hrvatskim građanima. Ja bih rekao da upravljanje državom je sam po sebi kompliciran i vrlo odgovoran posao, no upravljanje državom u kriznim situacijama, mislim da to povećava na i mislim da ova Vlada kao nijedna možda do sada, osim možda one, one ratne, nije naišla na toliko problema koji su se desili u kratkom vremenu. Ovdje smo često čuli i kritike i to pogotovo prije mjesec ili dva mjeseca gdje su pojedini oporbeni zastupnici govorili da hrvatska Vlada ne čini ništa, da je to sve premalo, da to nije dovoljno, no, ja bih rekao da hrvatska Vlada vođena Andrejom Plenkovićem kao premijerom RH itekako

ovaj dio o kojem danas je ja bi rekao evo u ove dvije godine obilježio, solari su bili nešto o čemu se u ovom HS-u govorilo govorilo stotine puta i slažem se apsolutno sa svime. I ovo je vlada i ministarstvo prepoznalo i upravo dolazimo do toga da moramo postati dostatni kada je u pitanju energija, nije tu problem samo ni agresija Rusije na Ukrajinu, nije tu problem globalna situacija sa energentima. Ove godine smo se suočili sa još jednom globalnom pojavom koja nas tek čeka, a to je globalno zagrijavanje. Prema tome, mislim da hrvatska vlada dobro promišlja u tom smjeru i svako zlo postane za neko No budimo iskreni, ne može se sve što se dešava na globalnom tržištu sliti na jednu usku skupinu ljudi i u njima tražiti kompletna rješenja. Ja pozivam i čelnike lokalnih i regionalnih samouprava da i oni daju svoj obol ovome, a posebno pozivam one koji se bave lopovlukom u ovo vrijeme, a to su naravno nepoštene trgovačke prakse koje su uzele maha u Hrvatskoj i zato i jesam da se ekstra profit mora, mora se uzeti porez na ekstra profit jel je stvarno nestvarno da neko kad se svi suočavamo sa energetskom krizom na tim energentima zarađuje enormne novce, to je jednostavno nonsens i to ne može ozbiljna država pristati na to i pozdravljam takvu odluku da se takav ekstra profit mora i ekstra oporezovati jer to je jedino ispravno rješenje. Ono što je po meni veliki problem i na čemu treba raditi i inzistirati, a vlada također o tome intenzivno promišlja to su sustavi kontrole. Sustavi kontrole su nešto što se mora postaviti na tu razinu da više nikome ne padne na pamet da u teškim vremenima pokušava raditi ono što se ne radi čak ni u ratnim vremenima. No ponovo se vraćam na ovaj početak, ova vlada u ove dvije godine, evo dvije godine je sada prošlo kako smo počeli ovaj 10. saziv, ja bi rekao praktički svaki tjedan ima po nešto. Ako uzmemo da nas je samo korona koštala 40 milijardi kuna, ako smo prije toga imali pet paketa koja su išla na ruku gospodarstvenicima kad je u pitanju smanjenje i poreza i prireza i svega onoga i plus ovu 21 milijardu koju smo sada stavili u jesenskom dijelu, ja bi rekao 100 milijardi kuna evo otprilike Hrvatska država uložila znajući da mora pomoći svojim građanima. No moramo izgraditi partnerski odnos sa onima koji su između proizvođača i onog krajnjeg trgovca, to su oni prekupci, nakupci ljudi koji žele ostvariti ekstra profit. To vam je kao i sa šumama, Hrvatske šume daju po 248 kn kubni metar drveta, no evo Branka ga je platila

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Ivanović mislim da ste jako dobro ovu svoju pojedinačnu raspravu usmjerili i to bi bio zadatak svih nas tu zajedno da apeliramo upravo na trgovce. Ako se država odriče svog prihoda i smanjuje PDV onda se ne može dogoditi da to ne osjeti krajnji korisnik odnosno naši građani odnosno potrošač. Do sada smo imali već pet paketa poreznih reformi, nažalost svjedoci smo bez obzira što se smanjio PDV da se cijena konačna nije smanjila. Pa evo i ovom prilikom i ja želim dati svoj doprinos toj raspravi i apelirati na te naše trgovce. Isto tako ako se radi o pomoći zaposlenim osobama onda je to pomoć zaposlenik, a ne poslodavcu. Poduzetnici imaju opet druge mjere i drugi vid pomoći. Pa evo hvala vama što ste apelirali na sve njih da i mi svi kao potrošači dobro otvorimo oči i vidimo da li će stvarno **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Da, često se događala hajka moramo smanjiti PDV sa 25 na 13 na 5% i onda vlada kaže dobro, evo smanjit ćemo ugostiteljstvu u turizmu u bilo gdje i što se desi? Cijena umjesto da za 15% padne dole ona naraste za 10 ili 12% jel se taj isti poslodavac ponovo opravdava nekim dodatnim troškovima koje je on imao za koje eto „nije znao“. Prema tome, prokazivati one koji na leđima hrvatskih građana i to oni koji su najosjetljiviji, to su naši umirovljenici koji imaju većina ih ima mirovine do 2,5 tisuće kuna, takve treba prokazati, takve treba dati u novine, treba ih dati na televiziju da varaju građane RH. Mislim da se to ne može događati.

i stvarno moramo svi mi dati doprinos. Evo vidimo i francuska vlada i sve vlade u Europi apeliraju na same građane da moraju malo pripaziti na potrošnju da se svi moramo malo uključiti jer stvarno dolaze teška vremena. kao što je rekla i kolegica Branka, svi mi ovdje moramo doprinijeti i na neki način razgovarati i u svojim sredinama i u svojem domaćinstvu biti primjer kako da svi zajedno izađemo i ne samo očekivati od vlade, pa nema vlada čarobni štapić i da sve ovo naše želje onda to jednim potezom riješi. Hvala Hvala lijepo. Prije nego što ste se javili za repliku kaže Urša gospođa uvažena zastupnica Urša Raukar na moje izlaganje o bože. I ja sam rekao o bože kad sam došao u trgovinu i vidio vrećice koje se prodaju od 20, 50 i 70 litara koji će platiti građani da bi odlagali komunalni otpad u Gradu Zagrebu. To sam ja isto rekao gospođo Urša jutros kad sam ošao u trgovinu. E tako se ne bori, tako se ne bori na taj način da građani i to oni koji su najsiromašniji o kojima vi često pričate ovdje u HS-u moraju vama platiti, vama platiti da bi vi zbrinuli njihov, njihov otpad, pa vi njima trebate biti servis, a ne ovni vama. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovani gospodine Bukarica, suradnici ministra Primorca koji je cijeli dan ovdje s nama, čovjek je vjerojatno na toalet otišao i kolege koji ste tu, molim vas poslušajte. Dakle, prevest ću. Tresem se sad opet će se sad netko smijat tko me ne poznaje, ja sam vam čovjek emocija what you see is what you get, ja ne spavam po noći zato je meni ovo muka, ministra Primorca nema, recite mu, dakle nek mu svi anđeli pomognu. Dakle, pogledajte ovo, a nisam cuger nikakav, ja se tresem kad me ljudi sreću na ulici ja ne mogu spavati, a vi ste vladajući, vaša odgovornost je veća. Kaže Ursula na pitanje u EU parlamentu, rastu cijene energenti, ne znamo kako ćemo, žena kaže, da ako ne znate kako šaljite račune u Moskvu. U Moskvu? To je ta liderica EU. U parlamentu na legitimno pitanje zastupnika šta ćemo, kako ćemo preživjeti zimu ona kaže šaljite račune u Moskvu. Pa ja, ja, ja joj ne bi bio u koži nikako, ni sada, ni u onom životu. Šaljite račune u Moskvu, to je njezin odgovor, a ona je zajedno s pandemijskom interesnom skupinom, neki ste se smijali pre 2 godine, sad više nema baš smijanja, dovela do lockdowna, dovela do lockdowna. Oni su uveli lockdown, nitko razborit nije tražio lockdown. Svi danas znaju da je lockdown uništio gospodarstvo, uništio sportaše, uništio kulturu, uništio obrazovanje, uništio nam cijeli sustav i lockdown je prvenstveni razlog ove inflacije, tiskanje para i lockdown, a onda tek agresija koju imamo u Ukrajini, napad na Ukrajinu, ali prvo lockdown on je uništio sve. I sada mene zanima, dakle prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a ajmo biti otvoreni službeni podaci evo pitajte, pitajte znanstvenike smrtnost 0,2% da jedan čovjek umre previše je ali imamo mi bolesti koje potaracaju sve jel tako, pa nisu se ovako udružila ekipa, nema Pfizera, razumijete ne daje milione za pomoć sirotinji. I sad Državni zavod za statistiku kaže medijalna plaća za lipanj 2022. iznosi 6.510 kuna. Imamo milion 270 tisuća umirovljenika, prosječna plaća koju dobivaju umirovljenici, dakle mirovina je 2.900 kuna, radnička, to sam skinuo sa Državnog zavoda za statistiku. 2.900 kuna ljudi. Hrvatski policajac koji radi, ministre moj osnovna plaća policajca to vam je iz srpnja bez noćnih sati i blagdana ima 5.200 kuna, a početnička kad policajac dođe da bude pa on je država, policija je država zar ne, ministre imama 3.800 kuna. Jadni mi da ne možemo biti svi jadniji. Jadna nam mama, nama jedino Bog može pomoći, pa neka kažu ovi patetika ili ne patetika to je istina, ako policajac ima 3.800 kuna početnu plaću pa kako da on radi svoj posao pošteno, pa on, pa to su sve sveci koji hodaju bar na toj razini našom državom. I zato vas ja ovdje pitam, znači vi ste postali ministar, ja nisam siguran da bi za sve pare ovog svijeta, iskreno. Ja sam vidio šta je to, pa ja ne spavam ko zastupnik, zaustavljaju me ljudi po ulici, neki te tapšaju, neki ti psuju majku, neki ovo, a ti za neke stvari nisi kriv, ja ne spavam čovječe, a zastupnik u oporbi laje na mjesec, ne spavam i ostario 2 godine, ne znam ko da sam ne znam u ratištu bio, ko Miro Bulj brate mili. Vama u koži ja mislim da mi svi na koljena i postit za vas jer ste tu gdje jeste, imate legitimitet da nam se ne raspadne sve ovo što, što nekako se drži. Kolega Lalovac je danas govorio, ja cijeli dan raspravljam ja isto pozivam sve vas koji smo tu, a šta da radimo, tu smo jadni kakvi jesmo, šta da radimo, je govorio mjere sada i mi isto, pa bio bi lud čovjek da ne kaže ako je nešto dobro, dobro, šta ćemo plješćemo i pomažemo trenutno ljudima, gdje će to dovesti. Ja nisam financijski stručnjak, ja mogu samo slušati sve vas koji ste pametniji i druge pa donesem neki svoj stav, imam unutarnji filing koji me u pravilu dobro vodio. Ono ministre što sam danas govorio za solare, vidite što možete da utječete na ove da se ne dogodi da se postave solari na mom Kvarneru, a onda da ljudi čekaju po 10 mjeseci HEP da im se priključi. Napravite što možete da pomognemo ljudima u ovoj ogromnoj i velikoj krizi. Hvala. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno, poštovani Željko Pavić. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege molim vas javite predsjedniku vašeg kluba 6 5 je trenutno situacija u sabornici tako da zna, da ima informaciju …/Upadica ne se, prvo ću se osvrnuti na izlaganje jednog zastupnika ili zastupnice iz vladajućih koji je rekao da se vlada odrekla svojih prihoda. Nije točno. Vlada je donijela mjere koje će u nekoj mjeri smanjiti prihode proračuna RH. To nisu prihodi Vlade RH, pardon njihovi nego to su naši prihodi. I pitanje je znači pitanje je ne znam to ćemo vjerojatno dobiti odgovor od ministra kojih ćemo se projekata morati odreći, što je danas u ovoj situaciji i pozitivno jer moramo pomoći ljudima. Bez ovih mjera teško da bi se preživjela zima, pogotovo oni najsiromašniji. Prema tome, moramo biti korektni u izričaju i govoriti istinu. Ako se sjećate kad smo govorili o napadu Rusije na Ukrajinu ja sam premijeru postavio dva pitanja. Prvo pitanje je bilo da li će Vlada RH zakupiti preostale kapacitete na LNG terminalu, a drugo je bilo hoće li Vlada RH poticati poljoprivrednike da više proizvode ove godine. Dobili smo odgovor da nema potrebe ni za jedno, ni za drugo jer je sve pod kontrolom. Prošlo je 7 mjeseci, pokazalo se da je konstatacija premijera bila pogrešna. I sada moramo trošiti novac na sasvim drugačiji način i ne znam koji će biti efekti. Mi moramo napraviti zdravu, zdravo okruženje za naš poslovni sektor, za naše poljoprivrednike. Znate koji je omjer cijene mlijeka? Evo, maloprije sam zamolio da mi pošalju cijenu mlijeka. Mlijeko Z bregov 2,8% mliječne masti 14,99. Moj prijatelj koji se bavi poljoprivredom, mljekarstvom dobiva za litru mlijeka 3 kune i 20 lipa. Tu se treba vlada uključiti, tu, pomoći tim poljoprivrednicima da mogu normalno proizvoditi i da dobiju onaj novac koji su zapravo zaradili i koji su zaslužili, a ne da ostanu siromašni i da su prisiljeni nakon toga zatvarati svoja gospodarstva. Nismo napravili ništa da pomognemo onim malima, niti malim poljoprivrednim gospodarstvima, niti malim gospodarstvenicima, niti obrtnicima i tu su veliki problemi. Molim vas, vladajući ste imate šanse da promijenimo zakone i da pomognemo tim malim ljudima koji rade, koji se trude, koji se muče i da im stvorimo okruženje u kojem će moći normalno funkcionirati. Samo ću vam reći još jedan apsurd. Kod nas je šećer naš domaći proizvod onaj Viro, Viro kak se zove do nedavno u trgovini bio 9 kuna 99 lipa. Prije dva tjedna u Sloveniji se mogao kupiti za 70 centi. Znači 70 centi, a kod nas skoro pa duplo skuplje. Tu nešto ne štima, imamo nekih problema. Izvozimo jeftino da bismo kasnije opet skupo uvozili, to vam se dešava recimo sa drvom koji smo malo prije bili spomenuli. Nemamo trenutnu industriju koja bi to proizvela. Što se tiče energenata i zašto smo danas govorili cijelo vrijeme o tome. Oni su zapravo i bili uzročnik svega, tu je krenulo. Kad su energenti poskupili krenulo je poskupljivati i sve ostalo. I o tome smo već bili govorili i prije ljeta ovdje u sabornici i mislim da smo skrenuli dovoljno puta pozornost da ćemo imati problema. Što se tiče solara, vlada je napravila jedan veliki potez, ukinula je PDV na solare, međutim mora pomoći najsiromašnijima i ugroženima da mogu krenuti u ugradnju tih solara. Oni sa svojim prihodima koje imaju ne mogu, ali ako dobe kredite ako dobe nekakve drugačije još dodatne poticaje onda će to moći napraviti i bit će sigurno drugačije, a apeliram i na kolegu koji se bavi energetikom da razmislimo o tome kako ćemo se odnositi prema zajednici proizvođača koja trenutno može ići samo do prve trafostanice jer bi bilo bolje kad bismo mogli i sa Jadrana ovdje dobivati struju, ali bez agregatora, bez dodatnih novaca. Tako da mi kao Socijaldemokrati nećemo licitirati, nećemo, ode, pardon, nećemo licitirati, nećemo nuditi nekakve velike cifre, velike milijarde koje bismo mi dali, ali ćemo se potruditi da sa ovim mjerama i sa našim prijedlozima doprinesemo boljitku naših ljudi. Hvala.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam u saboru nešto više od 6 godina, znači svega petinu onoga što je gospodin Furio, moram priznati da u ovih 6 godina sam se naslušao u Hrvatskom saboru, pogotovo tamo prije 5-6 godina o tome kako nam ne trebaju recimo vojni zrakoplovi, to je bila žestoka rasprava ovdje, kako odluka da se ide u kupovinu nije dobra jer šta će to Hrvatskoj kad je u NATO-u i nije više ugrožena, a onda se dogodi agresija Rusije na Ukrajinu i sve se promijeni više nitko sad ne priča o tome da nam to ne treba. Slično sam se naslušao i oko LNG terminala, ne oko zakupnina nego u vrijeme kad ga se je trebalo graditi onda je sa oporbene strane velika bura išla bit će poluprazan, neće nitko htjet koristit plin iz LNG terminala jer je onaj ruski puno jeftiniji, kome ćete to, tko će koristit LNG terminal, bit će u propasti, bit će u gubitku. To je bila glavnina rasprave. Sad vidimo da dobro da imamo LNG terminal. Slična je situacija i sa eurom i dan danas i prije mjesec i prije 2 smo još čuli neke oporbene stranke koje kažu nije dobro što idemo u euro. A da nismo ušli u mehanizam uvođenja eura i da ga sad ne uvodimo zaduživanje koje je nužno i koje svi sad rade bilo bi višestruko skuplje, sredstva bi nam bilo teže nabaviti i sve ovo što moramo odraditi, a svi se slažete da to moramo odraditi ne bi uspjeli napraviti. Slušao sam u ovom saboru jako puno rasprava i o tome kako nam ne trebaju vjetroelektrane jer su preskupe, a ja sam i tad govorio često puta kad smo gledali izvješće HERE da onaj poticaj koji se daje za vjetroelektrane po megavat satu je bio i tad 30, 40, 50% ovisi sad na odnosu na neki drugi obnovljivi izvor energije manji nego što smo recimo davali za sunce ili za električnu energiju iz elektrana na bio masu ili bio, bio plin, pogotovo na bio plin. E a sad kad imamo ove kapacitete vjetra nakon agresije Rusije na Ukrajinu pokazalo se da dobro da imamo izvora energije. Kolega Lalovac u svojoj raspravi govorio je o dugoročnom energetskom planu i onda se naljutio kad sam mu pokušao objasniti da ne možete provesti dugoročni energetski plan ako pojedina vlada jednostavno nešto presječe. Potreban je kontinuitet. Kad sam mu spominjao Hidroelektranu Ombla nju je, ideju o tome krenula još tamo iz vremena i prije Račanove vlade, pa je i ona radila na skupljanju svih dokumenata za tu elektranu, radile su mnoge druge vlade na tome i onda dođe jedna vlada i kaže puf, veli pa šta sad niste vi ponovo napravili tu elektranu. Pa imala je građevinsku dozvolu 2013. godine, vi ste donijeli odluku da se ne gradi, sve je propalo. Često puta u saboru imamo stranke koje žestoko krenu na nešto što se želi napraviti iz politikantskih sitnih interesa, a dugoročno gledano onda nam to kasnije fali kad se to ide pod svaku cijenu rušiti. Mislim da je vlada upravo pokazala i kod slučaja sa Agrokorom i kod slučaja sa brodogradilištima i kod pandemije i sad kod agresije Rusije na Ukrajinu da zna donijeti prave planove. I danas ustvari raspravljamo o zakonu koji u svim svojim člancima samo zamjenjuje kune sa eurom i imamo jedan onaj članak u kojem mijenjamo PDV na solarne ploče ploče i to ste svi ustvari pozdravili, a često puta smo raspravljali ovdje o solarima i uglavnom kritički da se ništa nije napravilo, a već je cijelo zakonodavstvo posloženo tako da se solarne elektrane mogu ugrađivati. I ovih 10 sekundi na kraju ću iskoristiti da pružim podršku građanima grada Čazme i svim onim radnicima i HEP-a i komunalija Čazme i hitnim službama koje će cijelu noć provest tamo jer tamo je bilo užasno i katastrofalno nevreme. Hvala vam. Slijedi završna rasprava u ime predlagatelja, poštovani ministar Marko Primorac. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, dozvolite mi da u ovom završnom obraćanju pokušam adresirati još nekoliko pitanja koja su čini mi se ostala otvorena. Prije svega pitanje gospodina Lalovca uvaženog zastupnika vezano uz nošenje tereta ove krize odnosno načina financiranja. Mi smo kao što sam već istaknuo odlučili dio tereta ove krize dakle subvencioniranih cijena električne energije prebaciti na javno poduzeće Hrvatsku elektroprivredu. Hrvatska elektroprivreda ima upravu koja je odgovorna i upravu koja će tražiti načine i odgovarajuće mehanizme kako će ovu mjeru odnosno ovu subvenciju financirati. Dio se može naravno financirati i zadržajem dobiti, dio se može financirati iz zaduženja, dio se može financirati i zaduženjima koja će biti pokrivena državnim jamstvom, a naravno RH će uvijek stajati iza Hrvatske elektroprivrede, dakle državni proračun u trenutku kada to bude potrebno i adekvatno će reagirati. Isto tako bilo je pitanje vezano uz inflaciju odnosno žao mi je što nema zastupnika Lalovca ovdje, ali spomenuo je da je činjenica kako BDP, dakle nominalni BDP raste uslijed inflacije. To je točno, međutim aludirao je pretpostavljam da bi mogli malo povećati i deficit. Isto tako je činjenica da povećanje deficita odnosno povećanje državne potrošnje dodatno potiče inflaciju. I to moramo stalno imati na umu kada govorimo o mjerama kojima adresiramo ovu krizu. Bila je istaknuta isto tako i recesija kao jedan od potencijalnih problema. Naravno da razmišljamo i o tome, anticipiramo učinke potencijalnog smanjenja gospodarskog rasta, pratimo situaciju u okruženju i naravno da ukoliko naši najznačajniji vanjskotrgovinski partneri budu završili u recesiji da će se to stanje odraziti i na RH. I upravo I upravo zbog toga, a s obzirom i imajući u vidu da je i sam zastupnik Lalovac spomenuo kako nam je fiskalni prostor relativno ograničen smo odlučili dio tereta ove krize prebaciti na Hrvatsku elektroprivredu kako bi ostavili ipak jedan dio fiskalnog prostora za adekvatno reagiranje ukoliko to bude potrebno uslijed smanjenja gospodarskog rasta jer kroz HEP možemo tretirati isključivo subvencionirane cijene električne energije, a sve ostale mjere smanjenje poreza, subvencije i sve ostalo što ćemo potencijalno morati raditi, morat ćemo raditi isključivo financiranje iz državnog proračuna. Što se tiče jamstava HEP-u, HEP je već dosada dobio milijardu eura jamstava, dakle za kreditno zaduženje u iznosu od milijardu eura, 400 milijuna eura za punjenje podzemnog skladišta plina i 600 milijuna eura za osiguranje opskrbe drugim energentima, a to je upravo ono što HEP treba činiti trenutno. I naravno ukoliko te potrebe budu raste, vlada će i ponovno adekvatno reagirati. Zastupnik Lalovac se osvrnuo i na rashode. Jako mi je drago što je to spomenuo. Činjenica je da smo bilježili određeni porast prihoda ove godine u odnosu na prethodnu godinu, ali je isto tako činjenica da smo zbog indeksacije mirovina, povećanja osnovice, ali i brojnih drugih razloga gdje ne smijemo zanemariti i presudu dakle arbitražnog suda u slučaju INA MOL gdje je potencijalna šteta odnosno iznos koji moramo isplatiti iz proračuna oko 1,7 milijardi, pitanje je naravno sada dinamike i načina otplate nešto što je stvorilo dodatan presing na rashodnu stranu državnog proračuna i djelomično nam isto tako ograničilo manevarski prostor. Govorilo se ovdje i o tome kako su ove mjere kratkoročne. Jesu, bilo je potrebno sada u slijedećih 6 mjeseci pružiti određenu sigurnost hrvatskim građanima i omogućiti odnosno kreirati paket mjera koji će im pomoći da i dugoročno oni sami, dakle samoinicijativno, ali uz potporu Republike Hrvatske, dakle državnog proračuna, fondova izvrše energetsku tranziciju i postanu energetski neovisniji. Činjenica je to je isto tako bilo istaknuto kako građani koji su najsiromašniji neće imati dovoljno sredstava da sami postave te solare, to je jasno. Međutim, isto tako je činjenica da ukoliko građani koji budu u prilici postavljati solare budu te solare postavljali da će oni neizravno pomagati i građanima koji su siromašniji. Zbog čega? Zbog toga što Hrvatska elektroprivreda u svom energetskom miksu osim energije koju dobiva iz hidroelektrana, solarnih elektrana, vjetro elektrana, nuklearne elektrane Krško, jedan dio električne energije na žalost mora uvoziti i taj dio električne energije koji uvozi je dio koji skupo plaća. Ako se ne varam do kraja godine je potrebno uvesti oko 1 teravat i naravno da cijena koja se ostvaruje na tržištu utječe izravno i na veličinu subvencije koju HEP mora na neki način podnijeti. Ukoliko građani budu postavljali solare i na taj način smanjivali količinu električne energije koja se troši samim time će i smanjivati količinu električne energije koju moramo uvoziti po visokim cijenama pa će i cijene za građane koji si ne mogu priuštiti solare biti niže, odnosno subvencije Hrvatske elektroprivrede će biti u tom kontekstu manje. Zastupnik Miletić je spominjao i ugrožene skupine. Vjerujte mi jako smo socijalno osviješteni. Kada gledate ovaj paket mjera ono što se financiralo iz proračuna su bile upravo kao što sam i najavljivao u nekoliko navrata potpore skupinama ljudi koji su najugroženiji, dakle umirovljenici, korisnici minimalne zajamčene naknade, korisnici dječjeg doplatka, nezaposleni. Dakle, to su najugroženije skupine i sav fiskalni prostor koji smo imali u proračunu smo raspodijelili prema tim skupinama kada govorimo o izravnim subvencijama. I jasan nam je problem umirovljenika, dakle niskih mirovina. Činjenica je da će indeksacija od 6,2% doprinijeti povećanju mirovina i poboljšanju njihovog imovinskog stanja. Isto tako u najavi je i povećanje najnižih mirovina za 3% od sljedeće godine. Mislim da ne smijemo zaboraviti i energetski dodatak i isplate u okviru naravno ovoga paketa, obiteljske mirovine i mogućnosti kumuliranja obiteljskih mirovina sa osobnim mirovinama. Dakle, to su sve mjere koje je ova Vlada donijela kako bi pomogla našim umirovljenicima i našim najugroženijim skupinama. I ako pogledate i statistički za vrijeme mandata ovih vlada, dakle ove i prethodne rasle su i minimalna plaća i prosječna plaća i minimalna i dakle i najniža mirovina i prosječna mirovina i to značajno. I to ne smijemo zanemariti. Zastupnik Brumnić je čini mi se spomenuo ako se ne varam javni prijevoz i to isto tako moramo dodatno adresirati i naglasiti. Javni prijevoz je također nešto o čemu smo razmišljali i donosili konkretne poteze u ovom paketu mjera. Na koji način? Subvencioniranjem električne energije pomogli smo primjerice ZET-u, Zagrebačkom električnom tramvaju. Pomogli smo kada govorimo o komunalnim poduzećima i Čistoći i Vodovodu. Dakle i vodovodu gospodina Bulja i Vodovodu i Čistoći u gradu Zagrebu. Kada govorimo o gradu Zagrebu iznos tih subvencija samo uzimajući u obzir subvencioniranje cijene električne energije se mjeri u stotinama milijuna kuna. Ne želimo pripisivati nikakve zasluge. Naravno da se to financira sredstava Hrvatske elektroprivrede, međutim ipak se subvencionira temeljem odluke Vlade. Konačno dozvolite mi da izrazim svoje posebno zadovoljstvo time što se većina vas u svojim pojedinačnim raspravama i raspravama ispred klubova složila i podržala ovaj paket mjera, odnosno konkretno zakon, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Činjenica je da je situacija u kojoj se trenutno nalazimo i pitanja koja adresiramo ovim izmjenama su pitanja koja su nadstranačka. To su pitanja koja su od nacionalnog interesa i drago mi je da u tom pogledu imamo ovdje konsenzus. Mjerama koje je Vlada predstavila pokazala je da je u stanju i u ovim izazovnim vremenima voditi odgovornu fiskalnu politiku i da je spremna na adekvatan način adekvatnim mjerama pravovremeno i sa pravim intenzitetom tretirati probleme sa kojima smo suočeni. To može samo Vlada koja je odgovorna, to može samo Vlada koja je odvažna i to može samo Vlada koja je pametna i hrabra. Stanje u kojem se nalazimo je ogledni primjer neučinkovitosti tržišta i to je jedna od rijetkih situacija kada intervencija države ne samo da je opravdana nego je i nužna. I ova Vlada je tu situaciju prepoznala. Pratit će i dalje stanje i adekvatnim mjerama na adekvatan način reagirati kada to bude potrebno. Evo zahvaljujem vam svima na konstruktivnoj raspravi i veselim se budućim raspravama u Hrvatskome saboru. Hvala vam lijepo. Sa ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra u jutro u 9,30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom